onda su u

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, nastavljamo s radom. Pred nama je Prijedlog Zakona o Kazalištima, prvo čitanje, P.Z. br. 407. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika HS-a.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 Prije nego što dam riječ poštovanoj ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek imamo zahtjev za stankom, kolegica Glasovac izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala g. predsjedniče HS. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba SDP-a kako bismo još jednom razmotrili ovaj prijedlog Zakona o kazalištima gdje nam se kadrovska politika servira kao kulturna politika i jednako tako ovim zakonom kazališna vijeća ostaju besmislena kulisa kadroviranja, a upravljanje javnim i kulturnim ustanovama i dalje će se outsorsati privatnoj osobi, ovom ili onom intendantu bez ikakvog demokratski raspravljenog strateškog usmjerenja kao dijela kulturne politike. Umjetnike će se ovim zakonom osuditi na doživotni prekarni rad, a starije i ravnateljima ili intendantima nepoželjne umjetničke radnike baciti na ulicu. Sve u svemu ovakvog zakona ne bi se posramio ni Staljin jer se kazalište baca u ralje politizacije, centralizacije i de demokratizacije i vodi se samo onom Staljinovom uzrečicom da je kadrovska politika osnova svake politike, no to nas od gđe. Nine Obuljen Koržinek ne čudi jer sve što je dosada radila u kulturi pogodovala je samo parcijalnim pojedinačnim interesima, a najmanje skrbila o kulturi kao općem javnom i nacionalnom interesu. Stanka je odobrena. Kolegice Puljak, izvolite. Pardon, ispričavam se. Dakle, tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u iznosu od 10 minuta kako bi još jednom razmislili evo o novostima u ovom Zakonu o kazalištima. Kao što je rečeno evo na nedavnom okruglom stolu o Zakonu o kazalištima, prijedlog novog zakona donosi neshvatljive promjene u ustrojstvu i upravljanju nacionalnim kazalištima u kojima RH nije osnivač. Ovlasti intendanta proširene su, njegovo imenovanje i razrješenje nije više u nadležnosti predstavničkog tijela osnivača nego izvršnog pri čemu je ključan dogovor s ministrom zaduženim za kulturu odnosno njegova ili njezina je zadnja. Intendant po ovome postaje nesmjenjiv, dakle kao što sam rekla imenuje ga izvršno tijelo, ne predstavničko kao dosada, intendanta nacionalnih kazališta potvrđuje ministar kulture iako je ostatak to nekakvih prošlih vremena, iako država nije ni osnivač, niti značajno financijski doprinosi tim kućama. Isto tako članove kazališnog vijeća bira izvršno, a ne više predstavničko tijelo, a godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj podnosi se upravnom odjelu zaduženom za kulturu, dakle ponovno izvršnom tijelu, a ne predstavničkom tijelu odnosno ne javnosti. Ovlasti kazališnih vijeća svedene su isključivo na birokratsku funkciju, iz djelokruga njegovog rada izbačen je vrlo važan segment, a to je praćenje ostvarivanja programa kazališta i njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje. To će dovesti do autokratskog i manipulativnog vođenja ustanova bez mogućnosti utjecaja od strane kazališnog vijeća. Ovaj zakon birokratizira kulturu, uvodi centralistički model upravljanja nacionalnim kazalištima, onemogućava samostalnost lokalnih tijela u donošenju i provođenju kulturne politike prema demokratskim načelima, dakle potpuno centralizira moć u rukama političkih moćnika. Hvala. jednu, još jedan zahtjev za stankom, kolegice Raukar Gamulin naglasili važnost pri izradi zakona da se u takve situacije uključi cijela struka. Nažalost o tome ću govoriti još, ali u izradi ovog zakona nije transparentno i maksimalno uključivo bilo moguće svim dionicima i sudionicima rada u kazalištu iznijeti svoje prijedloge i svoje primjedbe. U javnoj raspravi kao što je nažalost običaj sa ovim, ovim ministarstvima i ovom vladom većina prijedloga je nažalost odbijena. U jednom dijelu u ovom radu na ovom zakonu neke, neki prijedlozi, npr. baletnih umjetnika su prihvaćeni, međutim ne do kraja, međutim ne možemo pristati na to da se selektivno prihvaća jedne udruge, a druge ne, razmišljanja i snažno se zalažemo za to da se do drugog čitanja zaista napravi jedna sveobuhvatna javna rasprava sa svim udrugama i sa svim zainteresiranima kako bismo doista dobili zakon koji je, koji je provediv i koji će služiti razvoju kazališta. Najveća primjedba sasvim sigurno od svih s kojima sam bila u kontaktu je u tome što ovaj zakon daje nevjerojatne ovlasti intendantima i ravnateljima, smanjuje ovlasti kazališnih vijeća što sasvim sigurno neće doprinjeti jednom uravnoteženom radu kazališta. …/Upadica Ponukan sam tražiti stranku u ime Kluba HDZ-a kako bih još jedan put naglasio da treba izraziti zadovoljstvo šta idemo u izradnju novog zakona i odajem priznanje ministrici i njezinom timu što ovaj zakon dolazi neposredno nakon najtežih trenutaka koje su kazališni umjetnici imali nakon Domovinskoga rata. Za vrijeme pandemije, za vrijeme lockdowna kazališni umjetnici svih kazališta kako nacionalnih tako i lokalnih radili su, izlagali su svoje zdravlje, putem društvenih mreža, putem Youtube-a, putem kanala, pokazivali su svoje vrijednosti i ohrabrivali one koje su i ohrabrivali one koji su radili za spas našega zdravlja. Upravo ovaj zakon kojega danas počinjemo raspravljati u prvome čitanju je izvrsna prigoda za raspraviti sve i siguran sam da će izvrsna ekipa u Ministarstvu kulture i medija nakon današnje rasprave i sagledati sve kvalitetne prijedloge i u drugome čitanju donijeti najkvalitetniji dokument kao što je to bilo puno puta dosada u slučaju posebice u zakonu koji smo nedavno raspravili, a koji se odnosio na financiranje javnih potreba ustanova i ostalih korisnika u kulturi. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Javlja li se još tko za stanku? Ne, onda ćemo sukladno Članku 293b. nastaviti s radom, pa bih sada pozvao poštovanu ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek da predstavi prijedlog navedenog zakona. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici zadovoljstvo mi je da danas mogu u prvom čitanju prezentirati nacrt Prijedloga Zakona o kazalištima i uvodno bih željela reći da smo zakon zapravo dosta dugo pripremali, da smo počeli na njemu raditi prije pandemije, ali da smo upravo zbog okolnosti koje su i ovdje spomenute, okolnosti pandemije zastali s radom na ovom zakonu jer smo smatrali da nije primjereno u trenutku takvo velike neizvjesnosti i najvećeg udarca koji je kultura proživljavala ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje zapravo ići sa jednim takvim zakonskim prijedlogom. Isto tako, uvodno bih željela reći da je na zakonu radila jedna uža radna skupina, međutim sam tekst kakav je predložen i kakav je vlada uputila u prvo čitanje više je puta diskutiran i mijenjan u suradnji sa ključnim, krovnim strukovnim udrugama i sa Sindikatom djelatnika u kulturi kao i sa ostalim partnerima tako da se može reći da je najveći broj primjedaba i sugestija koje su imale strukovne udruge uvažen, a posebno u dijelu u kojem govorimo o radno pravnom statusu kazališnih umjetnika. Pokušat ću u ovom kratkom uvodnom izlaganju iznijeti neke osnovne elemente zakona. Dakle, vodili smo se onim okvirom zakonodavnim koji je definiran zakonom iz 2006. godine i radili zapravo izmjene i zakonodavnog okvira u onim dijelima, u dijelovima u kojima smo smatrali da ih je potrebno ili doraditi ili prilagoditi današnjem vremenu. je načine, definirali smo načine obavljanja kazališne djelatnosti, zatim obavljanje drugih djelatnosti koje mogu obavljati kazališta, precizno su definirani način ustroja i upravljanja javnim kazalištima, dok je naravno za privatna kazališta ostavljen, ostavljena sloboda organizacije kako oni odluče s tim da treba naglasiti da postoji očevidnik kazališta u koji da bi se i privatno kazalište upisalo naravno da mora ispuniti one nužne uvjete koje propisuje zakon. Dakle, u tom uvodnom dijelu uređene su i pitanja statusa, prestanka početka prestanka rada, zatim pitanje arhiviranja svih materijala koji se odnose na obavljanje kazališne Središnji dio zakona odnosi se na pitanje upravljanja javnom, javnim kazalištem dakle naglašavam uređujemo isključivo pitanja upravljanja javnim kazalištima i tu smo zapravo donijeli nekoliko važnih izmjena na tragu odredbi Zakona o financiranju javnih potreba, financiranju kulture i kulturnim vijećima koja je bila ovdje raspravljena u srpnju. I u ovom zakonu predlažemo da izvršno tijelo, a ne predstavničko tijelo imenuje intendante i kazališna vijeća, to je na tragu rješenja koja funkcioniraju i u Ministarstvu kulture i medija, dakle ministar je taj koji imenuje upravna odnosno kazališno vijeće i ravnatelja javnih ustanova. Napominjem da kada je mijenjan ustroj i kada smo uvodili zapravo izravni izbor gradonačelnika u tom trenutku ostalo je nedorečeno je li predstavničko ili izvršno tijelo obavlja funkciju osnivača i nama se čini da je puno kvalitetnije ukoliko izvršno tijelo, dakle oni koji su dobili izravni legitimitet u ovom slučaju gradonačelnici mogu imenovati ravnatelje i kazališna vijeća. Isto tako, na tragu prethodnih zakona preciznije smo definirali ovlasti ravnatelja u odnosu na ovlasti kazališnih vijeća na način da ravnatelji intendanti posve jasno imaju ovlast upravljanja dok kazališna vijeća imaju ovlast nadzirati nadzirati provedbu programa. Ovdje bih istaknula jednu od tema za koju vjerujem da će o tome biti dosta riječi u raspravi, a to je pitanje imenovanja intendanata nacionalnih kazališta i vrlo jasno bih rekla da smo u tekstu nacrta zakona koji smo bili uputili na javnu raspravu bili odustali od one naknadne potvrde ministra za nacionalna kazališta, međutim nakon događanja ovog ljeta u dvama nacionalnim kazalištima odlučili smo ovdje za prvo čitanje ponovo vratiti tu odredbu koja postoji u važećim zakonima upravo zato da bismo čuli mišljenje ovog visokog doma i da ne bismo možda kasnije opteretili raspravu tom temom. Pa bih ja željela s ovog mjesta obrazložiti da je odluka našeg ministra odnosno ministrice koja ima tu ovlast o nepotvrđivanju akata dvaju gradskih vijeća bila utemeljena na činjenici da se u proceduri nije poštovao zakon, a da barem što se mene tiče ostajem pri stavu da ću svakog intendanta kojeg izabere lokalna samouprava, a koji bude izabran u legitimnoj zakonski propisanoj proceduri potvrditi. To je taj dio koji se tiče imenovanja i razrješenja. U svakom slučaju željela bih istaknuti da smo kada govorimo o kazališnim vijećima povećali odnosno uveli ono što imamo i u drugim zakonima, a to da smo podigli malo ljestvicu za imenovanje članova kazališnih vijeća, pa propisujemo da osobe koje se imenuju u kazališna vijeća moraju imati završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski studij. Napomenula bih još kako bi se izbjegle mogućnosti eventualne pravne praznine da smo propisali u slučajevima kada osnivači propuste u roku raspisati natječaj za intendanta da će to napraviti ministarstvo, dakle samo raspisati natječaj. I ono što mislim da je važno posebno za nacionalna kazališta da zapravo ćemo ih financirati koji smo usvojili koji ste vi usvojili ovog ljeta, dakle mogućnost višegodišnjeg financiranja, mogućnost da kad se netko javi za intendanta za četverogodišnje razdoblje da se može za četverogodišnje razdoblje osigurati financiranje, a onda se svake godine o tome potpisuje ugovor. To će dati puno veći prostor za kvalitetno planiranje koje je nužno da bi kazališta mogla uspješno funkcionirati. Posebno se naravno uređuje status Hrvatskog nacionalnog kazališta u Zagrebu kao središnje nacionalne kazališne kuće. Ono što je isto tako važno i mislim da će i o tome biti dosta rasprave, žao mi je ako su neki shvatili te odredbe kao one koje bi bile, osiguravale neko autoritarno upravljanje intendanata, dakle precizno definiramo koji su uvjeti za smjenu ravnatelja. Smatramo da osobe koje se jave na natječaj i koje dobiju četverogodišnji mandat ako nisu prekršile zakon i ako nisu postupale suprotno onome što su naveli u svom programu ne bi trebale biti smjenjivane prije kraja mandata. I mislimo da upravo na taj način zapravo smanjujemo prostor ili sužavamo prostor za političke manipulacije i političke smjene ravnatelja kazališta u trenutku kada se mijenja vlast. Osobe koja dolaze na čela kulturnih institucija po mom dubokom uvjerenju i to predlažem i u ovom zakonu, a i u drugima, imaju pravo ne bavit se politikom i imaju pravo ne ovisit o o lokalnoj političkoj dinamici i lokalno političkih izbornim ciklusima nego moraju ovisiti o svojim postignućima, programima i rezultatima. U tom smislu mislim da ovaj zakon nudi jedan puno kvalitetniji okvir od onoga koji smo imali do sada i da će dati potrebnu neovisnost kazalištima od različitih od različitih mogućih smjena zbog lokalno političkih izbornih ciklusa. Što se tiče samih nacionalnih kazališta tu bih posebno istaknula obvezu kazališta da međusobno surađuju, stvaraju koprodukcije i potiču gostovanja, to je čl. 28. st. 2. koji zapravo sada i zakonski propisuje onu obvezu koju smo kroz ugovor o konzorciji nacionalnih kazališta utemeljili i koju će u cijelosti financirati Ministarstvo kulture i medija, a odnosi se na obvezu svih nacionalnih kazališta. To je po prvi puta da jednom godišnje svi kod svih gostuju i da se svake godine barem dvije koprodukcije dovode u suradnji dvaju nacionalnih kazališta čime će i taj njihov nacionalni status dobiti puno veću važnost. Isto tako uvodimo obvezu ministarstva za sudjelovanje u financiranju programa nacionalnih kazališta u mandatnom razdoblju što će dati dodatnu financijsku stabilnost, posebno onim nacionalnim kazalištima kojima nije osnivač RH. Na kraju Na kraju važan dio i tema oko koje se zapravo vodilo najviše rasprava sa strukovnim udrugama jest pitanje statusa kazališnih umjetnika i drugih kazališnih radnika. Dakle, ovdje donosimo nekoliko iskoraka koji će sasvim sam sigurna rad kazališnih umjetnika učiniti sigurnijim. Dakle, važećim Zakonom o kazalištima uvedena je obveza sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme za baletnog i plesnog kazališnog umjetnika nakon 16, a za ostale umjetnike nakon 20 godina rada u kazalištu i kazališnoj družini. mi smo analizirali kako se provodio taj zakon od 2006. i te odredbe i utvrdili smo da je zapravo jako malom broju umjetnika otkazivan ugovor o radu nakon 4. ili 8.g., istovremeno kazališni umjetnici su bili u nepovoljnijoj poziciji i o tome su nam puno govorile i strukovne udruge i sindikat na način da nisu mogli ostvarivat neka druga prava koja imaju neki drugi zaposlenici. Upravo zbog toga smo omogućili da se već nakon 4.g. može sklopit ugovor na neodređeno vrijeme, ali naravno kako bi se izbjegle eventualne zloupotrebe kojih treba znati, to su vrlo rijetki slučajevi, ali ih ima, uveli smo reviziju doprinosa za one umjetnike koji u svojoj matičnoj instituciji ne djeluju. Drugim riječima, da se ne dogodi da netko ostvari ugovor na neodređeno vrijeme, a onda samo radi ne znam honorarno i odbija radit u svojoj kući, dakle ovim ćemo zaštitit one umjetnike koji koji rade, a onemogućiti da one koji ne žele doprinositi da zapravo ostanu u angažmanu u kazalištima i ta revizija umjetničkog djelovanja i doprinosa odnosit će se na one koji ne doprinose. Ono što je važno, rješava se jedno goruće pitanje za daljnje funkcioniranje naših nacionalnih kazališta, a odnosi se na one umjetnike, u prvom redu razmišljamo tu na baletne i plesne umjetnike koji imaju i sada pravo na beneficirani radni staž, ali nisu odlazili u mirovinu i jednostavno nije bilo mogućnosti zapošljavati mlađe umjetnike, zapravo idemo u dva smjera, s jedne strane omogućujemo odlazak u mirovinu koja će sada biti obvezna i pretpostavljamo da će veći broj umjetnika koji su već stekli to pravo iskoristiti tu mogućnost, ali s druge strane omogućujemo i prekvalifikaciju, dakle za one umjetnike koji danas ulaze na tržište rada i koji će tako planirati svoju karijeru da mogu u trenutku kad više ne budu mogli umjetnički doprinositi iskoristiti 4.g. pune plaće plus vaučer da se prekvalificiraju za neku drugu profesiju. Istovremeno omogućuje se naravno i znamo da je to mogućnost koju sada nudi Zakon o radu da oni koji su u mirovini nastave raditi na 4 sata. Puno smo o ovome raspravljali i sa udrugom baletnih i plesnih umjetnika i sa sindikatom i sa Ministarstvom rada, tražili smo zaista mjesecima najbolja rješenja i mogu zaista sa zadovoljstvom potvrditi da je ovaj model koji smo predložili nešto što je većinski zadovoljilo baletne i plesne umjetnike, a sigurno da će pomoći i da se naši baletni ansambli pomlade i uopće da ravnatelji baleta i koreografi mogu imati na raspolaganju dovoljni broj plesnih umjetnika da bi mogli ostvariti one ambiciozne projekte koje žele i koje trebaju biti na pozornicama nacionalnih kazališta. Na samom kraju rekla bih da ovaj zakon na adekvatan način uređuje i status ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado koji dosada nije bio uređen posebnim propisom, posebno način zasnivanja radnog odnosa umjetnika i drugih zaposlenika ansambla, te se uređuje status umjetnika koji više ne mogu umjetnički djelovati i doprinositi na odgovarajući način, slično kao i za kazališne umjetnike. Na kraju ovog uvodnog dijela samo ću još jednom istaknuti da je zaista jako veliki broj i i pojedinaca, ali i udruga sudjelovao u pripremi ovog zakona, da smo održali cijeli niz konzultacija i u Ministarstvu kulture i posebno sa baletnim i plesnim umjetnicima i javne tribine u HNK na kojem su na kojem su bili prisutni svi predstavnici baletne struke u povodu njihove godišnje skupštine, s velikom pažnjom smo osluškivali njihova razmišljanja, naravno nikad nije moguće dobiti jedinstveni stav jer postoje, različite su životne i umjetničke situacije, pa su različiti i prioriteti, ali mogu zaista sa zadovoljstvom reći da su na kraju svi ključni prijedlozi strukovnih udruga uključeni u ovaj a naravno cilj nam je poslušati danas rasprave u saboru i do drugog čitanja pripremiti zakon koji će onda reflektirati i razmišljanja i sugestije ovog visokog doma, hvala. Zahvaljujem ministrice. Dvije povrede poslovnika, prva je na redu kolegica Puljak, izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Poštovani, povrijeđen je čl. 238., ministrica iznosi neistine i time vrijeđa zdrav razum ne samo nas zastupnika ovdje nego i cijele javnosti. Dakle, ne možete reći da je vaša odluka o neprihvaćanju smjene intendanata u Splitu temeljena na nezakonitoj odluci kad cijela javnost zna da ste tu odluku najavljivali daleko prije i davno prije nego ste tu odluku vidjeli uopće,

Hvala vam predsjedniče HS g. Jandrokoviću. Poštovana gđo. ministrice, u svom govoru ste rekli čl. 238., u svom govoru ste rekli kako ste poštovali poštovali procese gradskih vijeća odnosno lokalnih, no to nije istina. Intendantu u Rijeci nije usvojeno izvješće o radu, to je zakonski razlog za smjenu. Grubo je prekršio Statut kazališta, Pravilnik o radu, zarađivao je novac za vrijeme EPK hvala vam lijepa./... kontaminirao dakle odnose. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Isto tako kao i kolegica Puljak, vi polemizirate, to nema veze s povredom Poslovnika, molim vas da takve stvari govorite u svojim raspravama, a ne na ovaj način. Kolega Opara, izvolite, povreda Poslovnika. Dobro. Onda krećemo sa replikama. Imamo 28 replika. Prvi je na redu kolega Kirin. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Kod nacionalnih kazališta često se čuju i spominju nezadovoljstva građana i pojedinih političkih grupa izborom intendanata i programa. Spomenut ću tu u Rijeci intendanta Frljića i njegov program, toga se dobro sjećate i znate. Sada ću spomenuti intendanta HNK-a Rijeka Marina Blaževića koji je tijekom turneje u Finskoj poslao zahtjev 27. srpnja o prekidu mandata 31. prosinca 2023. g., dakle godinu dana ranije jer želi zaokružiti financijske cikluse i budućem intendantu prepustiti početak 1. siječnja '24. Recite, da li će se to i dogoditi ili će to biti ranije s obzirom na događanja u Gradskom vijeću grada Rijeke **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam. Pa ne vidim da bi se rasprava o ovom nacrtu Prijedloga mogla baš izravno vezati uz pojedine situacije, svaka situacija je različita. Ono što bih rekla kao odgovor na ovu repliku je da sadašnji zakon predviđa da se natječaj za novog intendanta ili intendanticu raspiše prije, godinu dana prije isteka mandata upravo zato da bi taj novi intendant ili intendantica imao vremena pripremiti svoj program jer ne možete uskočiti od danas do sutra tako da pretpostavljam da je taj zahtjev za razrješenjem otprilike godinu dana nakon ovog cijelog procesa, trebao značiti upravo to, da se razriješi, ako je već izgubio povjerenje sa onim datumom koji će omogućiti da nekoj osobi koja će biti imenovana u demokratskom i zakonom propisanom postupku pripremi svoj program. izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovana ministrice, prema Prijedlogu vašeg zakona kojim propisujete prisilno umirovljenje baletnih umjetnika i umjetnika Ansambla Lado, prema nekim procjenama, s danom stupanja na snagu ovakvog zakona, po sili zakona bi bilo umirovljeno otprilike 50% članova zagrebačkog baleta i dobar dio drugih ansambala. To može prouzrokovati problem u održavanju tekućeg repertoara, ali i prouzrokovati brojne druge društvene, odnosno sociološke probleme. Zašto niste prihvatili prijedlog Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi da idete na postupno umirovljenje baletnih umjetnika i Ansambla Lado na način da im se pruži jedan period od 4 godine za baletne i 5 godina za Lado u kojima bi se zapravo osigurala nekakva stabilnost, posebno prijelazno razdoblje za one koji iz raznoraznih

Dakle ne radi se o nikakvom prisilnom umirovljenju. To su osobe koje su stekle pravo na sukladno tom Zakonu na mirovinu, imali su cijelo vrijeme uplaćivan, ono što se kolokvijalno naziva beneficirani radni staž, a izračun je napravljen u dogovoru sa udrugom i sa Sindikatom upravo zato da bude najpovoljniji mogući, a istovremeno ostavlja se mogućnost da takve osobe, koliko mogu, barem malo doprinositi, rade još uvijek na 4 sata. Ono što je ključno shvatiti, da treba naći balans između interesa pojedinaca zaposlenika umjetnika i interesa institucije odnosno kazalište koje treba imati ansambl koji može izvesti određenu produkciju i mislim da ovaj Zakon nudi upravo takav balans. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana ministrice. Moja replika isto tako vezana za plesne i baletne umjetnike. Naime, postojeći zakon je na snazi od 2006. g. i evo nakon 16 godina njegove primjene u praksi, doista je vrijeme za prilagodbu vremenu u kome živimo. U tom smislu ovaj novi Zakon o kazalištima donosi neke novosti. Jedna od tih novosti je i institut prekvalifikacije za plesne i baletne umjetnice, kad oni više ne mogu umjetnički doprinositi, naime, radi se o razdoblju od 4 godine tijekom kojega će isti ti dakle baletni i plesni umjetnici imati pravo na punu plaću i moći će se prekvalificirati, odnosno obrazovati za neku novu profesiju, upisati neku od akademija, ne znam, pedagošku, za pedagoga, koreografa, itd. Slična praksa postoji i u nekim razvijenim zemljama, pa vas molim da još jednom detaljnije objasnite institut prekvalifikacije. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala vam. Da. Mi smo se inspirirali zapravo rješenjima koji postoje u nekim državama upravo zato da bi s jedne strane, nudi se sigurnost, dakle da se nakon što se ostvari pravo na mirovinu, može ići u mirovinu, ali otvara se i mogućnost umjetnicima, ne moraju možda svi moći uopće u punoj snazi dočekati to vrijeme mirovine, mogu se nažalost i to se zna dogoditi, ozlijediti ili iz bilo kojeg razloga ne moći više umjetnički doprinositi. Dakle ovo je jedna mogućnost koja je na tragu reformi politike rada i zapošljavanja. Nije to samo prekvalifikacija u nekoj ili obrazovanju za neko umjetničko zvanje, može biti bilo koja profesija, može biti visoko obrazovanje, može biti neka strukovna ali da zapravo u toj punoj snazi umjetnici mogu odabrati, ako žele da idu i nekim drugim putem. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovana ministrice, moje pitanje ide u smjeru čl. 20. st. 2. uvjeti za imenovanje ravnatelja odnosno intendanta odnosno ravnatelja utvrđuju se aktom o osnivanju i statutom. Moje pitanje glasi zašto u zakonu nisu definirani uvjeti za imenovanje s obzirom da vaše ministarstvo je ključno ministarstvo recimo za Zakon o knjižnicama, Zakon o muzejima, Zakon o upravljanju kulturnim ustanovama gdje ste u detalje definirali koje uvjete moraju imati čelni ljudi,

ustanovama u kulturi definira generalne uvjete, a kao što znati kazališta i ovaj zakon objedinjuje javna kazališta od vrlo malih javnih kazališta do vrlo složenih kazališta kao što su nacionalna kazališta koja imaju tri ansambla odnosno riječki HNK koji ima četri ansambla pa tako na tragu rješenja i iz postojećeg Zakona o kazalištima smatramo da je dovoljno da se statutom zapravo precizno uredi ono što je specifično

Ovim prijedlogom isto tako omogućili ste zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, mislim da je to dobro obzirom na beneficije koje taj rad na neodređeno vrijeme donosi u odnosu na rad na određeno vrijeme za one koji sklapaju ugovor na određeno vrijeme, znamo kod podizanja kredita ili nešto slično da je to uvijek bitno, ali isto tako naglašavate da će se taj rad na neodređeno vrijeme pod određenim situacijama moći prekinuti i raskinuti takav ugovor. Zanima me ti kriteriji gdje će biti propisani? Da li pravilnikom? Jel ipak moraju biti nekakvi decidirani kriteriji po kojima će se procjenjivati da li netko ispunjava ta uvjete za raskidanje takvog ugovora na neodređeno vrijeme. Hvala. **Jandroković, Hvala vam. Da, kao prvo velika je razlika i jedan od razloga svakako je što sam rekla uvodno i ta sigurnost za umjetnike, ali s druge strane ponekad je u manjim kazalištima teško privući umjetnike i nema puno smisla da oni imaju za četri, za četri, za četri, za četri godine ugovore tako da i to je bila jedan od razloga kojih nisam spomenula. A što se tiče same revizije umjetničkog djelovanja ona će biti propisana statutom, dakle svako kazalište će uredit to statutom, međutim o tome smo dosta razgovarali sa strukovnim udrugama i zapravo dogovoren je jedan koncept kako bi bila sastavljena ta povjerenstva i tu je jako važno da i strukovne udruge participiraju da ne bude neke arbitrarnosti, tako da ne vjerujem da će se niti često za tim posezati, a niti da će biti nekih problema u provedbi. suverenisti)** Poštovana ministrice, evo nigdje nismo mogli pročitati niti danas čuti od vas tko je točno radio na ovom zakonu. Vi ste rekli da se radi o jednoj užoj skupini stručnjaka, međutim dobili smo informaciju i to čak

Hvala vam. Pa između ostalog i svi intendant nacionalnog kazališta su sudjelovali u različitim fazama rada na ovom kazalištu i g. Blažević kojeg spominjete, ali i svi drugi intendanti da ih sada ne navodim svih imenom jer smatram da su oni pozvani dati svoje prijedloge jer iz pozicije onih koji su odgovorni za upravljanje mogu dati puno prijedloga i dali su puno kvalitetnih prijedloga koji su ugrađeni u u ovaj tekst. Naglasila bih da redovito provodim konzultacije sa intendantima svih nacionalnih kazališta, a posebno se to bilo intenziviralo za vrijeme covida kad smo morali donositi odluke o tome kako će kazališta nastaviti raditi u tim okolnostima. Kolega Habijan izvolite. među nacionalnim kazalištima i nadalje stoji Nacionalno kazalište odnosno HNK u Varaždinu. Druga stvar koja je, ja bi rekao na neki način povezana i s Narodnim kazalištem u Varaždinu jest upravo odredba gdje sada mijenjate odnosno predlažete da zapravo osnivač bude taj odnosno konkretno izvršno tijelo dakle da se točno zna tko je taj tko imenuje intendanta. Zašto smatram da je to bitno? Jel do sad smo imali situacije vijeće ili o radu kazališta na gradskim vijećima, na predstavničkim tijelima upravo takva izvješća su bila korištena za određene političke obračune, a to je ono što stalno ističem politika zapravo niti u kulturi pogotovo u HNK-u ne bi trebalo imat mjesta, a znamo i vi dobro znate kakve su bile reperkusije kroz dvije godine za ugled HNK u Varaždinu

država, a obavlja osnivačka prava Ministarstvo kulture i medija u tim slučajevima ministar odnosno ministrica imenuje ravnatelje i kazališno vijeće odnosno upravno vijeće. I slažem se, smatram da će ravnatelji kulturnih institucija biti puno manje izloženi. Naravno, o tome je bilo danas riječi i na Odboru za zakonodavstvo, ništa ne sprječava skupštine odnosno gradska vijeća i ostale ako su suosnivači da izvješća stavljaju na dnevni red, bilo u jednom ili drugom bilo u odboru ili plenarno, dakle ništa u ovom zakonu ne sprječava da se o radu kulturnih institucija raspravlja i u gradskih vijećima, dapače ja mislim da je to dobro. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana ministrice referirala bi se na Članak 35. gdje kažete da se ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa u pravilu na 4 godine odnosno kaže najduže 4 godine, međutim nije definirano najkraće vrijeme trajanja ugovora o radu pa onda predstavnici struke opravdano negoduju smatrajući da je zapravo tu najopasniji ovaj element da bi se taj ugovor o radu gdje nije definirana najkraća vremenska crta mogao stalno produžavati na 24 sata, pa svakih mjesec dana, mjesec dana itd., čime se postiže u principu i pravna nesigurnost za te zaposlenike. I osim toga zašto niste išli definirati da se sklapanje ugovora o radu na to razdoblje kraće od 4 godine definira samo na ograničene slučajeve recimo

Može se dogoditi da neki ravnatelj intendant u nekoj sezoni planira određene predstave koje trebaju točno određeni angažman umjetnika i da njemu ili njoj odgovara da ih angažira na kraći vremenski rok. Imali smo određene poteškoće zato je uveden uz autorski ugovor o autorskom djelu i ugovor o djelu. Imali smo određene poteškoće pogrešnog tumačenja posebno ugovora o djelu u slučajevima kada imate stalne popune npr. u orkestrima koji nemaju dovoljan broj zaposlenika gdje je to tumačeno od strane drugih inspekcijskih službi kao prikriveno zapošljavanje. Zato smo to …/Upadica: Hvala vam./… precizno definirani u zakonu i to će sa olakšati **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Uvažena ministrice u ovom zakonu se isto tako spominje uređivanje dakle festivala i manifestacije od nacionalnog značaja, kako dolazim iz područja gdje je jedan od najstarijih nacionalnih festivala Osorske glazbene večeri zanima me tu da li nešto novo u tom segmentu u odnosu na ovo što je bilo dosada jer naravno uvijek je pitanje i financiranja i statusa samog festivala, ustrojstva financiranja, dakle u segmentu gdje je bila zastupljena i županija i Ministarstvo kulture i lokalna zajednica pa da li se tu i što se konkretno mijenja jer sigurno je u interesu uvijek jer znamo da svake godine je itekako pitanja pogotovo što se tiče financiranja, ali međutim festival kao takva evo praktički će biti 50 godina pa sigurno me zanima što se tu i da li nešto konkretno mijenja. Nina (HDZ)** Hvala vam. U odnosu na sam zakonski izričaj u ovom zakonu nismo ništa mijenjali, međutim tu bih svakako istaknula Zakon o financiranju i kulturnim vijećima koji smo donijeli, koji ste vi donijeli ranije ove godine u srpnju jer ćemo za sve nacionalne festivale i za sve manifestacije koje imaju kontinuitet trajanja sada omogućiti trogodišnje financiranje. Jednako kao i za nacionalna kazališta četverogodišnje i to će značajno i smanjit administraciju, ali olakšat planiranje jer će se točno znati za trogodišnje razdoblje sa kojim sredstvima se raspolaže. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Uvažena ministrice u postupku javnog savjetovanja svoje komentare dali su istaknuti kazališni djelatnici, 57 stranica teksta imamo koji su se vrlo negativno odrazili odrazili na ovaj vaš prijedlog i to dovoljno svjedoči o tome koliko je on nekvalitetan. Među silnim komentarima izdvojit ću jednu rečenicu. Ono što kazalište treba, ali ne samo kazalište već i cijelo hrvatsko društvo je jedan veliki reset, a pitanje je jesmo li sposobni provesti ga, ako ga ne provedemo ubrzo neće biti niti hrvatske kulture, niti hrvatskih građana, niti hrvatske države. S ovim bi se komentarom mogla složiti. Tri su temeljna kolosijeka u kojima ste potpuno promašili bit, a to je depolitizacija kulture, do je ono što nam treba. Vi kulturu i kazališta ponovno politizirate i to još jače. Odnos nacionalnog i lokalno je potpuno promašen. I treće odnos privatnog i javnog. Upravo u tim pitanjima ovaj zakon je čisti promašaj. Hvala. Hvala vam. Ne znam jesmo čitali iste komentare, ne nemam dojam da su od, da je zakon označen negativnim i nekvalitetnim. Naravno znate da je metodologija javne rasprave takva da se mogu javljati i udruge i pojedinci i svatko može imati svoj stav. Mi smo vrlo jasno naznačili koje smo prijedloge prihvatili. Čut ćemo sad u prvom čitanju, pa čut ćemo vjerojatno i vas zašto mislite da je ovo korak unatrag u odnosu na politizaciju odnosno nacionalnog i lokalnog ili privatnog i javnog. Upravo suprotno, mislim da smo u dogovoru sa strukovnim udrugama i dobro analizirajući sadašnji zakonodavni okvir zaista donijeli jedan okvir, zakonski okvir koji će značajno unaprijediti obavljanje kazališne djelatnosti.

Dakle, ne samo da niste uvažili i prihvatili komentare istaknutih kazališnih djelatnika poput npr. Marka Torjanca, poput Vitomire Lončar, nego niste prihvatili vrlo ozbiljne komentare pučke pravobraniteljice. Kada vam pučka pravobraniteljica da niste definirali kriterije u zakonu koji su u zakonu trebali biti definirani onda nešto u ovoj državi ozbiljno ne štima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Orešković dobivate opomenu, znadete i sami da to ne, nije bila povreda Poslovnika. Kolegice Perić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovana ministrice, naime prethodnim zakonom evo ja ću se isto referirati što i kolega Cappelli na zapravo manifestacije koje imaju koje su od nacionalnog interesa jer i moj grad ima tako nešto. U prethodnom zakonu je to bilo regulirano da je ministarstvo sve to definiralo određenim pravilnikom, a ovdje je puno kvalitetniji što je to već ugrađeno u zakon gdje onda se sukladno ono što ste već i napomenuli zaista se može onda višegodišnje onda planirati i repertoar i uopće kvaliteta programa, a onda to na određeni način obvezuje i JLS da, da u tom smislu i postupa i mislim da to može doprinjeti kvaliteti programa. **Jandroković, Hvala vam na vašem komentaru. Kao što sam rekla apsolutno se slažem s vama, postoji potreba za taj, za dulje periode za planiranje i to se ovim dvama zakonima omogućuje, jednako kao posebno za manifestacije koje imaju dugu tradiciju trajanja. Ono što je specifikum naravno onih koji su nacionalni je da im na, u nekim, kroz neki modalitet ovisno o tome kako je to pravilnikom uređeno ministarstvo odnosno ministar sudjeluje i u imenovanju čelne osobe, istovremeno postoje mnoge manifestacije koje isto tako imaju dugu tradiciju i iznimno su vrijedne, ali nemaju taj status i onda su u cijelosti imenovanja riješena nekim drugim putem, bilo da to radi lokalna samouprava, bilo da je to neki drugi nositelj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati kolegica Puljak, izvolite. Poštovana ministrice, u čl. 37. i 38. uvodite jednu, u prijedlogu ovog zakona, uvodite jednu novu institucija koja je dosad nepoznata i u hrvatskom, ali i u svjetskom zakonodavstvu, a zove se procjena umjetničkog doprinosa, dakle postojat će osoba ili osobe u kazalištu koje će moći procijeniti kolko je netko sposoban da tako kažem proizvoditi umjetnost. Kako ste to zamislili, po kojim kriterijima će se to raditi jer te kriterije ne vidimo ovdje, dakle koja je svrha te institucije jer kad bi postojali takvi nekakvi objektivni kriteriji onda ne bi trebali imat ni audicije ni nešto slično jel? Hvala. Hvala vam. Nije to nešto što je neuobičajeno, upravo suprotno, to je nešto što ravnatelji kazališta u cijelom svijetu rade kontinuirano, oni procjenjuju je li neki umjetnik doprinosi ili ne doprinosi. Naš je zakonodavni okvir takav da je ta fleksibilnost, fleksibilnost je dosta teško postić, zbog toga su dosada kazališni umjetnici imali te ugovore 4+4+4+4+4 godine dok bi došli do ugovora na neodređeno. Ovdje je upravo da ih se izjednači s drugim zaposlenicima da mogu dobit ugovor na neodređeno vrijeme, međutim ukoliko umjetnički ne doprinose, a to će se urediti kao što je predviđeno u zakonu općim aktom koji se donosi intendanti odnosno ravnatelji uz suglasnost kazališnog vijeća onda će prolaziti takvu reviziju. Nije to neuobičajeno. plesova i pjesama Lado koji sigurno u ovih svojih 70.g. djelovanja proniče hrvatsku narodnu baštinu i ono što posebno veseli evo da je zakon u ovim člancima od 56. do 66. uredio status članova ansambla kako onih aktivnih tako i onih pratećih, praktički ih je izjednačio sa umjetnicima iz naravno baletnog dijela i na taj način omogućio tim ljudima da nakon određenog broja godina, a budimo iskreni zamor materijala dođe brzo, da priliku da urede svoj status i da adekvatno mogu onda uživati u mirovini i onome što su zaslužili svojim djelovanjem. **Jandroković, Hvala vam. Istina je dakle na zakon, dosadašnji Zakon o kazalištima nije explicite uređivao pitanje djelovanja ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado iako je to nacionalni ansambl i u dogovoru sa predstavnicima i umjetnika i zaposlenika i sa upravom pripremljeno je ovih nekoliko članaka. Oni su i dosada imali isto tako pravo na beneficirani radni staž, međutim jednako tako nije bilo, nije bilo moguće ili nije bilo obvezno otići u mirovinu. Jednako tako s obzirom da ne postoji postoji formalno obrazovanje za plesača odnosno pjevača ovdje je izrijekom uređen taj probni rok što je jako važno jer nije dovoljna audicija, dakle ključan je za Lado probni rok. **Jandroković, Gordan Poštovana ministrice, na ovaj prijedlog zakona kojeg mi kolokvijalno zovemo lex Blažević zato što je g. Marin Blažević jedan od autora što ste priznali i sami, ako ne i glavni autor ovog prijedloga zakona, nego i zato što bi ovakav zakonski okvir idealno razriješio nevolju u kojoj se našao g. Blažević po Gradskom vijeću grada Rijeka bivši intendant, a po vama još uvijek aktualni intendant tog kazališta. Ne znamo kakva je situacija i tko danas ima ključeve kazališta, vjerojatno imamo mini skandal već danas u Rijeci. Dakle, po ovom prijedlogu zakona omogućeno je intendantima i ravnateljima kazališta raditi u fušu izvan matične kuće tijekom mandata. Više primjedbi je došlo na to u javnoj raspravi, zanimljivo mi je da u odgovoru predlagatelj tj. vi kaže da je to praksa u nizu europskih zemalja, pa bih vas molio da nam navedete par primjera nacionalnih kazališta u Europi gdje intendanti u vrijeme mandata mogu raditi u fušu izvan matične kuće. Hvala. **Jandroković, Poštovani g. zastupniče, nema autora ovog zakona, dakle vlada je predložila nacrt zakona, a kao što sam više puta uvodno rekla konzultirali smo veliki broj i umjetnika i stručnjaka i ravnatelja da između ostalog i intendanta HNK iz Rijeka, ali i intendanti svih ostalih kazališta što se vrlo lako može provjeriti čak i uvidom na našim web stranicama gdje se vide vijesti o sastancima koje smo imali. Ovo što vi nazivate pogrdno rad u fušu, to je umjetničko djelovanje, dakle vi imate ili verziju da imate menadžera na čelu kazališta koji će upravljati kao menadžer, ha možete imati i umjetnika koji će onda moći u tom ili u nekom drugom kazalištu umjetnički doprinositi, naravno, ne ugrožavajući svoj posao, a na taj način doprinijeti .../Upadica: Hvala vam./... vidljivost svog kazališta. To je specifikum umjetničke discipline. **Jandroković, Gordan Povrijeđen je čl. 238, vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Naime, vi ste tu da odgovarate na naša pitanja. Ja sam postavio vrlo jasno pitanje i to je bila srž moje replike, citirat ću ono što stoji u odgovoru predlagatelja, kažete, radi se o praksi koja postoji u drugim europskim kazalištima. Moje pitanje je bilo, molim vas, navedite mi nekoliko primjera nacionalnih kazališta u Europi gdje intendant za vrijeme mandata može raditi izvan matične kuće honorarno u fušu, u off-u, kako god hoćete. Kolega Raspudić, znadete i sami da je ovo bila replika pa dobivate opomenu. Sada je na redu kolegica Dreven Budinski, izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Evo ja isto kao saborska zastupnica iz 3. izborne jedinice, konkretno, Varaždinske županije, kao i moj kolega Damir Damir Habijan se zahvaljujemo što je evo ga, i naše kazalište u Varaždinu dobio status nacionalnoga, a evo i sad pitanje prema vama, odnosno replika. Poseban iskorak odnosi se na pitanje mogućnost daljnjeg statusa kazališnih umjetnika bilo da je dosta, bilo je došlo dosta pritužbi da se u nacionalni kazalištima za mnoge ovoga, projekte angažiraju vanjski suradnici te da stalnozaposleni ostaju bez angažmana. Pa kako novi zakon predviđa rješenje za te slučajeve? Hvala lijepa. Pitanje angažmana umjetnika je jedno dosta osjetljivo pitanje jer s jedne strane želite kazališnim umjetnicima dati sigurnost i zaposlenje i ugovor, po mogućnosti na neodređeno vrijeme, a s druge strane, zbog potrebe umjetničkih, umjetničke izvrsnosti imate potrebnu angažirati i druge umjetnike i tu svaki ravnatelj mora naći balans između onih umjetnika koji su zaposleni, nekih drugih koji će donijeti neki možda neki novi duh, neku novu dinamiku u ansambl i upravo zato i u našem financiranju, naglasak stavljamo na koprodukcijama, smatramo da su i koprodukcije, ne samo unutar nacionalnih kazališta nego uopće između kazališta, mogućnost da se stvori ta potrebna dinamika unutar ansambala

Na različiti način se financiraju kazalište u Europi, a i u svijetu, na različiti način se i definira odnos između izvršne vlasti i njeno sudjelovanje. Vi ste se kroz jedan set zakona koji su već prošli ovu saborsku proceduru i bili izglasani odlučili za model u kojem je zapravo sve fokusirano na izvršnu vlast, tako je i ovdje model gdje i a i kazališna vijeća, o njima odlučuje izvršna vlast. Kod nas inače se zna ta jedna fina razlika između izvršne vlasti i zakonodavne vlasti i mi to nastojimo i kroz niz drugih zakona provesti, da se točno zna koja je ingerencija izvršne vlasti odnosno izvršnu funkciju odnosno zakonodavne.

i kulturnim vijećima, dakle kao prvo i na razini Ministarstva kulture, ministar je taj koji imenuje ravnatelje i upravna vijeća i smatramo da je jednostavno, bit će puno manje politizacije i puno manje izloženosti ravnatelja raspravama koje nemaju puno, ako imaju imalo veze s kulturom. Mislim da svatko od nas može, nije od toga imuna niti jedna stranka, ni vaša ni moja ni bilo koja tu u ovom Saboru. Lako se može malo pogledati rasprave o kulturi i kulturnim ustanovama na gradskim vijećima,

da ovaj Prijedlog zakona novog, o kazalištima važan i interesantan, možemo vidjeti iz provedenog savjetovanja gdje se uključilo više od 120 podnositelja primjedbi. Mi u Slavoniji imamo 5 kazališta, u Osijeku, Požegi, Viroviticu, Vinkovcima i kod u Slavonskom Brodu, pa evo, konkretno, možete li reći, da li ovim novim Prijedlogom Zakona o kazalištima, da li će se unaprijediti rad? Da li će se omogućiti dodatno financiranje, nova zapošljavanja ili neke druge pogodnosti? Hvala. **Jandroković, Gordan obavljanje kazališne djelatnosti, zakon stvara okvir, međutim, kad ste spomenuli slavonska kazališta, prošli tjedan sam bila na festivalu slavonskih kazališta i moram ih pohvaliti, puno je koprodukcija, jako je puno gostovanja, izvrsna suradnja, dakle i Nacionalnog kazališta iz Osijeka i Kazalište Branko Mihaljević, specijalizirano za djecu pa onda Vinkovci, Požega, Virovitica, Slavonski Brod je kazališna kuća, mi se nadamo da će postati kazalište, to je onaj model koji mi podupiremo i potičemo i dodatno financiramo. Znači koprodukcije, gostovanja, razmjene, to je zaista nešto što u Slavoniji sve bolje funkcionira i ja s ovog mjesta imam imam potrebu, kad ste već spomenuli, čestitati ravnateljima slavonskih kazališta na tako dobroj suradnji. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Dakle jedno od većih promjena u ovom Prijedlogu zakona je svakako i izvršno tijelo koje imenuje i ravnatelja i kazališno vijeće. To isto je bilo na raspravi o, u Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi tada je vaš argument bio da će se time spriječiti političke trgovine, javnost i ja osobno se s tim uopće ne slažemo zato što smatramo da je time dapače olakšana politička trgovina jer se radi samo o jednom čovjeku ako je uopće sklon takvim toj političkoj trgovini, puno će ju lakše izvesti. Nakon toga u, u e-savjetovanju je bilo da je to zbog Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi što također ne stoji jer postoji u Članku 48. stavak 6. mogućnost ako drugim zakonom nije određeno.

većinom građana, većinom glasova na tu funkciju. Dakle, ja ne mislim da je to, da mi trebamo sada obezvrijedit izravno izabrane gradonačelnike, upravo suprotno. Ponovit ću, uopće se ne libim i izvolite isto tako, pozivam sve saborske zastupnike i zastupnice pročitajte malo izvješća sa rasprava gdje se govori o ustanovama o kulturu. Nije tu puno kulture. I mi jednostavno smatramo, ali čuti ćemo ako ima netko neke druge argumente ja ću ih različito poslušati, ali nije argument zašto to radite. Mi smo objasnili zašto to predlažemo, smatramo da je tako bolje jer da će biti puno manje političkog utjecaja

ponašate staljinistički što nije primjereno ovdje u ovom domu i pogotovo ja ne vidim da se vi tako ponašate, ali vas pohvaljujem što ste htjeli i želite napraviti novi

I Članak 19. gdje se kaže da izvršna tijela biraju intendanta odnosno ravnatelja kazališta. Ja vam moram reći da sam razgovarao sa dosta ravnatelja i oni su suglasni jer ako je gradonačelnik i bio neposredno na izborima znači da je njega isto netko izabrao,

stavak 2., postoji potreba da se usustavi prikupljanje kazališne dokumentacije po uzoru na brojne druge države. Nama je jako puno memorije kazališne baštine, povijesti zapravo se ne čuva posebno kad govorimo o javnim, o privatnim kazalištima. Dakle, to ovisi nekako i o dobroj volji i o kapacitetima vlasnika kazališta ovo je jedan članak koji zapravo želi staviti naglasak na taj segment naše kazališne povijesti, a planiramo i kroz modele financiranja osigurati dodatno financiranje kako bi se ti materijali čuvali na najadekvatniji način. (Nezavisni)** Poštovana ministrice, naše je mišljenje da bi bilo bolje da intendanta i ravnatelja bira predstavničko tijelo, a ne izvršno tijelo. Imamo razloge za to i možemo o tome kasnije razgovarati, možemo i u raspravama o tome razgovarati. I još jedno pitanje upućeno direktno sad vam vezano za baš to imenovanje. Kad je već izvršno tijelo imenovalo tog ravnatelja odnosno intendanta jeste li svjesni da ga može smijeniti samo u slučaju da kazališno vijeće ne prihvati njegov program financijski i programski ili ukoliko je osuđen za neko djelo. To znači da može raditi razno razne manifetluke dok ga se ne osudi pa ga tek onda možemo smijeniti. **Jandroković, Gordan Znam koji je članak, hvala. Da, ja smatram i zaista vjerujem da ravnatelji ustanova u kulturi imaju pravo na četverogodišnji mandat. Inače predlažite u zakon da kad se mijenja politička vlast da idu svi ravnatelji svih kulturnih institucija zajedno sa političkom vlasti. Dakle, ja zaista smatram, vjerujem da imaju pravo ne bavit se politikom, imaju pravo predložiti program, realizirat program i odgovarat za taj program, a ne biti na političkoj streljani kako se kome sviđa. I zato smo napisali i predložili ovako da ih se može smijeniti ako ne realiziraju svoj program i ako, da upravo to tu piše i ja ću zaista to braniti jer malo je ljudi koji će se bit spremni angažirat ako ovise o tome da ih se smjenjuje s političkim …/Upadica: Hvala vam./… ciklusima. Oni nisu ne idu na izbore Hvala vam poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice, u Rijeci 32 su gradska vijećnika cijela oporba, pazite sada i vaša stranka HDZ je glasovala protiv intendanta, dakle cijelo gradsko vijeće, dakle HDZ je glasovao lokalno pa gradske vijećnike su isto građani birali, isto, pa nisu se sami izabrali. Dakle, gradsko vijeće je reklo ne, imaju argumente vi branite SDP-ovog intendanta i vi kažete, znači vaša logika je da jedan gradonačelnik u jednom čovjeku da je manja mogućnost manipulacije nego u 32 pa kako, pa to je elementarna logika ministrice da je potpuno drugačije, da u stvari ako ovo prođe, a proći će jer je sve u vašim rukama i škare i sukno, dakle da tek tada će biti politička manipulacija na najvećoj razini. I to je u stvari jedina istina što god mi ovdje pričamo.

zakon daje pravo ministru da nešto potvrdi ili ne potvrdi i ja sam to pravo iskoristila na način da smo analizirali i utvrdili da razrješenje nije bilo učinjeno po zakonu. Gradsko vijeće je najavilo da će pokrenuti upravi spor i ja sam apsolutno suglasna da to naprave, pa ćemo vidjeti tko je u pravu. Ničega ovdje nema spornog, dakle ništa ja nisam napravila što zakon ne stavlja ministru na mogućnost jednako kao što sam rekla uvodno. Kad se izabere intendant bilo u Splitu ili Rijeci u demokratskoj proceduri, u roku koji je predviđen pa ja ću svakoga potvrditi sutradan jer je to zaista legitimno pravo gradskog vijeća odnosno …/Upadica: Hvala vam./… tko bude birao da izabere intendanta.

što se ja želim zapravo malo osvrnuti je ljudi koji imaju beneficirani radni staž kod vas. Teško je ići u taj staž odnosno ići u mirovinu zato što su mirovine male i to je poznato i stoga posebno pozdravljam ono, ono vaš iskorak koji kažete da ćete omogućiti prekvalifikaciju vaučerom, to je vani poznata stvar i mislim da je to dobar model i za neke druge, druga zanimanja koja imaju priznati beneficirani radni staž pa predložite to malo ministrima da eto poslušaju što ste to napravili, mislim da je to odličan iskorak i da ljudi se jako tome zapravo raduju. **Jandroković, Da, hvala vam, znam da je i u djelatnosti iz koje vi dolazite postoje određena očekivanja u tom smjeru. Naime, ovdje se to radi o tome da netko tko ne može više jednostavno zbog fizičkih predispozicija umjetnički djelovati kao baletan ili plesač zapravo je u punoj snazi i može na tržištu rada možda ostvariti ako to želi neki drugu karijeru. I čini nam se da je ovo zaista jedan, jedan dobar model i slažem se s vama da bi se možda moglo razmotriti i u nekim drugim područjima. Ovo nije nepoznat model i u drugim državama, ali svima nam je u interesu da se što dulje ostaje na tržištu rada i ja vjerujem da će s vremenom ovo saživit kao jedan zaista uspješan model. Sada će replicirati kolega Fabijanić, izvolite. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Poštovana ministrice, mene interesira jedna stvar koja je vezan baš za status ono što bi kolokvijalno rečeno baletana jer je biti oni imaju vrlo izazovnu i zahtjevnu profesiju, ali isto tako i zbog više puta ste naznačili dakle moraju rano ići u mirovinu I ovo je sigurno poboljšanje u odnosu na sadašnje stanje, međutim ponavlja nam se priča samo što se, ono što ste rekli 4 puta po ovaj ugovor na određeno vrijeme po 4 godine, a onda pred mirovinu de facto opet 4, 4 godine. Međutim, ali ovdje nema vrednovanja staža koliko god neko imao ugovor o radu na određeno ili na neodređeno. U mnogim državama često puta se kroz, se staž vrednuje kroz premijere i kroz reprize pojedinih, pojedinih izvođenja pojedinih autorskih djela bilo da je riječ o baletu, bilo da je riječ o simfonijski o simfoniji Izvolite odgovor. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Pa uzeli smo u razmatranje mnoge modele, evo tu je sa mnom i bivši ravnatelj baleta naš kolega sada gospodin Jakovina koji je ostvario mirovinu u Njemačkoj na jednom drugom tržištu rada pod potpuno drugačijim uvjetima. Dakle, mi smo se morali prilagoditi zakonima koji su na snazi u RH i mogućnostima koje tu stoje na raspolaganju. Neke zemlje imaju potpuno druge modele gdje vi u takvim profesijama zapravo uopće ne doprinosite u neki zajednički fond nego od početka samo uplaćujete u svoj zapravo ajmo reći mirovinski nekakav portfelj koji ćete trenutkom umirovljenja koji je vrlo striktno propisano, puno ranije nego ovo što mi propisujemo u cijelosti uzeti i dalje nitko više o vama ništa ne brine. Dakle, mi smo trudili se naći model koji je blizak i koji će biti najoptimalniji za kompleks radnog zakonodavstva u kojem mi djelujemo u Hrvatskoj. **Jandroković, Poštovani predsjedniče sabora, poštovana ministrice, kolege zastupnici, kao što ste rekli već poštovana ministrice duže vrijeme se promišlja, analizira, javno raspravlja o zakonu o kojem danas raspravljamo i on svakako donosi niz odličnih rješenja za naše umjetnike. naše umjetnike. Uređuje njihova prava i time svakako njegovo donošenje garantira daljnji napredak u razvoju kulture u RH. Vaše ministarstvo kao resorno dalo je veliki doprinos tome. Poštovana ministrice vi dolazite iz najjužnijeg grada, a ja sam gradonačelnik najsjevernijeg grada Murskog Središća, kod nas je po prvi put ove godine bio zahvaljujući Hrvatskom saboru kulture Festival hrvatske pučke drame. Tu su bila jako krasna i dobra amaterska kazališna društva, moje pitanje da li se u perspektivi razmišlja da se i kod njih u tom segmentu nekim zakonskim rješenjima doprinese da se i taj dio naše kulture na neki način popravi i poboljša. …/Upadica: Hvala vam./… Hvala vam. Ovaj zakon zapravo ne uzima u obzir amatersko bavljenje kazališnom djelatnošću, međutim amaterizam u svim područjima je jako važan i važan je dio naše kulturne politike i kontinuirano povećavamo financiranje, ne samo jer je to u smislu ravnomjernog regionalnog razvoja i neke demokratičnosti i mogućnost da se naši građani bave umjetnošću, ali zapravo znamo da je amatersko bavljenje ujedno i najbolje ulaganje u razvoj publike. Upravo zato mi i sufinanciramo i rad pojedinih amaterskih kazališta i njihove festivale. I ono što treba istaknuti da vrlo često u Hrvatskoj profesionalni redatelji rade sa amaterskim kazalištima i ponekad i profesionalni glumci tu gostuju, tako da imamo jednu vrlo visoku razinu amaterske kazališne djelatnosti u Hrvatskoj na koju svi možemo biti ponosni. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi predsjedniče HS-a. Poštovana ministrice, kako ste predvidjeli riješiti ovo bujanje u proteklih godina broja stalnozaposlenih djelatnika u javnim kazalištima koji daleko premašuje i broj zaposlenika još iz doba socijalizma, programi kazališta sve su oskudniji s obzirom na sve veći broj zaposlenih umjetnika? **Jandroković, Pa nemamo baš neke podatke da jako buja broj zaposlenih u kazalištima, osim možda u slučaju jednog grada, ali to je neka druga tema. Upravo ove odredbe koje smo naveli, dakle s jedne strane sigurnost, koju veću razinu sigurnosti koju će dobiti umjetnici paralelno sa ovom procjenom doprinosa bi trebali pomoći da se zapravo balansira i uspostavi neka ravnoteža između ukupnog broja zaposlenih i onih koji se angažiraju po projektima. U svakom slučaju kazalište mora imati i jedno i drugo. izvolite. **Posavec Krivec, Ivana (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice, da je umjetnički život mučan i težak svjedočili su mnogi umjetnici. Jedna među najvećima koja je poznata po tom citatu je Milka Trnina i svi mi dobro znamo što dramski i glazbeni umjetnici moraju proći u svom radnome vijeku da bi uistinu bili najbolji. Postavljam vam pitanje jer mi nije jasno iz svih ovih odgovora koje ste danas ovdje ponudili. U kojem trenutku djelatnici u kulturi u kazalištu mogu dobiti stalni radni odnos? Da li to ovisi onda o mandatu ravnatelja ili intendanta za koji tvrdite da nikako nije politički osnovan i da se oni biraju na mandat od 4 godine i do koliko puta djelatnici u kulturi u kazalištima mogu imati produžene radne odnose na neodređeno jer uistinu, ako se vodimo činjenicom da je taj put mučan, kada će oni .../Upadica: Hvala vam./... ostvariti svoja Hvala vam. Moram priznati da mi nije jasno vaše pitanje. Dakle razlika zakon radi razliku između kazališnih umjetnika i ostalih djelatnika, dakle ovaj dio koji se tiče radnog odnosa, odnosi se na umjetnički dio ansambala, on se ne odnosi na djelatnike. Oni se zapošljavaju sukladno ugovoru o radu, kao i u drugim ustanovama. Dakle ne razumijem. Ako ste mislili na djelatnike jer ste mislili na umjetnike. A umjetnike, kao što sam rekla sada, nakon ugovora na 4 godine. Do sad je bio

politikama koje se upliću, itd., ali pošto vam zadnja replika, volio bih da završimo ovaj, tj. da završite vaša izlaganja replika u jednome ljepšem tonu, a to je, čestitam vam što je napokon netko prepoznao Ansambl Lado i uveo ga u jedan propis i to je jedan veliki zakon, kao što je Zakon o kazalištima, ne samo nadzor nad samim ansamblom, ne samo rad na prava i mirovinska koja ste spominjali, već moramo napomenuti da upravo Ansambl Lado nije samo samo da to je ipak jedna kulturna institucija koja traje preko 70 godina i van ovoga nastupanja ima jednu jako istraživačku i edukativnu funkciju, ja se nadam da kao što ste spomenuli čl. 28 i suradnja nacionalnih kazališta, posebice vezano za gostovanja,

Ansambl Lado je jedna posebnost i iznimna vrijednost u hrvatskoj kulturnoj politici i mogu najaviti već za sljedeću godinu u okviru ovog konzorcija nacionalnih kazališta, pronaći će se i Ansambl Lado koji će sasvim sigurno gostovati svake godine barem jednom na svakoj pozornici nacionalnog kazališta, ja se nadam da će to tako biti i na nacionalnim festivalima. Postoji potreba da se puno više intenziviraju razmjene i gostovanja u RH, a o vrijednosti i umjetničkoj izvrsnosti Ansambla Lado zaista, mogli bismo puno govoriti i bilo bi lijepo da je i ova rasprava o Zakonu o kazalištima da ponekad govorimo i o toj izvrsnosti koju postiže, ne samo Ansambl Lado nego sva naša nacionalna i ostala kazališta Gordan (HDZ)** Hvala vam ministrice. Nemam više replika pa vas molim da se vratite na svoje mjesto. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu, poštovani kolega Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Uvažene ministrice sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Ispred nas nalazi se još jedan zakon koji dugo nitko nije imao volje mijenjati i pokušati poboljšati jer su promjene u našem društvu često izložene kritikama, svi smo nezadovoljni i želimo promjene, ali često prema .../Govornik se ne razumije./... ne od mene ili u mojem dvorištu te se nipošto ne smije zadirati u moja stečena prava. Uglavnom, svi smo mi za reformu, ali one kojima se ne mijenja nas nego nekog drugog. Zakon o kazalištima usvojen je prije 16 godina, odnosno već davne 2006. g. i otkada se nije znatno mijenjao iako smo bili svjesni da postojeći koncept kazališta pripada nekim davnim vremenima i da odavno ne odgovara sadašnjem trenutku i novim promijenjenim okolnostima. U zemlji u kojoj se kultura izdvaja otprilike 1% od gospodarstva, ne uključujući pritom gradske i županijske proračune u kojem pandemija koronavirusa narušila je rad izvedbenih programa iako je dobrodošla radi prikrivanja višegodišnjeg kroničnog nedostatka kvalitetnog programa kazališta koji nipošto ne opravdava nabujali broj zaposlenika javnih kazališta. Nema dvojbe da je bilo potrebno mijenjati zastarjeli Zakon o kazalištu. Kod nas javno financirana kazališta već odavno ne podliježu zakonima tržišta za razliku od zapadnih zemalja na koji se često volimo pozivati i s kojima se rado uspoređujemo. Njihovo financiranje oslanja se uglavnom na proračun koji pune svi porezni obveznici, a ne na samostalan rad pod tržišnim uvjetima i na tome moramo dosta poraditi jer postojeći način financiranja dugoročno je neodrživ i to kako za kazalište tako i za državu. Zakon o kazalištima bilo je potrebno mijenjati već dulje vrijeme pa zato čestitam ministrici i ministarstvu na hrabrosti i iskoraku koje nastoje postići ovim zakonom kojim se definira kazališna djelatnost, uređuje osnivanje i prestanak rada kazališta i kazališnih kuća, a uređuje se i status kazališnih umjetnika koji više nisu sposobni sposobni ni umjetnički djelovati. Ovaj prijedlog zakona znatno je poboljšan u usporedbi s prijašnjim zakonom, ali istina je da još uvijek ima prostora za njegovu doradu kako bismo nakon 2 čitanja zakona došli do najkvalitetnijeg rješenja. Krenimo najprije od onog što je dobro riješeno, a pozitivne novine je uvođenje svakako pravo balerina i baletana da odu u mirovinu u dobi između 45 i 50 godine života s obzirom da se njihov posao ocjenjuje teškim fizičkim radom. Balerine i baletani dosada su bili u položaju u kojem je jedna osoba odlučivala o njihovoj sudbini često smo to bili i ovoga svjedoci o javnim medijima o tim sukobima čitati odnosno ravnatelj baleta, a sada će ipak to određivati 5 osoba što je daleko mjerodavnije. Baletnim umjetnicima ostavlja se mogućnost rada na pola radnog vremena u mirovini, a omogućava se njihova prekvalifikacija na teret osnivača. Šta se tiče ostalih umjetnika zasnivat će se radni odnos na određeno ili na neodređeno vrijeme. Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se za za razdoblje od 4 godine ne planira li ga osnivač produljit mora o tom zaposlenika izvijestiti 6 mjeseci prije isteka ugovora. Ukratko poboljšava se ipak status umjetnika taj dio prijedloga zakona također je u tom pogledu usklađeniji sa Zakon o radu čime se prava i dužnosti zaposlenika znatno poboljšavaju. Zakonom se također predlaže da se obavljanje kazališne djelatnosti omogući svim zainteresiranim subjektima u odgovarajućem pravnom obliku što je zasigurno bitno doprinos liberalizaciji djelatnosti, a predviđa se i stabilnije financiranje kazališta koji će odsad biti četverogodišnji što će nedvojbeno uvelike olakšati i unaprijediti planiranje i rad kazališta. S druge strane smatram da bi u dijelu koji se odnosi na ustroj kazališta i upravljanje njima trebalo razjasniti u dopuniti te propisati stupanj obrazovanja, stručne uvjete i kompetencije koje trebaju imati intendant, vršitelj dužnosti intendanta, ravnatelji javnog kazališta i javne kazališne družine te vršitelj dužnosti ravnatelja kao što je to propisano za članove kazališnih vijeća. Također u Članku 19. i Članku 20. stavcima 6., 7. i 4. navodi se da ministar nadležan za kulturu ima ovlasti razriješiti ravnatelja odnosno intendanta javnog kazališta ili javne kazališne družine kojima država nije osnivač niti u jednom dijelu kao što i imenuje vršitelje dužnosti u ustanovama kojima državama nije vlasnik ili osnivač niti u jednom dijelu. Ti članci nadilaze okvire u kojem bi ministar kulture trebao djelovati osobito s obzirom na privatno vlasništvo bez udjela države i to bi svakako trebalo ukloniti. Privatni osnivači i vlasnici trebaju imati neograničenu i apsolutno slobodu, odgovornosti i ovlasti za rješavanje problema svojih ustanova kao i brigu o njima. Također smatram da bi trebalo izbjeći moguće sukobe interesa koji se mogli proizaći i odredbe Članaka 22. i 23., koje se odnose na umjetnički angažman vanjskih članova kazališnog vijeća te intendante ili ravnatelja kazališta i onemogućiti umjetničko djelovanje u kazalištu za vrijeme trajanja njegovog mandata. Time bi se onemogućila tzv. siva zona neposlovnih odnosa, sukoba interesa te ostavilo manje prostora za manipulaciju, a cijeli sustav bio bi transparentniji. Prioritet ovog zakona mora biti redefiniranje upravljačkih mehanizama s ciljem stvaranje pozitivne radne klime i postizanja konsenzusa svih sudionika kazališne scene. U okolnostima inflacije, pogoršanih životnih uvjeta zbog poskupljenja energenata te posljedica pandemije i rata u Ukrajini koja u velikoj mjeri negativno utječu na kazališnu proizvodnju, ali i nama materijalne uvjete naše publike, to će sigurno odrediti opstojnost svih kazališta. Nužno je unaprijediti i odrediti zato daljnji smjer razvoja i naše kulturne djelatnosti koja bi trebala dobiti okvir za uspješno poslovanje u uvjetima postojećih i budućih izazova. Nadam se da će ovaj prijedlog zakona uz uvažavanje svih danas konstruktivnih iznesenih prijedloga tu zadaću uspjeti izvršiti. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na drugu raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani kolega Raspudić, izvolite.

Kolegice i kolege, kad govorim o ovom Prijedlog Zakona o kazališta kolokvijalno lex Blažević moramo nešto reći o kontekstu u kojem donosimo novi zakon. Donosimo ga u kontekstu neovisne, suverene hrvatske države u kojoj u 32 godine nije izgrađena nijedna kazališna zgrada, nijedna. Gdje su izdvajanja za kulturu na razini statističke pogreške, vrte se oko 1%, Slovenija izdvaja duplo više, Makedonija izdvaja puno više, samo Srbija i BiH manje to je pozicija kulture u Hrvatskoj ne samo danas nego i desetljećima iza nas. iza nas. Govorimo u kontekstu gdje Kazalište Gavella evo za par mjeseci će biti 3 godine od potresa, što je s Gavellom, što se radi u Gavelli, kad će Gavella otvoriti. Govorimo u dana u kojem u Rijeci imamo mini skandal gdje je gradsko vijeće odlučilo jedno, ministrica drugo i sad danas se očekuje nekakvo mijenjanje brava je li, kod koga je ključ, kod Blaževića ili kod v.d.-a kojeg je izabralo vijeće. To je kontekst u kojem govorimo o novom, o prijedlogu novog Zakona o kazalištima. Ističe se kako je Zakon o kazalištima aktualni usvojen 2006. citiram te se od tada nije značajnije mijenjao. Imajući u vidu razvoj suvremene umjetnosti i kulture, obavljanje kazališne djelatnosti potrebno je prilagoditi novim okolnostima i novim uvjetima, završen citat. Koje su to nove okolnosti i uvjeti? Kakve su to neke fraze .../Govornik Što se promijenilo 2006. g.? Bio je onda internet, bila je globalizacija, nismo bili u EU, ali su bile već suradnje kao i danas. Ili kasnije se u tekstu Prijedloga kaže, osigurava se kontinuitet i razvoj kazališne djelatnosti u promijenjenom društvenom okruženju. Opet je nejasno koje je promijenjeno društveno okruženje. Dakle jedna hrpa fraza i floskula. Ističe se kako je potrebno dodatno razraditi i urediti ustrojstvo i upravljanje kazalištima te jasno razgraničiti ovlasti intendanta odnosno ravnatelja i kazališnog vijeća, čega bi se dalo zaključiti da to u dosadašnjem zakonu nije bio slučaj. Međutim, ovdje nedostaje temeljna vizija. Što se želi postići ovim izmjenama? Ako je namjera bila ojačati poziciju i autonomiju intendanta, to je legitimno, netko smatra da super jak i od svega neovisan intendant će moći dovesti do bolje kazališne produkcije. Možemo se ne slagati s tim, ali to je legitimno stajalište. Međutim, onda je trebalo biti dosljedan u puno nekih drugih stvari u ovom prijedlogu. Ovako, dosta je dojam konfuznosti i nedorečenosti. Iz tablice koju ste dali u ovom Prijedlogu zakona, upada u oči kako iz godine u godinu smanjuje se iznos kojim se sufinancira profesionalno kazalište od strane Ministarstva. 2007. g. to je bilo 27 647 000, a 12 godina kasnije 19 770 000. Dakle za, više od četvrtine je smanjen taj iznos. Manje od 20 milijuna Ministarstvo godišnje ukupno daje za profesionalno kazalište u Hrvatskoj. Da vam dam malo red veličine, reći ću da ovo, koliko je maznuto u INA-u u jednoj akciji u zadnjoj aferi je iznos kojim 50 godina se može sufinancirati profesionalno kazalište u Hrvatskoj koliko država da. Na račun super dede koji je otac ovoga koji je tobože na 4. razini odlučivanja u INA-i je legao iznos kojim 25 godina, četvrtinu stoljeća Ministarstvo kulture sufinancira profesionalno kazalište u Hrvatskoj. O čemu mi govorimo? Sići, o radu i bijedi financiranja hrvatske kulture. U čl. 3 st. 2 piše, kazalište i kazališna družina dužni su u obavljanju kazališne djelatnosti uvažavati kriterije izvrsnosti, stručnosti, kulturne vrijednosti i profesionalne kompetentnosti u smislu dosegnutih nacionalnih i europskih standarda, poticati stvaralačku inovativnost te jamčiti angažman, pazite sad, kreativnih stvaratelja i stručnjaka. Osim što je ova formulacija potpuno nejasna, neodređena, a kriterij koji ističe su nemjerljivi i neprovjerljivi, ona sadržava i očitu tautološku besmislicu, da ne upotrijebim težu riječ. Tko su ti kreativni stvaratelji o kojima Prijedlog govori? Creo, creare, latinski znači stvarati, dakle to bi bili stvarateljski stvaratelji. Žalosno je što u prijedlogu jednog Ministarstva kulture čitamo ovakve besmislice, ali što očekivati od birokrata u kulturi bez ikakvog senzibiliteta za kulturu, za jezik, za misao i smisao. Molim da barem ove kreativne, pardon, stvarateljske stvaratelje uklonite kako ne bismo morali pisati amandman i oko toga. Čl. 27, ovo je jedan od razloga zašto ovaj Prijedlog nazivamo lex Blažević, uvodi promjenu po kojoj se ne bi moglo smijeniti, primjerice, intendanta Blaževića, taknuto-maknuto, jednom kad ga vijeće imenuje, više mu ne može vijeće ništa, isto to vijeće koje ga je imenovalo. Citiram, izvršno tijelo osnivača ne može razriješiti intendanta odnosno ravnatelja prije isteka mandata ako su javno kazalište, javna kazališna družina, financijski i programski poslovali u okviru osnovnog programskog i financijskog okvira za mandatno razdoblje koje je odredio osnivač prilikom natječaja za izbor intendanta, itd., itd. Pa je li kazalište puka firma gdje glavni pokazatelj financijsko poslovanje? Uz to, što znači ispuniti program? To ne znači nužno ispuniti ga na zadovoljavajućoj razini. On može postaviti katastrofalno loše predstave, ali sve predstave postaviti koje je najavio na natječaju i šta, ispunio je program? Ukratko, iz nekog razloga intendanta se želi učiniti nesmjenjivim, koji je razlog, možda treba provjeriti u Rijeci i u Splitu danas. U slučaju kad kazališna firma nije uspjela poslovati unutar financijskog i programskog okvira, prizivaju se i u zakon ubacuju i više sile, doslovno spominju više sile u čl. 17 pa se onda može izvući intendant i na to. U javnoj raspravi bile su brojne primjedbe. Ja bih istaknuo dobru utemeljenu primjedbu Mladena Tarbuka, citirat ću ga, glazbenici zaposleni u kazalištima koji imaju glazbeno-scensku djelatnost su po statusu isti glazbenici koji zapošljavaju drugi orkestri i zborovi u RH, dakle magistri umjetnosti. Potpuno je protuustavno da na istom radnom mjestu, primjerice, prvi puhač, u jednom opernom orkestru glazbenik bude zapošljavan i da mu ugovor o radu bude produžavam sukladno ovom Prijedlogu, dok na drugom, ali jednakom radnom mjestu, glazbenik bude zapošljavan sukladno Zakonu o radu koji proturječi ovom prijedlogu, primjerice, Zagrebačka filharmonija, Dubrovački simfonijski orkestar, ansambli HRT-a, itd. Što je odgovor? Primljeno na znanje. I što ćemo sad, ustavne tužbe imati? Smanjene su ovlasti kazališnih vijeća u odnosu na zakon iz 2006., a po čl. 19 ravnatelja bi sada biralo izvršno, a ne predstavničko tijelo osnivača? Zašto? Zašto? Zašto su ugovori koji se spominju u čl. 34 st. 1 ugovori o djelu, a ne autorski ugovori, kao što je bilo dosad, što bi bilo logičnije? Pohvalio bih primjedbe Ureda pučke pravobraniteljice, na logično pitanje zašto ovim Prijedlogom zakona nisu propisani stupanj obrazovanja, stručni uvjeti i kompetencije koje trebaju imati intendant i ravnatelj javnog kazališta i njihovi v.d.-ovi, dok su s druge strane propisani stručni uvjeti za članove kazališnog vijeća, odgovor je da je to riješeno statutom kazališta. Pa ako je ovo stavljeno u Zakon, zašto nije i ovo drugo ili zašto oboje nije prepušteno statutu kazališta? Postavio sam i već pitanje u kojim nacionalnim kazalištima u Europi postoji ta praksa da intendant nacionalnog kazališta može raditi izvan matične kuće honorarno, nisam dobio odgovor očekujem da i dalje. Iz javne raspravi bih istaknuo još i sugestiju da u prijedlogu novog zakona ostane odredba iz važećeg zakona koja kaže da kazališno vijeće citiram „prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje“, to je dobro i to bi trebalo ostati. Problematičan je čl. 34. koji se tiče zasnivanja radnog odnosa kazališnih umjetnika po pozivu. Smatramo da treba ostaviti javni natječaj kao transparentan postupak zapošljavanja jer ovo po pozivu može ostaviti prostor za zlouporabe. U odgovoru na primjedbe u ovom smislu predlagatelj ističe kako zbog specifičnosti profesije nekad treba brzo uskočiti itd., al to su iznimke za koje treba predvidjeti i napraviti okvir, a ne da to postane pravilo. Na koncu i pitanje i zbog čega se prekvalifikacija uređuje samo za plesne umjetnike, što je s opernim umjetnicima koji također mogu ranije izgubiti sposobnost obavljanja profesije za koju su se školovali? Nije svatko Monserrat Caballe pa da pjeva do 70. velike uloge, dakle to je nešto što treba predvidjeti u prijedlogu zakona. Dakle, uložit ćemo amandmane oko svega ovoga što sam rekao, a u ovakvom obliku u kojem je prijedlog došao danas pred nas on je apsolutno neprihvatljiv. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Treća rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a poštovana kolegica Nemet. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče sabora, poštovana ministrice, kolegice i kolege. Ovaj moj osvrt na predloženi Zakon o kazalištima započet ću s nekoliko pozitivnih komentara, a onda ću si dozvoliti i nekoliko konstruktivnih primjedbi i opaski. Želim prije svega naglasiti da ovo što ću danas reći proizlazi iz mojih razgovora s ljudima iz svijeta kazališta o dugogodišnjim kulturnim i kazališnim djelatnicima koji ovu problematiku vrlo dobro poznaju i svakako ih pri tome treba poslušati. Prenosim tako pozitivne komentare na činjenicu da ovaj prijedlog zakona daleko jasnije nego što je to do sada bio slučaj definira ustrojstvo i način upravljanja javnim kazalištima i kazališnim družinama pri čemu se bitno jasnije razgraničavaju ovlasti intendanta odnosno ravnatelja i kazališnog vijeća. Nadalje, preciznije su i određenije definirane ovlasti, prava i obveze unutar upravljačkih struktura javnih kazališta pa je među ostalim za nadati se i očekivati da će to pomoći kako bi se ubuduće izbjegle neke neželjene situacije i svojevrsne pat pozicije kakvih smo znali biti svjedoci, primjerice i nedavno u Splitu ili trenutno u Rijeci. Pozitivnim treba ocijeniti i preciznije definiranje uvjeta i kriterija za imenovanje članova kazališnih vijeća. S druge strane tim je nerazumljivije da se u istom pravcu nije išlo i po pitanju kriterija i uvjeta za intendante odnosno ravnatelje kazališta, baš kao što je neshvatljivo i nelogično da iz istog ministarstva izlaze zakoni koji u određenim kulturnim djelatnostima do u detalje definiraju kriterije, stručnu spremu i sve ostale uvjete za čelne ljude kulturnih ustanova, primjerice za knjižnice, muzeje i druge ustanove dok se u slučaju intendanta odnosno kazališnih ravnatelja to prepušta statutima i osnivačkim aktima osnivača. Nedosljedno je u najmanju ruku čudno. Ta određena neujednačenost u pristupu pojedinim segmentima kojima se ovaj Zakon o kazalištima bavi primjetna je i primjerice i u dijelu u kojem se za razliku od uvjeta za intendanta i ravnatelja kazališta do u detalje ulazi u mirovinska prava, subvencionirani radni staž i neka druga prava iz radnih odnosa kazališnih djelatnika, baletana i plesnih kazališnih umjetnika. A kad već govorimo o tome treba reći i kako se ova problematika u prijedlogu ovog zakona razrađuje uistinu do u detalje kroz cijeli niz članaka i odredbi iako je pomalo nejasno zašto je tomu tako kada već postoje specifični zakoni koji reguliraju upravo tu problematiku i trebalo bi eventualno u njih intervenirati. Na kraju krajeva to dvostruko bavljenje istom problematikom u više zakona može samo dovesti do određenih kolizija različitih tumačenja, a onda i nepotrebnih problema, radnih sporova i drugih neželjenih situacija. To je ono što ovaj zakon donosi, a jedna od mojih primjedbi odnosi se na ono što u njemu nema čime se ovaj novi Zakon o kazalištima nažalost ne bavi. Prijedlog zakona naime predviđa i točno definira pet nacionalnih kazališnih kuća u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu te druga javna kazališta. Za pet nacionalnih kuća relativno kvalitetno definirani su uvjeti poslovanja, upravljanja i druge značajke važne za njihovo opstojanje i djelovanje. poštovana ministrice, u Hrvatskoj djeluje i 30-ak drugih javnih kazališta, bilo bi dobro i korisno kada bi se zakonom definirali okviri i za njihovo poslovanje, financiranje, upravljačka prava i obveze, kada bi zakon detaljnije regulirao i druge institucionalne razine kazališta osim nacionalnih, primjerice regionalnih ili gradskih kazališta, a sve po unaprijed točno utvrđenim kriterijima. Bilo bi to uistinu od velike koristi za ravnomjeran razvoj i opstojnost kazališne djelatnosti u cijeloj našoj zemlji u svim sredinama, a ne samo u ovih pet najvećih gradova jer postoje i druge manje no izuzetno uspješne kazališne kuće. Vjerovali ili ne kazališta se posjećuju i u nekim drugim gradovima i sredinama osim u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu. Da me se ne bi krivo razumjelo, ponosni smo naravno na naše nacionalne kazališne kuće, no nemojte mi zamjeriti ponosni smo mi i na naša uvjetno rečeno mala, regionalne ili gradska kazališta na nezavisna kazališta i kazališne družine koji muku muče sa svakodnevnim problemima, a tu su i dalje da nam priušte nezaboravna kazališne trenutke na daskama koje život znače. Svi oni zaslužuju veću sigurnost i kvalitetnije uvjete za rad kao i zakonske okvire koji će im to omogućiti. Ovaj zakon nažalost u tom pravcu nije dovoljno učinio. Četvrta rasprava Klub zastupnika Domovinskog pokreta poštovani kolega Hasanbegović. Izvolite. Poštovana ministrice. Čini mi se 2013. sa zanimanjem sam čitao knjigu „Kazališna tranzicija u Hrvatskoj“ živopisne autorice sada u kineskoj pečalbi čiji sam pravednički gnjev uz performere, prvostupnike i venecuelanske dramaturge iz kulturnjaka 2016. osjetio na svojoj ministarskoj koži. Autorica je istražila razvitak kazališnog zakonodavstva zaključno s 2006. kada je usvojen važeći kazališni zakon. Zbog stanovite historiografske relevantnosti toga dijela kao urednik držao sam korisnim objaviti prikaz i potražiti među kolegama osobu koja bi na napisala. U tome sam uspio i u institutskom časopisu časopisu „Pilar“ prije osam godina osvanuo je na moju inicijativu prikaz knjige „Kazališna tranzicija“. U njemu autor zaključuje kako je ključni doprinos kazališne tranzicije taj što je knjiga citiram „više nego jasan putokaz što bi se trebalo i moglo učiniti sa stanjem u hrvatskom kazalištu da se ono promijeni i poboljša“ te će poslužiti kao smjerokaz citiram „donositeljima odluka u pronalaženju novih rješenja za postojeće probleme“. Autor prikaza zove se znanstveni suradnik institut za razvoj i međunarodne odnose Nina Obuljen Koržinek danas u položaju donositelja odluka kao predlagatelj zakona u kojem niti u natruhama nema onih promjena koje je tada označila tzv. putokazom za donositelje odluka, točnije sve autoričine primjedbe iz kineske pečalbe u provedenom su savjetovanju odbačene. Dakle o čemu raspravljamo? O reciklaži postojećeg kazališnog zakona, točnije jednog ocvalog modela, uvođenju nekoliko problematičnih novina i palijativnom rješavanju radno pravnih problema tek jednog segmenta kazališnog života koji naravno treba riješiti, točnije baletnih i plesnih umjetnika koji su ovaj zakon nazvali hvatanjem za mrvice. je i pokušaj rješavanja problema ansambla Lado s dvojbenim učinkom i ono što je ključna motivacijska pozadina spašavanje jedne propale intendanture mislim na onu riječku Marina Blaževića poznatog po protuhrvatskom ideološkom egzibicionizmu, protuumjetničkom i protukazališnom svojedobno i u tandemu s notornim Oliverom Frljićem, a što mu je omogućeno kao osobnom miljeniku ministrice nešto poput kazališnog Hrvoja HRibara nedavno uhljebljenog putem izravne pogodbe Obuljen Koržinek, Tomašević Možemo u zagrebačkom KIC-u ili Dubravke Vrgoč koja je umjesto na mirovinu oko bacila na HNK u Splitu. Doseg ovog nedonoščeta prigodno ga također nazivam lex Blažević određen je načinom na koje je porođeno. Umjesto da se krenulo putem široke javne rasprave uključivanja struke i svih kako bi vi rekli birokratskim metajezikom tzv. dionika kazališnog života ovaj zakon je izašao iz retorte pouzdaničke klike unutar koje je već spomenuti Blažević imao ulogu osobnog ministričinog pouzdanika i komesara. Meritum koji treba biti u pozadini svakog zakonodavnog zahvata je određivanje sadržaja što uključuje i pitanje utvrđivanja osnivačkih prava, kadroviranja i financiranja pojma nacionalnog ili točnije državnog kazališta izvorno to je samo HNK u Zagrebu i njegova mjesta i uloge u državnoj kulturnoj politici u odnosu prema onome što označujemo regionalnim Naime, još u prvom kazališnom zakonu iz ljeta 1991. mimo prvotnog nacrta simbolički u trenutku rađanje države određeno je da osim HNK u Zagrebu status nacionalnog kazališta dobiju do tada i regionalna kazališta u Rijeci, Splitu i Osijeku, a naknadno je 2013. u taj krug gospodo iz HDZ-a političkom trgovinom Kukuriku koalicijskih partnera točnije tada utjecajne varaždinske figure iz onoga što se naziva HNS uvršteno i Kazalište u Varaždinu. Naime, treba li Hrvatskoj državi i kulturi pet nacionalnih kazališta i zadovoljava li svih pet kriterija za taj status? Točnije, može li kazalište koje nema sva tri ansambla imati status nacionalnog kazališta ili je riječ o praznom pojmu lišenom sadržaja i repertoarnog i umjetničkoga kriterija? Podsjećam primjerice Njemačka ima tri nacionalna državna kazališta. Iz odgovora na ovu dvojbu proizlazi načelno razrješenje prijepora oko financiranja i kadroviranja što javnost iznova zaokuplja u vezi s imenovanjem intendanata i podvojene nadležnosti između ministarstva i lokalne samouprave. O tom meritumu u ovom zakonu kalkulantski i oportunistički nema ništa, osim što se unosi novum po kojem se HNK u Zagrebu dodjeljuje status tzv. središnjeg nacionalnog kazališta ili matičnog što je pravna ispraznica lišena bilo kakvog sadržaja čime se izravno priznaje neodrživost ovakvog modela 5 nacionalnih dakle državnih kazališta koja su u praksi čudnovati kljunaš hibrid između nacionalnog i regionalnog i komunalnog kazališta. Korjenitim riješili bi se i dvojbe oko financiranja i kadroviranja jer nacionalno dakle državno kazalište treba financirati država i ne može ovisiti o komunalnoj proračunskoj proračunskoj konjukturi, a intendanta treba imenovati ministar, a ne komunalne političke i politikantske pogodbe. U tom slučaju će i onome što je faktički u smislu financiranja regionalnog kazališta bez obzira na naziv ministrovo kadroviranje postati bespredmetno uključujući i novinu u ovom zakonu lex Blažević kojim se imenovanje izuzima iz djelokruga gradskog vijeća i prenosi na nadležnog gradonačelnika motivirano isključivo tekućim kadroviranjem u Splitu i Rijeci. Zaključno, o tome u drugom čitanju među ostalim tu je nepotrebno uvođenje visokoškolske kvalifikacije za sve članove kazališnih vijeća npr. otvara se problem zastupljenosti tehnike stručne spreme ljudi u tehnici kao neodvojivog dijela kazališnog organizma. Tu su čuli smo manipulacije ugovorima i zapošljavanjem, amaterizacija i debilizacija kazališnog života uvođenjem tzv. drugih pravnih i fizičkih osoba među osnivače posebice bizarna tzv. revizija umjetničkog doprinosa kojom se otvara mogućnost zloporaba, privatnih obračuna, Srbi bi rekli različitih šikana nad nepodobnim članovima ansambla. Zakon je u ovom obliku poštovana ministrice nepotreban, predstavlja jalovo čeprkanje po površini pa ga poštovana poštovana ministrice povucite iz procedure. 6 godina tresla su se brda, rodio se miš, gdje ste kulturnjaci 2022., među ostalim u saboru, vijećima, povjerenstvima i na različitim ministarskim i lokalnim sinekurama. vas …/Govornik se ne razumije./… na vrijeme. Gospođa Urša Raukar Gamulin, izvolite ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevoga bloka. Zahvaljujem. Ja ću iskoristiti u ime kluba i pojedinačno da kažem sve što imam o zakonu tako evo to najavljujem u naprijed jer mi nije dovoljno 10 minuta. i mislim da je, moram napomenuti da sam 38 godina provela na sceni pa vjerujem da nešto o tome mogu i reći. Prvo, načelno možemo sa žaljenjem samo konstatirati da je rasprava o Zakonu o kazalištu kao i prethodna o Zakonu o kulturnim vijećima i javnom financiranju u kulturi prethodila i prethodi izradi strategije kulturnog razvoja u RH umjesto da bude obratno i kad se već toliko čekalo moglo se i trebalo pričekati još malo nekoliko mjeseci do najviše godinu dana da se izradi strategija iz koje bi ona proizašle i potrebne zakonske izmjene ovako donose donose se zakoni koji će se onda mijenjati kad se donese strategija ili još gore zakoni će određivati strategiju što je strano bilo kojoj teoriji ili praksi strateškog promišljanja. Nadalje, kao i kod Zakona o kulturnim vijećima proces izrade novog zakona kao što smo već višekratno ovdje naglasili bio je netransparentan i do današnjeg dana se zapravo ne zna točno tko su tko su bili članovi grupe koji su izradili inicijalni prijedlog zakona. Nije jasno zbog čega se u Ministarstvu kulture njeguje ta netransparentnost i tajnovitost naročito ako se uzme u obzir mandate ministra Biškupića u kojima je kao njegova bliska suradnica bila i današnja ministrica kulture gospođa Obuljen Koržinek, a koji se vodio puno transparentnije i vodio otvorenije i transparentnije procese. Bilo je za očekivati da će na tom tragu se ići u još demokrackiju i tolerantniju proceduru, no nastalo je zatvaranje, tajnovitost koju neminovno prate i neprovjerene priče i nagađanja i možemo samo reći šteta i ponukati sa svoje strane ministricu da prekine takvu praksu i otvori ministarstvo javno stručnoj raspravi i dijalogu. Želimo pohvaliti dobre novine koje se donose ovim zakonom, a to je svakako višegodišnje financiranje koje se nastavlja iz Zakona o kulturnim vijećima kao i osiguranje ugovora na neodređeno nakon 4 godine na određeno. Obje novine će sasvim sigurno pozitivno djelovati i na razvoj kazališta jer se lakše i bolje planira program sa sigurnim višegodišnjim financiranjem, a zaposleni umjetnici će konačno biti osigurani od neizvjesnosti što znači što znači i slijeđenje europskih intencija smanjivanja ugovora na određeno. No, ono što nikako ne možemo prihvatiti jest centralizacija imenovanja i ravnatelja i kazališnih vijeća tj. da ta imenovanja vrši izvršna vlast, dakle gradonačelnici ili načelnici. jedna osoba imenuje i ravnatelja i članove tijela koje bi trebalo nadzirati rad tog ravnatelja. Na taj način prije svega oporba je potpuno isključena iz tog procesa što smatramo izrazito nedemokratskim i doista moram reći vraćanjem u neka prošla vremena u kojima se tako politički autoritativno To je prisutno i u Zakonu o kulturnim vijećima i smatramo da razlog koji je naveden tada da će se tako spriječiti političke trgovine nikako ne stoji. Dapače, ovime su se političke trgovine samo olakšale jer dogovara jedan čovjek, a ne recimo stranački klub u skupštini, ako je politička opcija na vlasti sklona političkim trgovinama onda će se gradonačelnik ili načelnik itekako dogovarati s političkim akterima u skupštini i trgovati sa pozicijama ravnatelja i članova kazališnih vijeća bez ikakvog pardona. Zato snažno zagovaramo povratak na dosadašnje postavke, a to je da ravnatelje i članove kazališnih vijeća bira predstavničko tijelo osnivača tj. skupština ili gradsko vijeće naročito s obzirom na to da Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi to omogućava po formulacijom osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ujedno mislim da se loše i nikakve rasprave o kulturi u predstavničkim tijelima u lokalnim zajednicama sasvim sigurno neće poboljšati time da ih ukidamo. Mislim da bismo trebali raditi na tome da te rasprave dođu na neki viši nivo. Nadalje, kolege sa nezavisne scene su vrlo snažno reagirale u javnoj raspravi na čl. 6. i 7. u kojima se uvodi mogućnost i druge pravne osobe uz ustanove, trgovačka društva i umjetničke organizacije kao vrstu registracije. Time se omogućuje da i oni koji nisu umjetnici osnivaju kazališta ili umjetničke organizacije što do sada nije bio slučaj. U Hrvatskoj postoji pet umjetničkih akademija koje svake godine izbacuju na tržište desetke i desetke novih glumaca, redatelja, producenata i umjesto da se štiti sada se nastoji omogućiti bilo kome da može biti osnivač kazalište ili umjetničke organizacije. Kaže se da trebaju biti zaposleni profesionalni umjetnici, ali ja vas pitam tko će to kontrolirati? Hoće li ministarstvo kontrolirati sve ugovore sa nezavisne kazališne scene? Naravno da neće. Dakle neće biti ni kontrole, ni sankcija i time će biti širom otvorena vrata svaštarenje. To jest udar i na profesionalnost i na nezavisnu scenu i stoga se snažno zalažemo da se iz čl. 6. izbaci i druge pravne osobe kao iz čl. 7. druge pravne i fizičke osobe. Ostavljanje mogućnosti ministru kulture da arbitrarno odlučuje o intendantima HNK u Rijeci, Splitu, Varaždinu i Osijeku jest neprihvatljivo. To su kazališta koja su najvećim dijelom financirana od svojih lokalnih zajednica. Ministarstvo tu sudjeluje sa nekoliko postotaka i zbog toga nije prihvatljivo da ima odlučujuću i konačnu riječ o izboru i razrješenju intendanata. Sada imamo takvu situaciju u Splitu i u Rijeci gdje se ministrica umiješala i spriječila razrješenje dvojice intendanata. Zanimljivo je da je u Rijeci i lokalni HDZ podržao razrješenje, kao i činjenica da u ova dva grada nije na vlasti HDZ, pa se preko ministarstva upliće u lokalne odluke. Kad bi ministarstvo učestvovalo u financiranju sa 51%, e onda bi imalo i pravo presuđivati o osobi intendanta. No ovako to je isključivo političko oružje koje služi da se ne dozvoli nikakva oporbena situacija kao u Zagrebu '96. kad je Franjo Tuđman nije dozvolio oporbenog gradonačelnika. Svakako bilo bi demokratski mudro maknuti te ovlasti ministra i ministrice iz čl. 19. što je u ostalom i sama ministrica ranijim istupima najavljivala. Neprihvatljivo je također da se u čl. 27. omogućuje razrješenje intendanata samo ako se ne izvršava programski i financijski plan, a time se zanemaruje način kojim intendant ili ravnatelj vodi kazalište i odnosi se prema zaposlenicima. Posljednjih godina svjedočimo nažalost povećanom broju žalbi na mobing kao i na situacije ucjena, zlostavljanja i ne smije se zaboraviti te pritužbe i ne ugraditi ih u ovaj prijedlog. Također samo pravomoćna sudska odluka s obzirom na sporost hrvatskog pravosuđa ne može biti jedina mogućnost razrješenja ravnatelja ili intendanta. No vratimo se mi sad opet na kazališno vijeće. Ne slažemo se s odredbom po kojoj članovi iz redova kazališnih umjetnika i zaposlenika trebaju imati određeni stupanj visokoškolskog obrazovanja, time se naime izigrava smisao predstavnika svih zaposlenika jer svi zaposlenici ne mogu biti birani. Odgovorno vam tvrdim da je jedan scenski radnik sa srednjom školom često on mnogo više zna o organizaciji kazališta od mnogih visoko obrazovanih i treba sačuvati smisao odredbe i Zakona o radu kako bi doista svi zaposlenici imali svog predstavnika u kazališnom vijeću. Što se kazališnih umjetnika tiče smatramo da je dovoljno potvrda da je član strukovne udruge i ima 10 godina iskustva u struci. U čl. 24. o ovlastima i zaduženjima kazališnog vijeća treba svakako vratiti i prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje. To je potrebno kako bi kazališno vijeće kontinuirano iz mjeseca u mjeseca doista pratilo rad kazališta. Konkretno, da se stavi u čl. 24. na prijedlog intendanta odnosno ravnatelja razmatra i usvaja godišnji financijski plan i plan nabave te njihove izmjene i dopune tijekom godine i nakon toga da se stavi prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje. kazališnom vijeću doista omogućiti propisano nadziranje rada kazališta i ravnatelja. Dakle, završit ću sada samo sa konstatacijom još jednom da pozdravljamo odredbu zapošljavanja na neodređeno nakon četiri godine, a probleme u vezi s tim nastavit ću u pojedinačnoj raspravi. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sada će nastupati Klub zastupnika Centra i GLAS-a, najprije gospođa Puljak i onda gospođa Mrak Taritaš.

Poštovane kolegice i kolege. Kao što sam i rekla u stanci generalna ocjena ovog zakona dakle da ovaj zakon birokratizira kulturu, uvodi centralistički model upravljanja nacionalnim kazalištima, onemogućava samostalnost predstavničkih izvršnih tijela u donošenju i provođenju kulturne politike prema demokratskim načelima, dakle potpuno centralizira moć u rukama političkih moćnika. Ove zaključke iznijeli su i sudionici nedavnog okruglog stola o Zakona o kazalištima na kojem su sudjelovali i članovi strukovnih udruga, djelatnici u kulturi, kazalištarci, članovi kazališnih vijeća. Iako su neke strukovne udruge kao što je baletna dijelom i operna zadovoljne postignutim u pregovorima s vladom i dijelom izmjena koje su unijete u zakon te kažu kako sad to i nije toliko loše kako je bilo i oni su se na okruglom stolu pridružili kritikama zakona u cijeli. Dakle, koji su razlozi za ovakvu ocjenu i glavne primjedbe na zakon? Prva primjedba odnosi se na sam rad na novom zakonu koji je počet prije 2 godine tada je mimo svih dobrih običaja, pravila i preporuka EU i domaćih pravobranitelja u potpunoj tajnosti odabrana grupa ljudi koja će pisati ovaj zakon. Nije se išlo standardnom procedurom preko strukovnih udruga već je zakon krenula pisati tajna skupina kojoj se ni dan danas ne znaju članovi. Slično kao što se događalo s lex Agrokorom i vidimo gdje nas je to dovelo. Novi zakon donosi niz mogućnosti odlučivanja o bitnim stvarima izvan fokusa javnosti iako je od ogromne važnosti da takve kulturne institucije ostanu pod ingerencijom predstavničke vlasti odnosno gradskih i općinskih vijeća. Pa evo idemo redom. U Člancima 18., 19., 23. intendanta i ravnatelja javnog kazališta od sada imenuje izvršno tijelo dakle ne predstavničko isto tako i članove kazališnog vijeća. Dakle, članci su isti kao i prije samo je predstavničko zamijenjeno sa izvršno. Od sada će intendanta ili ravnatelja imenovati gradonačelnik ili načelnik, a ne gradsko ili općinsko vijeće. Dakle, nema više rasprave u vijećima i predstavničkim tijelima i to je izuzetno problematično, dakle javnost se miče iz ovih rasprava. To je El Dorado za nepotizam i korupciju, dakle nikakva kontrola više ne postoji sve ide u ruke gradonačelnika jako opasno problematično i korak unatrag za transparentnost. U Članku 18. dalje imamo potvrdu ministrice, ministrica je sada u ovaj najnoviji tekst ubacila evo svoju ovlast potvrde intendanata nakon što ga imenuje ili razriješi izvršno tijelo to mora na kraju potvrditi ministar zadužen za kulturu. To je kako je evo i sama danas ministrica rekla učinila zbog slučajeva, nedavnih slučajeva smjene intendanata u Rijeci i Splitu iako je najavljivala da te odredbe neće biti u zakonu jer je ostatak iz nekih starijih vremena. Dakle, tamo gdje RH nije uopće osnivač gdje samo manjim dijelom financira kazalište želi se dakle upravljati. Osnivač nema nikakvu mogućnost samostalno odlučivati o intendantu i ravnatelju kazališta. Ovime se pokazuje kako centralna vlast ne poštuje lokalnu vlast što je protivno svim vrijednostima EU i načela supsidijarnosti. U Člancima 25. i 26. kad se govori o godišnjim izvješćima ministarstvo odnosno predlagatelj zakona predlaže da se godišnja izvješća o radu i poslovanju kazališta ne raspravljaju na predstavničkim tijelima kao dosada već u nadležnom upravnom odjelu za kulturu osnivača. Dakle, opet na stolu gradonačelnika tako da nećemo imati niti javnu raspravu o tome kako kazališta posluju. Dakle, gradonačelnik sve imenuje i samo njemu se izvješća podnose. Ovo je doslovno pokušaj da se od javnosti sakrije poslovanje kazališta. Ministrica je danas ovdje kazala dakle kako u zakonu nema zabrane, nitko ne brani je li da se ova izvješća donesu na gradsko vijeće dapače da je to dobro, ako je dobro zašto nije u zakonu. Dakle, ako se nešto ne mora raditi neće se u praksi niti raditi. Dalje, Članak 37. i 38. dakle ova nova institucija koja se donosi ovim zakonom, naglašavam opet nova iako je ministrica rekla da se to tako već radi, a novost je procjena umjetničkog doprinosa. Dakle, postojat će osoba ili osobe u kazalištu koje će moći procijeniti tko je u stanju proizvoditi umjetnost. Iako je kažem ministrica rekla kako je to sasvim uobičajena praksa demantira je sam Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi koji je iznio niz primjedbi i pitanja upravo oko ove nove institucije u svom osvrtu na prvi nacrt ovog zakona. Dakle, evo za zaključak u ovom početku izlaganja stavljanje moći odlučivanja i kontrole u ruke samo jedne ili dvije osobe ovim prijedlogom zakona doći će se do toga da će postavljanje i kontrola čelništva kazališta biti zapravo iz jednog centra moći, a da će se sustavom raznih poluga ta kontrola i moć, moguća zlouporaba odnositi odnositi na apsolutno sve od intendanata do gudala na violini. Hvala. Hvala. Hvala lijepo. Ono što treba naglasiti i što nije sporno, a to je da treba donijeti novi Zakon o kazalištima. Ovaj po kojem se kazalište djelatnost uređuje donešen je 2006. u međuvremenu još 3 put mijenjan i dopunjavan te je zaista došlo vrijeme da se donese novi cjeloviti zakon. Ono što je više sporno i što želimo naglasiti da u ovom prijedlogu ima puno nedorečenosti i rješenja za koja smatramo da su pogrešna zbog čega s njima nismo zadovoljni. Dakle, još jedanput ću naglasiti da smo već u zakonima koji su došli iz ovog ministarstva odnosno predlagalo Ministarstvo kulture i medija imali neke prijedloge koji su u ovom zakonu to pojačani, a to je onaj opći dojam da se na mnoga mjesta uvodi nepotrebna centralizacija i birokracija bez da to ima vidljivih i opravdanih razloga. A kad je riječ o ovom zakonu mislimo da tamo gdje bi bilo važno, na osiguravanju kvalitete i umjetničkih standarda pravila se razvodnjavaju i otvara se prostor za smanjivanje te iste kvalitete i standarda. I probat ću kroz par rečenica i objasniti što pri tom mislim. krećem od ovog, ovo što nam je sporno, a to je kod imenovanja intendanata nacionalnih kazališta ono što je dosada bila oblast predstavničkog tijela postaje odnosno gradskih vijeća postaje oblast izvršne vlasti odnosno gradonačelnika i mislimo da odabir i kontrola poslovanja daju se ruke u jedne osobe da je to nepotrebno i moguće štetno. Financiranje kazališta je izuzetno važno i apsolutno mislimo da temu financiranja treba vezati i u ovo sve zajedno. Ono što je nama još jedan problem i trebalo bi do drugog čitanja svakako razmisliti, to je o odredbama čl. 6. i 7. koji propisuje da se kazalište i kazališna družina mogu osnivati kao ustanova, trgovačko društvo i umjetnička organizacija kao što je bilo dosada, uveden je i pojam druge pravne osobe. Ustanove osnivaju države ili jedinice lokalne i područne samouprave, trgovačko društvo je vrlo rijedak odabir osnivanja kazališta, a umjetnička organizacija se mogla osnivati samo s potvrdom strukovne udruge da su osnivači zaista umjetnici. Tako je propisano u Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i smatramo da je dobro da se taj model drži i dalje. Ono čega se bojimo, ja mislim i opravdano je, da će ovo novo rješenje dovesti do pada profesionalizma i razina kvalitete u okviru kazališta koje su registrirane u skladu sa zakonom. S obzirom na to da se kazališta u velikoj mjeri financiraju iz različitih javnih izvora novca ova promjena može dovesti do toga da se novcem građana Hrvatske financiraju kazališta s kojima je u papiru sve u najboljem redu, ali ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije umjetničke izvrsnosti i profesionalizma. Odredba da druga pravna osoba može osnivati kazalište uz uvjet da osigura rad profesionalnih umjetnika ostat će mrtvo slovo na papiru i to je sasvim očito, niti se propisuje što osiguranje rada profesionalnim umjetnicima znači konkretno u različitim projektima, niti ministarstvo ima alate kojim bi se tako nešto moglo trajno i temeljito kontrolirati. Ono što zaista je naglasak na ovom zakonu, dakle ovaj zakon je dugo očekivan, očekivan je i u pojedinom dijelu, možda treba i to podcrtati, kad je riječ o, vezano uz ljude koji se bave baletom, apsolutno su oni zadovoljni, ali ono što je opći dojam ovog zakona, a to je da imamo nova nepotrebna birokratiziranja i kompliciranja, da tamo gdje su birokratiziranja u, je tema, je to odrađeno kako treba, a tamo gdje bi tema bilo osiguranje kvalitete, umjetničkih standarda, profesionalizma, da tu smo zapravo kroz ovaj zakon odnosno predlagatelj je kroz ovaj zakon zakazao. Kao što je ministrica u nekoliko navrata rekla da će pažljivo gledati što će čuti u prvom čitanju, pa da će probat do drugog čitanja to otklonit, ja se duboko nadam da će tome biti tako. **Radin, Furio (Nezavisni)**

Hvala vam g. potpredsjedniče. Pa imala sam potrebu izići u ime predlagatelja s obzirom na neke od teza koje su iznijete ovdje vezano uz politizaciju ili manjak politizacije politizacije i ko je zapravo taj koji želi politizirati ili ne politizirati. Dakle u slučajevima Splita i Rijeke i dviju smjena, ministrica ima zakonsko pravo po sadašnjem važećem zakonu potvrditi ili ne potvrdit razrješenje. Ja sam ovo ljeto kad su se te okolnosti počele događati najavila da ću razmotriti tu mogućnost koju mi daje zakon, nisam rekla da ću odbit ili potvrdit upravo zato jer sam predmnijevala da će biti teško naći zakonom utemeljen razlog da se ide u te dvije smjene i to se točno i dogodilo. I meni je potpuno neprihvatljiva teza da se ovdje odnosno i u javnosti navodi teza, kaže mi plaćamo i imamo pravo, ali sukladno zakonu, poštujući zakon. Dakle, jedina stvar koju smo mi kao Ministarstvo kulture i medija i u jednom i u drugom slučaju činili jest precizno i točno naglasili koji su razlozi i po kojim kriterijima nije poštovan zakon i zbog toga nisam potvrdila. Ova teza ovdje, neko iz HDZ-a vaš je v.d., neko je na vlasti, neko nije na vlasti. Upravo suprotno, naša odluka i moja odluka, ja sam je potpisala je upravo bio krik da se sačuvaju institucije, da se ne smjenjuje ljude pred kraj mandata. Je li moram podsjetit da je u Splitu sjednica kazališnog vijeća sazvana 3.8. u 21 i 50 ili 56 koja je trajala od 22 do 23 za vrijeme splitskog ljeta da bi se predložio v.d., a u poslovniku tog kazališta kaže da se sjednica saziva u kojem vremenskom roku, koji nije poštovan, za početak samo to. Navečer u 21 i 50 tad sam reagirala jer se to ne radi u demokraciji, to se u demokraciji ne radi, to se ne radi ako poštujemo institucije i potpuno je nevažno ko plaća plaće i ko isplaćuje plaće, je li to država ili grad, to se ne radi, to nije dostojno nacionalnog kazališta u trenutku kad traje nacionalni festival, nije i razlog zbog kojeg smo dali ovdje na prvo čitanje prijedlog u kojem smo vratili taj institut je upravo taj i da bude jasno kad bude bilo koji intendant imenovan u zakonu propisanoj proceduri, natječaj, programi itd.. Vidimo iz medija danas ste izabrali g. Vicka Bilandžića, onaj dan kad dođe na potvrdu ja ću ga potvrdit jer vjerujem u institucije, vjerujem u demokratično postupanje, ali ne da se ljudi smjenjuju u 10 navečer jer ko će se sutra javit za ravnatelja kulturne institucije. Da ne idemo dalje, dakle mi smo meni je žao, mi ćemo, ako već vi niste imali potrebu niti u Splitu niti u Rijeci, ovdje nema onih koji su Zakon nazvali imenom koji su .../nerazumljivo/... je, vi ste tu, mi ćemo objaviti javno razloge i za Split i za Rijeku gdje smo taksativno naveli razloge. Nije utemeljeno na zakonu. Stvar je vrlo jednostavna. Zato sada i preciziramo koji su razlozi da se nekoga smijeni, to ne može biti, ne smije biti, kolege uvaženi zastupnici smjena vlasti jer ravnatelji institucija u kulturi ne, imaju pravo ne ovisiti o smjeni vlasti i da bih potvrdila da govorim nešto što sam i sama činila odnosno ne činili, niti jednog ravnatelja bez obzira je li ga imenovala Andreja Zlatar Violić, Berislav Šipuš ili g. Hasanbegović, nisam smijenila prije kraja mandata jer mislim da se to ne radi, a one koji su bili dobri i uspješni, dala sam im mandat ponovo bez obzira je li ih imenovala gđa. Zlatar Violić, g. Šipuš ili g. Hasanbegović i shvatite i ovo je takav prijedlog. Ja ću slušati cijelo vrijeme rasprave koji su drugi argumenti i uvažit ćemo ih ako ih možemo uvažiti. Ali, mi smo oni koji štitimo institucije od politiziranja i ova gesta i ova odluka je bila samo to. replika. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovana ministrice, molio sam našu predsjednicu kluba zastupnika u gradskom vijeću, pravnicu Petru Mandić pa mi je poslala vaše očitovanje i sve ovo, dakle odluka o razrješenju, pričamo o Rijeci, naravno, temeljila se na dva zakona, oba su jednako vrijedna. Po zakonu o kazalištima za razrješenje je dovoljno da osnivač ne usvoji njegov izvještaj o radu i financijama. Gradsko vijeće na svojoj sjednici taj izvještaj nije usvojilo i onda je Kazališno vijeće kao ovlašteni predlagatelj predložilo razrješenje. Vi u svom rješenju niste se obazirali na Zakon o kazalištima niti ste rekli da išta nezakonito u odluci o razrješenju nego isključivo ste govorili da se nije dovoljno dokazalo Blaževićevo kršenje zakona koja su potrebna da bi ga se razriješila po Zakonu o ustanovama. I ministrice, ako ste mislili da je nešto nezakonito, zašto niste proveli nadzor zakonitosti na koje vi imate pravo pa prebacili dakle odluku na Gradsko vijeće, a onda Gradsko vijeće ima onih 15 dana na koncu, da vas posluša jer vi ste ministrica pa da sukladno tome provedete priču. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala vam na komentaru. Proveli smo nadzor nad zakonitošću i dostavili izvještaj Gradu Rijeci i Kazalištu. Upravo smo to napravili. I to radimo stalno. Dakle nadziremo zakonitost, na zahtjev smo proveli nadzor, izvještaj smo poslali i Kazalištu i Gradu. Možete isti taj tko vam je dao te informacije vam može dati te informacije. I nismo našli na nezakonitost. A Zakon o kazalištima kaže može razriješiti. A ovdje ste imali situaciju da je Kazališno vijeće ranije usvajalo sve te izvještaje. Važno je bit konzistentan, važno je poštovati institucije, ovdje se radi isključivo o poštovanju institucija. Gđa. Puljak je sada. Koliko ja vidim, a sad, ja ne znam. Evo, malo brkamo imena, dakle kažete ministrice da se ovdje radi o poštovanju institucija, a dakle vi ne poštujete lokalne institucije. Ne poštujete kazališno vijeće koje je sasvim u skladu sa zakonom, ima ovlasti te da ne usvoji, nije usvojilo izvještaj o radu intendanta. Nakon toga, taj, tu svoju odluku donosi na gradsko vijeće koje isto tako, to potvrđuje i ne usvaja izvještaj o radu intendanta i onda dođete vi i kažete, to ste napravili nezakonito u 10 navečer. Je l' piše negdje, je li u nekom ustavu zapisano da demokracija radi samo do 8 navečer? Da poslije 10 navečer nema demokracije ili šta se događa? Osim toga, to kazališno vijeće je tu odluku dakle o neusvajanju donijelo ono davnih dana, donijelo je davno prije te sjednice u 10 navečer.

da smo ovaj put napravili ispravno jer jednostavno, proces u krajnjem slučaju, vi ste smjenjivali intendanta politički u razdoblju kad je već trebao bit raspisan natječaj za novog jer treba godinu dana ranije, to niste, dakle niste, to isto kazališno vijeće nije raspisalo natječaj sukladno zakonu, a Poslovnik o radu Kazališnog vijeća HNK u Splitu od 24. lipnja 2020. br. 01916/20 kaže kako se sazivaju sjednice, ali sve što ja želim reći je poštujmo institucije, poštujmo ravnatelje, poštujmo mandate. Nemojmo smjenjivati ljude u trenutku kad to mislimo da je politički oportuno jer neće se nitko više javljati na te funkcije. To je odgovaran posao, .../Upadica: Hvala, Poslovnika. **Puljak, Marijana (Centar)** Dakle poštovana ministrice, povrijedili ste čl. 238, ponovno iznosite neistine da je netko radio nezakonito i da netko ne poštujete institucije, vi sami ne poštujete institucije lokalne vlasti. Samo ću vam reći dakle, kažete da su ovo političke smjene,

jednostavno nije njegova funkcija nego da drži red u raspravi pa zato vam moram dati opomenu. Gđa. Orešković ima repliku. Ministrice, vi ste rješenje iz postojećeg zakona, a onda i praksu koja je bila loša u novom prijedlogu učinili još gorom. Naime, vi kažete da štitite institucije od politiziranja i pritom kažete da ste ove odluke koje ste donosili vezano za intendante u Rijeci i Splitu, donosili zato da ispravite povrede zakona. Pa nigdje u normalnim državama nije na ministru da utvrđuje je li nešto bilo suprotno zakonu, ako dođe do toga tu je sud. Sud je taj koji bi takve stvari trebao riješiti, a ne ministar. Vi ste političko tijelo, čisto političko tijelo i politički djelujete. Kažete ako drugačije postavimo pravila igre da se nitko neće javiti na buduće natječaje, to je netočno. Postavite da je kriterij izvrsnost u kulturnom stvaralaštvu,

ja nisam postupila suprotno, dakle zakon daje ministru mogućnost, mi smo razmotrili postupanje i vrlo jasno u našem rješenju odnosno odbili dati potvrdu za razliku od onog što smo dobili u ova slučaja vrlo precizno sukladno zakonu obrazložili zašto smatramo da to nije napravljeno sukladno Zakonu o kazalištima i na kraju uputili s pravom kako vi kažete, kako se i ja slažem da to riješi sud. Ja nisam uzela sebi ovlast, dapače nikakvu ovlast. Mi smo analizirali postupak, dužni smo pratiti zakonitost rada sukladno Zakonu o kazalištima toliko mislim da ćemo se složit da je to ovlast Ministarstva kulture, zaključili da se …/Upadica: Hvala./… nije poštovala procedura, odbili potvrditi i rekli …/Upadica: Hvala lijepa./… odluku može donijeti Zahvaljujem. Povrijeđen je Članak 238., naime ministrica se pravi da ne razumije o čemu govorim ili stvarno ne razumijete. Dakle, mi ovdje pričamo o novom zakonu, govorim vam da ne možete ostaviti model po kojem ministrica dakle izvršna vlast, političarka utvrđuje je li došlo do povrede zakona ili je li netko povrijedio nečije, dakle to iz zakona treba micati to je politička partijska država. Pustite sudovima da odlučuju o povredama individualnih prava kao što bi u normalnim državama i trebalo biti. **Radin, Furio To je druga opomena samo da, samo da znate zbog svega, zbog konteksta. Gospodin Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice možda i je malo frustrirajuće kad vidim zapravo kolegice ovdje gore iz lijevog kuta ne razumiju ili ja mislim da one dobro razumiju vas što želite reći ali im to očito ne odgovara, ali ovdje je zapravo njima izletilo u jednom trenutku i da se iz toga iščitati zapravo da i njima ne odgovara što im nije prošla politička smjena u Splitu to je sukus onoga što je rekla kolegica Puljak. I ova teza koja se cijelo vrijeme provlači da će ovom izmjenom i ovim novim prijedlogom da umjesto dakle osnivača u vidu predstavničkog tijela sada to radi gradonačelnik da će se na taj način onemogućiti veću transparentnost odnosno da će se onemogućiti gradskom vijeću ili županijskom skupštini da raspravlja o izvješću HNK je potpuno netočna. Dakle, to nigdje ne piše, niti u Zakonu lokalnoj il područnoj samoupravi, a istodobno isto tako na gradskom vijeću raspravljamo o trgovačkim društvima koja su recimo u pretežitom vlasništvu gradova jel, nigdje to u ZTD ne piše. Druga stvar je dal ta izvješća primamo na znanje koje su prethodno dakle prošli na kazališnom vijeću ili na skupštini društva ili ih usvajamo, ali nemojte miješati kruške i jabuke. (HDZ)** Hvala vam poštovani gospodine zastupniče, upravo je to i namjera u ovom prijedlogu. Kao što sam rekla i ponovit ću opet, slušat ćemo argumente, ja još uvijek nisam čula niti jedan argument zbog čega bi bilo bolje da predstavnička tijela imenuju ravnatelje. ne postoji, analogija sa Ministarstvom kulture je potpuno jasna, gradonačelnici imaju legitimitet, mi smatramo da je to jasnije, transparentnije, a i da će se otklonit situacije gdje se zbog nezainteresiranosti za područje kulture nekakvim različitim dogovorima zapravo žrtvuje ustanove kulture i mislimo da to nije dobro. svaki ministar ili ministrica je političar da političko tijelo, gradonačelnik grada je političko tijelo, gradsko tijelo je političko tijelo i vi nas sad pokušavate uvjeriti u slijedeće da ako imenuje gradsko vijeće da je to politiziranje, ako imenuje gradonačelnik da nije politiziranje, a da nije ni politiziranje, a najmanje je politiziranje kad to imenuje ministar odnosno ministrica. Dakle, sve zajedno su političke odluke, samo više političke odluke se neće donijeti na razini lokalne odnosno lokalne samouprave nego će to donijeti političko tijelo koje se zove ministar.

Mijenja se isključivo je li imenuje gradsko vijeće ili gradonačelnik. I ja ću ponovit, ministar imenuje ravnatelje ustanove za koje je nadležno ministarstvo. Istom analogijom ne ide to u sabor, ne ide ni na vladu kao skupno tijelo, ministar imenuje ravnatelje. Dakle, ista je analogija i na lokalnoj razini. Ja molim vas./… dobro …/Upadica: Samo vi nastavite./… evo pa nemam šta dalje ja mogu stalno ponovit jedno te isto i mislim da je potpuno jasno i svatko dobronamjeran može pogledati izvješća rasprava sa gradskog vijeća,

Repliciram upravo zbog toga da bi dao vam prigodu kazati ovo što ste sada kazali, a to je da je, da ste koristilo ono što vam je dosadašnji zakon omogućio, da zaštitite kazalište, kazališnu umjetnost procedurom koja je grubo prekršena u slučaju kojega je politika u Splitu politički učinila smjenom intendanta. Napravili ste vrlo jasno rješenje u kojemu zbog velike strke koja je uhvatila Puljka i njegove ljude u odluci nisu niti napisali uputu o pravnom lijeku koja je neophodna za zakonitost akta. Nisu napisali niti jedan razlog zbog čega smjenjuju intendanta i onda kažu da to nije politička odluka. Vi ste vrlo jasno kazali da ćete poštovati odluku gradskoga vijeća kada vam dođe izbor novog intendanta i recite mi samo, koliko ste do sada intendanata i direktora poduzeća .../Upadica: Hvala./... odnosno kulturnih ustanova smijenili .../Upadica: Hvala g. Hvala vam g. zastupniče. Ja ću ponoviti dakle i kao osoba i kao političarka, nikad ne propagiram ono što ne radim, dakle nikoga nisam smijenila prije kraja mandata, to je vrlo jako provjerljivo. Nikoga. Niti jednog ravnatelja i mislim da se to ne treba raditi, a u ovom konkretnom slučaju zakonsku ovlast koja je dana ministru iskoristila sam da bih zaštitila zakonitost postupanja i dignitet institucija i to je sve, to nema veze tko je na vlasti u Splitu, u Rijeci, u Splitu je nova gradska vlast smjenjivala intendanta koji je član stranke kojoj ja pripadam, u Rijeci su pak stavili za v.d.-a, predložili, isto tako osobu koja pripada HDZ-u, potpuno nevažno. Nevažno. Važne su institucije

A zašto ste vi tu smjenu poništili? Zato što možete. A ovdje se raspravlja o tome da bi bilo dobro da vi to više ne možete, a vi predlažete da vi to možete i to je cijela priča oko koje se mi sad tu jedno sat vremena ovoga, raspravljamo. ako vi mislite da treba da možete, onda platite to zašto možete, a ako ne želite platiti, onda ne bi trebali moći. Vrlo jednostavno. A što se tiče ovoga vijeća, načelnik, ja moram priznati da ima argumenata i za jedno i za drugo, ali nemojte da ispadne da je Ministarstvo kulture nastavilo na onu tradiciju Zlatka Viteza da je Sabor i sve parlamente, uključujući i lokalna vijeća proglasilo kokošinjcima koji nisu u stanju ništa pametno Nina (HDZ)** Hvala g. zastupniče. Sasvim sigurno ja ne smatram Sabor tim što ste rekli. Osobno od, 6 godina sam ministrica, na svakom odboru, na svakoj plenarnoj, na prvom, drugom čitanju sam uvijek bila osobno. Mislim da i sa tom gestom pokazujem koliko cijenim ovaj Visoki dom. Ali meni je neprihvatljivo kad se kaže mi plaćamo pa mi odlučujemo. Da, a što ako netko radi suprotno zakonu, što ćemo reći? Mi plaćamo pa može raditi suprotno zakonu? Pa nije to baš tako, mi smo u demokraciji. Živimo u demokraciji, moramo graditi demokratske procese. Uostalom, i Ministarstvo značajno sufinancira nacionalna kazališta, ali to nije argument. Dakle u odnosu na gradska kazališta, financiranje nacionalnih kazališta je deseterostruko puta veće, deseterostruko puta veće.

a u demokraciji, kao što, ja bih se nastavila na kolegu Bauka, postoji trodioba vlasti. I zbog toga sada raspravljamo o tome da ova odredba koju ste vi iskoristili zakonito, svi ste u tome slažemo, nije dobra i ne bi trebala biti više dalje u zakonu. Vi ste rekli da će Gradsko vijeće u Rijeci pokrenuti upravni spor. Trebali ste ga onda i vi pokrenuti. Naime, treba se uključiti pravo i pravna država koja će onda štititi zakone koje donosi Ministarstvo. Ne može ministarstvo i donositi zakone i presuđivati u ovakvim slučajevima. Evo, to je ono što smatram da, čini mi se da je to poruka sa ove strane za ubuduće za ovaj Zakon, da ne bi bilo dobro da ostane

Ja imam zakonsku ovlast koju imam sukladno zakonu i ja sam je iskoristila. I to je to. Netko drugi može pokrenuti upravni spor, to je Zakon o općem upravnom postupku, to nema veze sa ovim kako mi to interpretiramo, ali kažem, to postoji samo za nacionalna kazališta i uopće ne bježim od toga, pa i javno sam o tome govorila. Bila sam mišljenja da ta odredba ne treba biti u zakonu. Uputili smo na moju inicijativu zakon u javnu raspravu bez te odredbe, ali nakon brojnih konzultacija, nakon ovoga što se dogodilo, zaista iskreno mislim da Ministarstvo treba zadržati tu ovlast. Danas sam ja tu, sutra će biti netko drugi, ali ja mislim da je to dobro. Ali, naravno, vidjet ćemo, slušat ćemo raspravu i vidjet ćemo do drugog čitanja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. G. Šimičević. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, evo, poštovana ministrice, jasno oporba može kritizirati, bez obzira, bila lijeva ili desna i to je tako normalno. Ja ću usporediti ovo sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, isto tako, izbor ravnatelja radi ministara, dakle školski odbor i ministar imenuje ravnatelje i ništa sporno i sad imamo analogiju s druge strane da je bivši ministar isto tako nezakonito smijenio negdje 70-ak ravnatelja i većina njih je dobila tužbe. Je li to put kojim mi trebamo ići? A pričao sam isto tako i sa 20-ak ravnatelja lokalnih kazališta i oni se slažu da izvršno tijelo bira ravnatelja. On isto ima legitimitet, čak što više od gradskog vijeća jel tamo imate stranke koje su dobile dva, tri ili ne znam koliko posto, a ravnatelj je odnosno gradonačelnik je dobio onoliko koliko je potrebno da bude gradonačelnik i zašto ne vjerovati.

tako da mislim da će bit sigurno odnosno sigurno će bit i manje blokade i manje kašnjenja u raspisivanju natječaja i manje kašnjenja u poštivanju procedure, to je sasvim sigurno. Ali slažem se naša je isto analiza bila, naše pravne službe da su jedan ili drugi slučaj splitski ili riječki osporavani da bi i jedan i drugi dio pao na sudu. I vrlo smo jasno u svojim obrazloženjima napisali zašto smatramo da je tome tako, za razliku od odluka koje smo dobile dobili koji nisu imali obrazloženje. A naravno na kraju je tu upravni sud koji će donijeti pravorijek ako se pokrene preispitivanje, zato sudovi i služe. **Radin, Furio Hvala lijepo. Poštovana ministrice, ja nekako želim vjerovati da svi mi koji smo večeras ovdje nazočni i raspravljamo da se slažemo s tim da kultura mora biti neovisna od političkog utjecaja jer samo tako možemo omogućiti i osigurati slobodno stvaralaštvo i moramo kulturne institucije štititi od politiziranja da bismo na kraju krajeva imali izvrsnost u području umjetnosti. Ovim zakonom po meni na dobar način se uređuje način imenovanja i način razrješenja intendanta odnosno ravnatelja i po meni je to jedan dobar put prema smanjenju političkog utjecaja. Ja smatram da intendant odnosno ravnatelj mora moći odraditi svoj mandat do kraja naravno sukladno svom programu bez obzira na trenutnu političku opciju koja je na vlasti, naravno ukoliko zaista …/Upadica Radin: Hvala gospođo zastupnice. To je točno bila naša namjera. Ono što sam propustila istaknuti je da sam se u pripremi ovog zakona, osim što smo se konzultirali sa puno udruga konzultirala sam se s velikim brojim gradonačelnika i to onih koji pripadaju našoj stranci i vašim strankama. I mislim možda ne bi bilo loše da i klubovi konzultiraju svoje gradonačelnike više-manje svi su dosta smo dvojili oko toga, nismo ovo predložili od danas do sutra. Puno smo razgovarali, pratili, razmišljali, razgovarali i zato smo predložili ovakvo rješenje i veliki broj gradonačelnika se s tim slaže. Ali evo dozvolit ću možda ako bude konzultacija kao što ste se vi konzultirali možda da se i drugi konzultiraju pa ćete vidjet razmišljanja vaših gradonačelnika. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, nemate više replika, hvala. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika SDP-a gospođa Sabina Glasovac potpredsjednica ovog sabora. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona kazalište politizira, centralizira, de demokratizira, ali nažalost u bitnoj mjeri i narušava radnička prava kazališnih umjetnika, potiče protuustavnu neravnopravnost pojedinih zaposlenika unutar istog kazališta, ali i zaposlenika različitih kazališta u izravnoj međusobnoj usporedbi. Jednako tako na više mjesta ignorira odredbe Ustava RH i Zakona o radu. Za početak, da se nastavim i na ove replike, onaj tko financira taj mora i odlučivati. Dakle, ministrica nema što arbitrirati tamo gdje je udio financiranja ministarstva manjinski da ne kažem simboličan u HNK-a Splitu, Rijeci, Osijeku u Varaždinu. Ukoliko ministrica želi zadržati utjecaj u suodlučivanju oko izbora intendanta ili razrješenja intendanta ili ravnatelja onda financiranje tih kazališta mora biti barem 50%. Nelogično je da država ima odlučujuću ulogu kod imenovanja i razrješenja intendanata u kazalištima koje ne financira. Drugo, apsolutističke ovlasti gradonačelnika koji će na neki način isporučiti kazalište ovom ili onom intendantu da radi s kazalištem i novcem građana koji to kazalište financiraju što god želi nije pravi nije pravi put. Umjesto dosadašnjeg imenovanja i razrješenja intendanta od strane predstavničkih tijela osnivača ovim prijedlogom se sva moć pretače u ruke jedne osobe gradonačelnika što će bitno osnažiti i fokusirati utjecaj politike na nacionalne kazališne kuće, ali jednako tako i uskratiti javnu raspravu. Kako je rekao jedan operni umjetnik u javnom savjetovanju, toliko važnu odluku ne bi trebala donositi jedna osoba nego šire tijelo koje bi u najmanju ruku dopustilo dijalog i raspravu umjesto jednostrane odluke pojedinca. Ovaj zakon ne predviđa raspravu o društvenoj funkciji kulturnih ustanova što bi trebalo biti dio smislene kulturne politike na temelju koje bismo mogli birati intendante koji bi na natječaju dokazali da su najbolji za provedbu te politike. Važan aspekt u toj kadrovskoj transmisiji moći predstavljaju kazališna vijeća. U zakonu nema ni govora o tome da kazališna vijeća postanu mjesne rasprave o ciljevima, usmjerenjima i programima o onome što bi trebala bit kazališta biti bit kazališta u kulturnoj politici. Kulturna vijeća ovaj zakon vidi kao mehanizme za instalaciju upravljačkih kadrova s članovima koji se bolje ili lošije uklapaju u interesne mreže u kojima se isprepliću profesijski i političke stranačke afilijacije. A kako stvari ne bi izmakle kontroli i kako bi se rizik na izbor gradonačelniku poželjnog kandidata sveo na najmanju moguću mjeru predviđa se da u kulturnim vijećima odlučuje što manje ljudi, a potiče se da i oni također budu pripadnici neke pod navodnicima elite. Otuda deklaracije, potrebne stručne spreme, radnog iskustva, sve pristupne stručnosti za sudjelovanje u vijećima čija bi svrha i narav u osnovi trebale biti demokratske, a neće biti jer se kazališnim radnicima i djelatnicima na ovaj način onemogućuje da kao svoje predstavnike u kazališna vijeća biraju one za koje smatraju da će ih najbolje zastupati, a možda neće zadovoljiti ovih milijun uvjeta. Najsporniji set odredbi ovog prijedloga zakona odnosi se ipak na pročišćavanje umjetničkih radnika iz ansambala. U uvodnoj ocijeni stanja službenici ministarstva lijepo pokazuju problem broj jedan hrvatskih kazališta i umjetničkih radnika, to da se javno financiranje s državne razine od od 2008. do 2017.g. smanjilo za 10 milijuna kuna, istovremeno model financiranja umjetničkih akademija i stimulirano upisivanje sve više studenata iako načelno nismo protiv dostupnosti studija tim mladim ljudima nitko ne govori, a trebao bi, da je sredstava za ostvarenje njihovih prava na rad u umjetničkoj profesiji koju će steći sve manje i tako se stvara kontekst problema tzv. fluktuacije umjetničkih radnika. U do zla Boga primitivnoj perspektivi starijih kazališnih redatelja i koreografa, odreda gospode u dobi za mirovinu koju odbijaju prihvatiti, mlada glumačka i plesačka tijela čine nezaobilazan sastojak uspjeha. Konkluzivno, razlog sve većeg neuspjeha njihovih novih ostvarivanja je premala fluktuacija, previše starih balerina i glumica koje sada navodno treba otpustiti u njihovim 40-tim ili 50-tim godinama. Ovaj prijedlog zakona skicira proceduralnu infrastrukturu, te strašne higijene restrukturiranja kazališta i to je zaista nedopustivo, pa se za kazališne umjetnike koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme propisuje da će svake 4.g. se se provoditi revizija njihovog umjetničkog djelovanja i doprinosa kako bi se utvrdilo jesu li i dalje sposobni umjetnički djelovati i doprinositi. Ovo kao da je neki prijedlog zakona iz 40-ih godina 20. stoljeća s tim da ocjenu sposobnosti ne provodi Gestapo nego naravno stručno tijelo prema propisanim kriterijima čiji sastav, način rada i zadaće određuje a tko drugi nego intendant, mogli ste slobodno dodati i Dušan Žanko. Naravno kao i uvijek u Hrvatskoj postoje naši ljudi, kazališni umjetnici koji djeluju u javnom kazalištu i redovito sudjeluju u provedbi predviđenog repertoarskog plana sukladno ugovoru o radu koji ne podliježu reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa. Naizgled to je nevjerojatna besmislica, ako netko ne poštuje ugovor o radu može, a neće raditi nije potrebna nikakva Žankova komisija, dovoljan je Zakon o radu. Međutim, ako stručno tijelo utvrdi da kazališni umjetnik nije sposoban umjetnički djelovati i doprinositi kreće Kafkijanski scenarij od prekvalifikacije do otpremnine i mirovine kada ljudi, a najviše opet žene već budu slomljene i bolesne. Očekujte situacije u kojima će umjetnici na istom radnom mjestu s istim brojem uloga, pa i pozitivnih referenci, ali u različitim kazalištima prema kriterijima jednog intendanta ako mu se sviđa, svide dakako mirno biti među onima koji ne podliježu reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa, a prema drugome će biti meta Žankove komisije. I sve to samo zato što je nekome neugodno pitati ministra financija da poveća proračunski razdjel za koliko, niti promil proračuna, da se gradovima omogući bolja fiskalna situacija i stimulativan okvir za financiranje kulture, a ministar obrazovanja s umjetničkim akademijama osmisli neku održiviju politiku. I napokon da se Ministarstvo kulture i medija počne baviti kulturnom i medijskom politikom umjesto ovog strašnog restrukturiranja. Nakon što smo u privatizaciji uništili cijelu industriju, nakon što su stotine tisuća ljudi ostali bez posla i zdravlja, stručne komisije ih proglasile nesposobnima djelovati i doprinositi, nakon što smo na isti način devastirali novinarstvo i medije bojim se da ništa nismo naučili. Sasvim je jasno kako bi eventualno usvajanje ovakvog Zakona o kazalištima lako moglo dovesti do urušavanja kazališnog sustava i postepenog uništenja čitavih umjetničkih struka u kazalištima, a samim time i do lančane reakcije kojom će se poljuljati i sve ostale institucije u kulturi, a to će biti otvoreni udar na radnička prava umjetnika u RH i to neće dovesti samo do brojnih komplikacija u vidu sudskih procesa, prvenstveno zbog pogreški, nejasnoća i nedorečenosti kojima ovaj prijedlog zakona obiluje, već i do bitnog narušavanja ugleda i atraktivnosti bavljenja umjetničkom strukom čime će se u kratkom vremenu nepovratno uništiti u sustav umjetničkog školstva u RH s obzirom na suštinsku nepromišljenost i duboke manjkavosti ovakvog prijedloga zakona. Moglo bi se slobodno zaključiti kako bi eventualno usvajanje ovakvog Zakona o kazalištima po svojoj prilici bio posljednji čavao u lijesu hrvatske kulture. U prvom čitanju naravno ne možemo i nećemo podržati ovakav skandalozan zakon, a iskreno se nadamo da ćete ne samo slušati ove naše rasprave nego da ćete ih i čuti i da će on do drugog čitanja doživjeti značajnije izmjene i promjene ako vam je zaista stalo do kazališta i ako zapravo nije jedina poanta ovog zakona da nam se kadrovska politika servira kao kulturna politika u kojoj će kazališna vijeća ostati besmislena kulisa kadroviranja, a upravljanje javnim i kulturnim ustanovama i dalje ćemo ostavljati na milost i nemilost samo jednom čovjeku kojega će nakon ovoga zakona birati samo jedan čovjek, a umjetnike ćemo osuditi na doživotni prekarni rad, a one starije i ravnateljima nepoželjne umjetničke radnike baciti na Vjerujem da to nikome u RH ne bi trebao biti cilj, a ni smisao bez obzira na kojoj razini u području kulture djelovao. Hvala. Gospodin Milorad Pupovac, Klub zastupnika SDSS-a, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovana gđo. ministrice, kolegice i kolege. Unatoč prigovorima koje možemo uputiti, koje čujemo i koje ćemo i u ovoj raspravi iznijeti ovaj zakon je bitno bolji od staroga. To je ono što prvo želim reći u ime Kluba SDSS-a. On konačno rješava problem plesača, jedne grupacije umjetnika koja u prošlom zakonskom rješenju nisu bili valjano riješeni. Drugo, dovodi glumce u poziciju normalnih zaposlenih nakon 4.g., omogućava im da ostvaruju radna prava i prava iz rada koja nisu mogla ostvarivati, dakle i to u području u kojem su ljudi razmjerno više svjesni svojih prava negoli u nekim drugim područjima i to u području razmjerno visokog tipa tipa rada, a ne samo najnižih tipova rada, dakle to je dobro. Neovisno o tome koliko su neke aktualne odluke po smjenama ravnatelja ili poništavanju smjena ravnatelja izazvale polemike, kao što ih izazivaju i danas u, povodom rasprave u prvom čitanju ovog prijedloga zakona, ovaj zakon pokušava naći rješenje kako to učiniti, bolje nego što se to dosad radilo, da li je to dovoljno dobro ova rasprava, kao i ona koja će uslijediti u drugom čitanju i javna rasprava će pokazati ima li možda bolje rješenje od ovog. Četvrto što u ovom zakonu također treba primijetiti da je pozitivno jeste da se razmjeran nered koji postoji u kazalištima pokušava dovesti u red, čl. 37., čl. 38. i to se ne može ne vidjeti. E sada ono gdje bismo mi ili ljudi koji su od nas upućeniji, a savjetuju nas na osnovi svoje upućenosti mogli iznijeti mišljenja o onome čega u zakonu nema jeste slijedeće. Prvo, područje privatnih kazališta, umjetničkih organizacija i festivala, to nije adekvatno regulirano u ovom prijedlogu zakona, a djelovanje ovih organizacija je od iznimne važnosti za kazališni život i umjetnički život općenito i u tom smislu bi u zakonu trebalo pronaći bolje mjesto nego što sada ima. Ja nisam od onih koji sam za sveopću privatizaciju, niti je moja stranka za to jer vidimo sve negativne posljedice toga, ali tamo gdje to postoji kao pozitivno. Ako imate privatne projekte kazališne ili umjetničke ili festivalske kao što je Teatar Exit zašto oni ne bi dobili priliku kakvu trebaju unutar zakonskog rješenja, oni neke stvari čine jednostavnije sa manje novaca, efikasnije nego što čine javne kazališne ustanove i to im treba priznati i valorizirati. Ista je stvar sa pojedinim festivalima „Histrijansko ljeto“, jedini ljetni kazališni festival u Zagrebu tokom 7. i 8. mjeseca, a nema status nacionalnog festivala. Isto je i sa „Brinjskim ljetom“ gdje je preko 30% posjetilaca su stranci, isto je i sa „Glumci u Zagvozdu“ koji ima 9 stotina a 1500 posjetilaca u to vrijeme kada se to odvija, a to treba cijeniti, to nije samo od sebe došlo. Budući da je ovo neka vrsta lex specialisa nedostaje novca, naše kolegice, pa poštovana kolegica Glasovac je govorila o nedostatku financija, jeste, jedan od mogućih načina kako da se oskudni budžet proširi jeste da se vidi kako gospodarstvenici, kako gospodarske firme, kako poduzeća mogu uz određene olakšice pomagati kazališne festivalske projekte ili organizacije koje se time bave, time će možda nešto država izgubiti, ali će ove organizacije sigurno dobiti i smanjit će se pritisak na državu, na ministru financija i na vama je da proračunate koji je to postotak koji bi se mogao odvojiti za tu vrstu potrebe. Što se tiče drugih pitanja, koliko mi imamo gradova u Hrvatskoj, a imamo ih dosta, u kojima ljudi ne pamte kad je zadnji put odigrana kazališna predstava, neki čak imaju kazalište, to je sad strateško pitanje kulturne strategije za cijelo područje RH. Ja ne ja znam da Zadar ima kazalište, al ne znam kad je zadnji put odigrana predstava i koliko često se to događa, ali za, za Gospić, za Ogulin, za Petrinju, za Glinu, za Kutinu, za Vukovar sam sasvim siguran da je to bilo davno i da ljudi gotovo da su izgubili osjećaj da takva potreba za njih postoji i svedeni su na televizijsku zabavu, na internetsku zabavu, a uz svo dužno poštovanje za tu vrstu novih medijskih oblika zabave kazalište je jedan od najstarijih oblika umjetnosti koju ljudi poznaju i ne može biti nadoknađeno tom vrstom zabave iako je moguće predvidjeti programe koji će posebno u gradove, ali i općine koje su oskudne kulturnom ponudom omogućiti da dolaze ako ne složenije onda manje složene kazališne predstave koje ne traže mnogo scenografije, koje ne traže mnogo rasvjete, koje ne traže mnogo povoljnih uvjeta za njihovo održavanje. Dakle, što se nas tiče dijelovi koji su tu sa iznimkom pitanje spornih i uvijek će biti sporne, kao što je i pitanje smjene ravnatelja i pitanje kako dovesti i uspostaviti red u kazalištima, dobar dio onoga što je predloženo je za nas prihvatljiv, ali ovo na što smo upozorili gđo. ministrice i poštovana suradnice i suradnici, Hvala. Glumci kada bi se češće odlazilo u gradove koje sam spomenuo i one koje nisam spomenuo ne bi se morali silno boriti da dođu do bilo kakve sapunice ili da dođu do bilo kakvog drugoga oblika umjetnosti, imali bi posla, a građani tih naših gradova i općina bi imali kulturnu ponudu, a mi ne bismo trošili značajan i velik novac za to. Djeca u školama nesumnjivo bi se susrela sa jednom oplemenjujućom umjetničkom dimenzijom, a ovako su nažalost i oni i njihovi nastavnici uskraćeni za tako nešto, pa zbog toga plediramo da u poboljšanju ovoga prijedloga do drugoga čitanja ove naše skromne prijedloge razmišljanja uzmete u obzir. Hvala. **Radin, Ispred Kluba zastupnika HDZ-a sada će stavove iznijeti g. Andro Krstulović Opara, izvolite. Uvaženi g. predsjedatelju, potpredsjedniče sabora, uvažena gđo. ministrice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Koristim ovu prigodu prije svega još jedanput naglasiti činjenicu da su za vrijeme lockdowna, dakle kad smo bili zaključani brojni ljudi, kazališni ljudi bili uskraćeni za njihovu osnovnu djelatnost, a to je kontakt sa svojom publikom, bili su uskraćeni za stvaranje na daskama koje život znače i prolazili su trenutke koji nisu bili nimalo laki, brojni od njih su u to vrijeme putem društvenih mreža, putem kanala virtualno radijskim ili televizijskim putem pripremali svoja djela, pripremali svoje role, prikazivali ih i ohrabrivali nas, ali i sve one koji su brinuli o našoj sigurnosti. Ovo je prigoda da se toga prisjetimo, još jedan put zahvalimo, čestitamo i zamolimo da nastave takvim žarom i …/Govornik se ne razumije/…raditi i graditi hrvatsku kazališnu umjetnost na svim razinama, od najmanjeg kazališta, fućke, od obične amaterske kazališne družine, pa do nacionalnog kazališta. Smatram da je to potrebno ovdje naglasiti nasuprot današnjim gorkim tonovima koji su u nekim trenucima bili motivirani isključivo samo jednim ili dva članaka ovog sabora i to od ljudi koji izbor nekog čelnog tijela vide samo kao plijen, vide kao političko nadmetanje, vide kao mogućnost rezanja glava drugog bivšeg jer nije iz njihovog plemena ne vodeći računa o kvaliteti, ne vodeći računa o kontinuitetu i ne vodeći računa o činjenici da je riječ o umjetnosti, o stvarateljima i kreativcima koji oplemenjuju nas nekoliko stotina godina. Ovaj zakon kojega u nacrtu dobijamo nakon provedene javne rasprave i kojega je ministarstvo nama ovdje predstavilo ide upravo u tom smislu, o afirmaciji u kazalištu, oslobađanju istoga od politike i politikanata nasuprot tvrdnjama koje smo ovdje čuli, a kasnije ćemo i to dokazat zbog čega je tako. Isto tako ovaj zakon poboljšava položaj kazališta, kazalište umjetnosti, kao i prava pojedinog umjetnika koji su svoj život posvetili kazališnoj umjetnosti. Ovaj zakon govori o dostojanstvu kako kazališta tako i čovjeka u kazalištu, zaboravili smo tu dimenziju dostojanstva. U javnome savjetovanju kako smo imali prigodu čuti, a i vidjeti u ovoj dokumentaciji prihvaćene su brojne primjedbe koje su strukovne udruge uputile …/Govornik se ne razumije/…fleksibilnosti izrađivača Ministarstva kulture kao i u prethodim zakonima koji su u javnom savjetovanju, a potom između prvog i drugog čitanja usvojila veliki broj primjedbi i učinili zakon dobar, pa smo tako prethodni zakon donijeli ogromnom većinom zastupnika i s jedne i s druge strane. Siguran sam da će u drugom čitanju ovaj zakon postići takav rezultat. Ovim prijedlogom zakona što je najvažnije uređuje se način upravljanja kazalištem i kazališnom udrugom, uređuju se kriteriji za članstvo u kazališnim vijećima, te se propisuju da isti ljudi u kazališnim vijećima moraju biti visokostručni ljudi, uređuje se i financiranje kazališta, posebno financiranje nacionalnih kazališta i to financiranje programa u mandatima intendanata koji kada biva izabran potpisuje ugovor ugovor i siguran je da će slijedeće 3-4.g. višegodišnji programi biti financirani, neće biti u situaciji da mu primjerice gradonačelnik koji dade ostavku usred mandata poput gradonačelnika moga grada ne raspiše natječaje za javne potrebe i onda intendant ne zna što mu je financirati u srpnju mjesecu tekuće godine. Takve nestabilnosti se ovim zakonom dokidaju. Isto tako i ja osobno držim i mi u klubu HDZ-a držimo da je potrebno poduprijeti čl. 18. koji je važan jer jasno određuje pravila oko imenovanja i razrješenja čelnih osoba nacionalnih kazališta. Time se dokida o tome smo danas puno puta govorili, dokida se mogućnost političkih arbitriranja, trgovina na razini gradskih vijeća i time se ojačava mirnoća mandata čelnika kazališta, neovisno o tome koje on u kojem je on mandatu doveden. Ministrica je lijepo kazala, niti jednog čelnika niti jedne kulturne ustanove, niti kazalište nije smijenila, a kojega je naslijedila od prethodnog ministra. Time se zadržali prije svega dostojanstvo te ustanove, ali ste osigurali i mir tog čovjeka da bude miran, da završi svoj mandat na kojemu je on u prethodnom mandatu bio izabran. Držim da ovim čl. 18. mi upravo to postižemo. To da gradonačelnik odnosno kako ovdje kaže javno izvršno tijelo donosi odluku o imenovanju je iznimno vrijedna stavka jer time i sam gradonačelnik koji je dobio većinu glasova svojih sugrađana dobija snažni mandat imenovati ključnu osobu u kulturnome životu toga grada gdje mu neće manjina u vijeću uvjetovat nekom trgovinom. Pa dosta je slušati izvješća na gradskim vijećima kada se najmanje govori o kulturi. Govori se o škandalima, a novine izmišljenim škandalima, a novine izvijeste samo ukoliko je neko koristio nekakvi obojeni rječnik, pri čemu se o ostvarenjima najmanje govori. I zbog toga podržat ćemo čl. 18. jer ga držimo izuzetno bitnim. Važno je i hvale vrijedne su odredbe u ovome zakonu koje se odnose na prava kazališnih umjetnika koje zbog godina života više ne mogu pridonositi niti niti sudjelovati u programima toga kazališta. Njima se omogućuje kroz ovaj zakon, a ta rješenja su izravno inspirirana dobrim rješenjima zakona u razvijenim zemljama koje imaju jasne i kvalitetne zakonska rješenja koja reguliraju kazališta koja tamo život znače, kao što bi trebale i kod nas, omogućuje se i vaučeri za prekvalifikaciju pojedinih umjetnika koji zbog svojih psiho, svojih fizičkih sposobnosti više nisu u stanju obavljati onaj program koji je bio prije prije svega zacrtan i koji zbog svojih godina više to ne mogu raditi, prije svega je riječ o baletnim umjetnicima. To je dobro rješenje. Imam potvrdu u razgovoru sa brojnim umjetnicima da su ova rješenja vrlo kvalitetna i dobra i daju sigurnost umjetnicima. Isto tako nadovezujem se i za za tzv. audiciju, dakle institut revizije umjetničkog djelovanja doprinosa kazališnog umjetnika kako bi se utvrdilo jesu li sposobni raditi taj posao ili ne. To je uistinu jedna dobra stvar. Držim da ovdje ima još jako puno elemenata koje ćemo raspraviti ne samo danas nego i između dva čitanja koja će pridonijeti da naši da ovaj zakon bude uistinu još bolji i kvalitetniji i da poboljša rad i život kazališta. Kad kažem život to posebno naglašavam. Zašto? Jer kogod zna, kogod pozna kazalište u dušu zna da brojni umjetnici i djelatnici u njemu upravo žive kazalište, žive u potpunom smislu te riječi. Publika, posebno ona najvjernija, ona koja je uvijek u kazalištu i prati svoje kazališne ljude, svoje umjetnike za razliku od onih koji su se dokopali vlasti i vide to kao jedno mjesto koje treba stavit nekog svog partijskog drugara, ti ljudi koji znaju što je kazalište, osjećaju tu posebnost života, posebnost koju je teško opisati paragrafima zakona gospođo ministrice i gospodo i gospođe zastupnici, teško je emociju stvaranja u kazalištu i život i način života u kazalištu svesti u paragraf, pogotovo je to razvidno u neprimjerenim raspravama koje smo danas imali prigodu čuti. Dobro je imati na umu da kazalište koje poznajemo i koje živimo zajedno s umjetnicima puno više od predstave, da je ono puno više minuta provedenih u gledalištu ili na daskama. Ne kaže se uzalud da kazalište daske život znače, ovim zakonom mi to prepoznajemo, ovim zakonom mi vraćamo dostojanstvo kazalištu i kazališnim umjetnostima i sigurno otvaramo jamstvo da će mlade generacije sa jednakim žarom kao i mi pohoditi kazalište i učiti se životu, učiti se vrijednostima i baštini i kulturi koju smo naslijedili. Toliko od mene za ovaj dio, klub će HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona i pratit će vas u raspravi do drugog čitanja. Hvala vam. Hvala i vama. Ispred Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će g. Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Kao dugogodišnji zastupnik u HS-u nešto sam naučio u svojoj parlamentarnoj praksi, jedna stvar koja je izrazito važna je da kod pisanja određenog zakona, davanja određenih prijedloga moraš slušati one u čije cipele ulaziš, a kod ovog zakona napravljeno je upravo suprotno. Dakle, oni u čije se cipele u ovom zakonu želi ući, a to su umjetnici od pjevača, plesača, glumaca do svih drugih umjetnika koji figuriraju u našem kulturnom sustavu jednostavno njihovi glasovi rekao bi njihovi vapaji nisu niti poslušani, a niti uslišeni. Time je zapravo ovaj zakon najbolji primjer one stare poslovice, kad nemaš pametan prijedlog, kad ne znaš što ćeš možda najbolje ništa nego krenut u smjeru koji nepovratno može pokvarit stvari. I u konzultacijama sa tim ljudima oni zapravo ovaj zakon zovu uvodom u korupciju u kulturi. Doslovno ovim zakonom i prijedlogom ovog zakona kako je sada došao, kao što kažu kulturni djelatnici, razni umjetnici, njihove udruge, sindikati, predstavnici vrata korupcije u kulturi ne da su otvorena nego su razbijena nogom i svrha ovog zakona je isključivo da bude zakon koji će služiti interesima ministarstva, a ne struke, zakon koji će služiti birokraciji, a ne ljudima i zakon koji zapravo jača poziciju ministrice kulture koja je u ovom našem hrvatskom sustavu jedna od osoba koja je zapravo otpočetka ove vlade jedina koja je ostala, podsjetimo da je velik broj ministara nažalost morao otići zbog korupcije, ona je tu ostala dugo godina i jedna je od najdugovječnijih ministara. Dakle, kao što kažu ljudi iz struke ovim zakonom navodno je pokušaj da se ojača njezina pozicija, da ima tu još veću kontrolu i da se ljudi ne skidaju ukoliko ne ispunjavaju određene programske ciljeve demokratskim putem. Ja ću upozoriti na neke primjedbe koje su u ovom cijelom procesu konzultiranja javne rasprave stigle do nas zastupnika, naravno sve ono što mislimo da je relevantno. Jedna od stvari za koju se osnovana sumnja da se ovim zakonom radi je da se u bitnom narušavaju radnička prava kazališnih umjetnika. Također se potiče protuustavna neravnopravnost pojedinih zaposlenika unutar istog kazališta, daju se pretjerane velike ovlasti intendantima i ravnateljima kazališta koji se umjesto da ih se u tom dijelu ograniči još im se dodatno povećavaju te ovlasti, procedure imenovanje i razrješenje rukovodećih kadrova se centraliziraju u rukama uskog broja pojedinaca čime se omogućava izravan i neometan utjecaj politike na kulturu. Uz sve to prisutna je velika netransparentnost u samom postupku izrade nacrta ovog zakona. I tako unatoč opetovanom inzistiranju strukovne javnosti i medija Ministarstvo kulture nije željelo otkriti sastav radne skupine koja je izradila nacrt prijedloga Zakona o kazalištima, stoga se slobodno može reći kako je na zakonu radila tajna radna skupina. Navodno su i neki od članova te tajne radne skupine imali vrlo partikularne interese, npr. čuli smo, priča se da su nagrađeni mjestima savjetnika u Ministarstvu kulture i medija, a s druge strane neki su unatoč kršenju nekakvih zakona bez obzira na interakciju i reakciju pojedinih gradskih vijeća zadržani na ključnim mjestima u svojim matičnim kazalištima. Dakle, iz svega što je ovdje navedeno u primjedbama same struke jasno je da se radi o prijedlogu koji je mjeren po mjeri i u interesu povlaštenih pojedinaca, a na izravnu i dugoročnu štetu umjetnika. Navest ću problematične odredbe prijedloga zakona da budemo malo i konkretniji. Primjerice, čl. 16. intendant nacionalnog kazališta samovoljno imenuje sve ravnatelje, dakle bez potrebe za suglasnošću kazališnog vijeća. Aktualni zakon predviđa drugačije. Taj članak ovako izmijenjen otvara mogućnost pogodovanja pojedincima koji svojim profesionalnim kompetencijama ne bi udovoljili kriterijima odnosno mišljenju kazališnog vijeća, dakle letvica se diže tolko visoko da se zapravo svi kroz nju mogu, ispod nje mogu provući. Čl. 18. umjesto dosadašnjeg imenovanja i razrješavanja intendanta od strane predstavničkih tijela osnivača, dakle gradskog ili, gradskog vijeća ili skupštine ovdje se sva moć centralizira u izvršnom tijelu osnivača odnosno dolazi u ruke jedne osobe, gradonačelnika koji će naravno depolitizirat utjecaj u kazalištu. Pa ljudi moji pa nemojmo to ni pričat jer to je zaista smiješno, to znači praktički da svaka mala općina, svaki grad, skoro svaka mjesna zajednica može osnovati svoje kazalište, što nije dobro ni za kulturu, a nije dobro ni za struku. Čl. 18., dakle o kojem je bilo puno rasprave i danas ovdje i kao što smo vidjeli i iz prethodne rasprave g. Opare taj članak ne da nije dorečen i nedvosmislen, on je izrazito nedorečen i izrazito dvosmislen i u njemu je nedorečena i nejasna uloga ministra kulture u slučaju potvrđivanja, imenovanja ili razrješenja intendanta nacionalnog kazališta čiji je osnivač i većinski financijer tijelo lokalne samouprave. Zašto to govorim? Zato jer je ministrica, dakle koja je evo ovdje s nama, što je lijepo da je došla, prethodno najavljivala ukidanje ove odredbe, ali je nakon slučajeva smjene intendanata u HNK Split i HNK Ivana plemenitog Zajca Rijeka odlučila zadržati ovu odredbu nazivajući legitimne odluke gradskih vijeća Staljinizmom, dakle ne možemo opet imati jedne kriterije koji vrijede za vas, a druge kriterije koje vrijede za neke druge, nemojmo to raditi, uozbiljimo pristup, budimo prije svega odgovorni s obzirom za onaj posao za koji smo izabrani. programski ili financijski plan kako predviđa zapravo aktualni zakon. Time zapravo intendanti i ravnatelji kazališta postaju nesmjenjivi i time se omogućava da kadrovi koji su sada zajahali ostanu i jahati ako dođe i do promjene vlasti i ukoliko dođe do promjene vlasti na bilo kojoj drugoj razini što znači da se na ovaj način jednostavno gleda da se ti ljudi politički zaštite, a ne da se realizira, realiziraju programski ciljevi samog kazališta. Također čl. 34., čl. 34. st. 1., st. 2., zapošljavanje putem ugovora o djelu, to možemo ekstenzivno tumačit, tu ima i mišljenja i za i protiv, ali jedna od primjedbi je da je to eklatantan primjer omogućavanja prikrivenog zapošljavanja dok s druge strane mnogi ukazuju na brojne neograničene mogućnosti zlouporabe tog prava koji može u neravnopravan položaj staviti druge potencijalne kandidate za zaposlenje. Također u čl. 35. koji je također nedorečen i nejasan izostavljeno je minimalno rok trajanja ugovora o radu čime se poslodavcu zapravo ostavlja mogućnost da umjetnika zaposli na 24 sata ili da mu ugovor o radu na određeno vrijeme produljuje iz mjeseca u mjesec. Ta odredba stavlja zaposlenike kazališta u bitno nepovoljniji položaj u odnosu na sve ostale radnike u RH i to je zaista točno. Mi znamo da je situacija u kulturi teška, al na ovaj način ih se još dodatno podcjenjuje. Činjenica je da određeni ugovori o radu na određeno vrijeme imaju svoju prednost što se tiče pojedinih projektnih stvari što se tiče ad hoc zapošljavanja, ali isto tako moramo voditi računa o zlouporabama koje su nažalost praksa, dosadašnja praksa i djelovanje vas gđo. ministrice jer ste izjavili kako ste svjesni nedostataka i nedorečenosti ovog zakona, ali kako ne možete zapravo zamisliti, dakle vi ste to rekli, da će netko zaista iskorištavati rupe u zakonu u svrhu zlouporabe, a potom smo vidjeli kako je to izgledalo u praksi na primjeru, na primjeru odbijanja potvrđivanja smjene intendanata u Splitu i u Rijeci i to bez ikakvog pravnog temelja i zapravo nekakvog suvisnog argumenta. Primjedba je more na ovaj prijedlog zakona, ali ono što je ključna primjedba ispred Kluba Socijaldemokrata ovdje što želim reći ovdje je što ni ovaj zakon ni bilo kakav drugi prijedlog zakona u suštini neće riješiti problem kulture u RH. Zašto? Zato jer je kultura podcijenjena i zato jer je kultura neposjećena u onoj mjeri u kojoj bi trebala biti, kultura i sport s tim da je sport bez obzira na brojne probleme u znatno nepovoljnijoj poziciji. Jedino što može riješiti pitanje financiranja sporta i kulture je omogućavanje izmjena poreznih zakona da se dio poreza na dobit poduzetnicima prizna kao olakšica odnosno kao trošak da se iz toga može financirati kultura odnosno sport i to je ono što je Klub Socijaldemokrata najavio da će predložit, to ćemo predložit, to je nešto što trajno može riješit problem financiranja i u sportu i u kulturi…/Upadica Radin: Vrijeme/… hvala vam I sad prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gđa. Dalija Orešković, izvolite. Uvaženi, za početak zapitajmo se zašto su intendanti i ravnatelji političarima toliko važni, pa uporno inzistiraju na tome da ih politički imenuju i politički smjenjuju? Odgovor glasi zato što kultura kao i religija može utjecati na svijest, na mišljenje, na stavove građana, čitaj birača. Sve dok kazalište je na ovakav način uzurpirano od strane politike ono ne može obavljati onu umjetničku, a zapravo duhovnu i društvenu ulogu zbog koje i postoji. Kultura, a onda i kazalište trebalo bi biti način života. Kultura, a kazalište pogotovo moralo bi moći progovarati o svim neuralgičnim pitanjima društva i države, mora moći biti provokativno i kritički nastrojeno prema svim strukturama i pojavama koje odlučuju o sudbini svijeta. Ništa od toga kazalište ne može biti u društvu u kojem intendanta i ravnatelja postavlja i razrješuje politika i to bez kriterija, bez standarda i bez razloga koje je postavila kazališna struka, a ne politika bilo da je riječ o gradonačelniku ili o njegovom gradskom vijeću. Depolitizacija kazališta, to je prvi cilj za koji se zalažem. Čitav dan raspravljamo o tome je li korak unazad to što će po prijedlogu ministrice sada intendante i ravnatelje imenovati izvršna vlast, a ne predstavničko tijelo kao što je to bilo dosada i to ocjenjujemo kao korak unatrag, a ja otvoreno pitam, a u čemu je suštinska razlika tamo gdje gradonačelnik ima svoju sigurnu stabilnu većinu? To nazivam nije šija nego vrat, ali u oba slučaja riječ je o političkim imenovanjima. Stoga predlažem da intendanta ili ravnatelja imenuje i razrješuje isključivo kazališno vijeće i to na temelju javnog natječaja sa unaprijed propisanim kriterijima, dakle ne treba nam korak vraćanje u staro, korak unatrag nego nam treba iskorak prema naprijed, ali da bismo to mogli potrebno je drugačije postaviti uvjete za to tko može biti član kazališnog vijeća i to definirati samim zakonom, a ne statutom kazališta ili nekim drugim podzakonskim aktom. Pri tome glavni kriterij ne može biti određeni stupanj stručne spreme neovisno o tome na što se stručna sprema odnosi već je nužno da se stručna sprema suzi na ona područja koja imaju nekakve poveznice sa kazališnom djelatnosti, a isto tako mora biti ispunjen i kumulativni uvjet da se u kazališno vijeće mogu imenovati samo one osobe koje se sa kazališnom djelatnošću određeni broj godina aktivno bave, dakle moramo uvesti kriterij kazališne izvrsnosti u stvaralaštvu, dakle i moramo u kazališna vijeća imenovati ljude od integriteta, a ne politički podobne, dakle vratimo kazalište kazalištarcima i maknimo ih iz ruke političara. Ono što u Hrvatskoj zasada nažalost ne postoji to je propisivanje jasnih kriterija, bodovanja i vrednovanja kandidata koji će se prijaviti na javni natječaj bilo za članove kazališnog vijeća, bilo za intendanta ili ravnatelja, e to bi bio najveći iskorak jer to ne postoji niti kod bilo kojih drugih imenovanja, dakle nigdje se u Hrvatskoj još nije dogodilo da se po unaprijed zadanim mjerljivim kriterijima postavi sustav bodovanja i ocjenjivanja na temelju kojeg će i šira javnost moći procjenjivati je li javni natječaj stvarno rezultirao odabirom najbolje osobe koja je komparativno bolja od svojih protukandidata ili je javni natječaj samo forme radi forme radi proveden, a odabran je onaj za kojeg je politička vlast rekla da im upravo takva osoba odgovara. Druga dva područja za koja se zalažem je bolje definiranje odnosa između nacionalnog i lokalnog. Ako nacionalna vlast nema osnivačka prava u ostalih 4 nacionalna kazališta nego samo suvlasništvo u Gradu Zagrebu zašto se uopće petlja i upetljava na sustav imenovanja i razrješenja, dakle to je jedno. A kada govorimo o odnosu privatnog i javnog niti taj element nije dovoljno dobro uređen. U kazalištima postoji institucionalizirani sukob interesa. Ono što je ovaj zakon propustio urediti propustio je propisati zabranu da intendanti i ravnatelji mogu kazališno djelovati u svojoj vlastitoj kući i time im se na mala vrata dopušta da odabirom svojih vlastitih djela sami sebi bildaju životopis za neka buduća imenovanja i buduće izbore u neka druga kazališna tijela. Te tri promjene depolitizacija, reguliranje odnosa nacionalnog i lokalnog i reguliranje odnosa privatnog i javnog trebalo bi biti…/Upadica Radin: Hvala/… budućnost kazališta. Hvala. **Radin, Furio Poštovana zastupnice, sa ovim zakonom smo se jednim dijelom vratili u 1894.g. u vrijeme g. Stjepana Miletića koji je zapravo i uveo ulogu intendanta u kazališta kad je preuzeo vođenje odnosno rukovođenje HNK u Zagrebu. On je uspješno vodio to kazalište, ali je trošio svoj novac i on je postavljao ljude, on je govorio što će se raditi i kako će se raditi, ali je to govorio za svoj novac, ovdje govorimo o našem novcu, ovdje govorimo o novcu građana RH i smatram da predstavničko tijelo treba birati intendanta i voditi računa o tome što intendant radi. Rekao sam ministrici maloprije u svojoj replici, nije dobro da se intendant ne može smijeniti iako radi nepodopštine, može se smijeniti samo u dva slučaja, što nije dobro. To znači da može raditi puno, puno problema u kazalištu i da ne bude smijenjen. Ukoliko je ostvaren njegov plan i program on neće biti smijenjen ili ukoliko nije osuđen za nekakvo kazneno djelo. **Radin, Smatram da predstavnička tijela imaju i mogu imati važnu ulogu primjerice u kontroli rada kazališta u cjelini, ali smatram da bi i ravnatelja ili intendanta trebala birati struka, a ne političari, pa tako niti političari u predstavničkim tijelima. Druga je stvar i poseban problem taj što mi ne znamo cijeniti integritet struke i propisati čvrste i jasne kriterije, pa nam u kazališno vijeće može ući tko god hoće. U ovom zakonu je nakaradno to što se kao kriterij stručne spreme propisuje da to može bit ne znam pravnik i ekonomist sa nekakvim kazališnim iskustvom dosada pri tom se ne definira što to kazališno iskustvo znači. To u teoriji odnosno pardon u praksi može biti činjenica da je eto neki ekonomist nekada davno zajedno sa svojim razredom prisustvovao nekoj kazališnoj predstavi, dakle mi degradiramo struku, a politiku postavljamo da odlučuje o svemu i ja se tome protivim, zalažem se za potpuno drugačiji model. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice Orešković, ovdje zapravo zadiremo u jedan dublji problem, a to je problem kako inače raspolažemo strateškim resursima i tvrtkama, pa na neki način onda i kazalištima u vlasništvu RH jer mi imenujemo u nadzorne odbore ljude koji nisu bili na sastanku, pa ne znaju ništa, školski odbori su visoko politizirana tijela, dakle govorimo o tijelima koja bi trebala biti lišena politike i orijentirane na ishode odnosno na neke ciljeve koje želimo postići, slično je i sa kazalištem. I zapravo mene žalosti to što ovim zakonom nećemo napraviti ništa u koraku od depolitizacije nego ćemo još više politizirati barem izbor čelnih ljudi kazališta. Kakvi, kakvi će rezultati biti s time, što smo s time postigli, na kraju vratili smo se u prošlost, pa vas molim za komentar na koji način bi mogli depolitizirati te izbore? **Radin, Uvođenjem kriterija stručnosti. Nije isto primjerice imenovati u neko kazališno vijeće jednog Marka Torjanca recimo ili nekog politički podobnog HDZ-ovca za kojeg će se formalno reći da ima uvjet stručne spreme jer je diplomirani pravnik, g. Habijana npr., dakle kriterij stručnosti, kriterij iskustva, kriterij znanja o nekoj djelatnosti mi u Hrvatskoj nemamo apsolutno nigdje. Bolje da vam ne pričam što se dogodilo na saslušanju budućih kandidata odnosno kandidata za buduće članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, degradirana struka, to je problem i nered u sustavu. Vi ste rekli financiranje javnih ustanova i javnih tijela, mislim imamo 5 kazališta koja se zovu ono nacionalna kazališta, 5, od toga je samo u jednom RH suvlasnik, u ostalima nije niti to, zato kažem ili financirajte u cijelosti sva ta kazališta, pa ćemo ih zvati nacionalna ili naprosto maknite ovaj pridjev koji …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala/…u ostalim kazalištima uopće tamo ne pripada. Andro (HDZ)** Uvaženi g. predsjedavatelju, uvažena kolegica je u svom žaru spomenula našeg kolegu koji nije ovdje u vijećnici g. Habijana i aludirala da je on nestručna osoba za neko imenovanje. To je povreda poslovnika 236. i 238. di se vrijeđa integritet jednog od naših kolega, mislim da to nije dopustivo.

Zahvaljujem. Kolegice Orešković, vi ste ovako dosta idealistički pričali o depolitizaciji kulture i predložili da se zakonski definira slaganje kazališnih vijeća na jedan transparentan način i temeljem meritornih zasluga, oprostite ja vas moram pitat jeste vi zaboravili koja je stranka na vlasti? prezimenom)** Pa ja računam da će ova agonija trajanja nekako se uskoro privesti kraju i koristim ovu govornicu za to da opišem kakva bi Hrvatska trebala i mogla biti, a smatram da je nepravedno kolega Krstulović Opara dobio opomenu, on je trebao dobiti nagradu jer je sa svojom povredom poslovnika dokazao upravo ono o čemu mi ostali cijeli dan govorimo. Njima je normalno da se jedan Habijan jer eto formalno ispunjava uvjete po ovom novom zakonu imenuje kao član nekog kazališnog vijeća, formalno uvjete će ispuniti, to ste otprilike rekli, a tvrdim odgovorno da će kazalište procvjetati tada kada će u kazališnim vijećima biti dokazani dakle na temelju svojih referenci, na temelju svog stvaralačkog opusa kazalištarci, a ne HDZ-ovci, jeste shvatili, vidim da ste zbunjenog izraza lica. **Radin, Furio (Nezavisni)** Molim vas nemojte, nemoj, ne, ne, oprostite, bez dijaloga. Ovo nije mjesto za dijalog, nego za monolog. Izvolite gospođa potpredsjednica Sabina Glasovac replika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Orešković ja se slažem s vama da bi trebali u zakonu uslijediti transparentne i jasne kriterije. Ali u ovom zakonu nemamo recimo kriterije za izbor intendanta, nemamo kriterije za članove povjerenstva koji kroz reviziju odlučuju o sudbini zaposlenika i procjenjuju njegov umjetnički doprinos. Ali kod kazališnog vijeća i članova kazališnog vijeća imamo do te mjere definirane kriterije da smo prekršili Zakon o radu i pasivno biračko pravo radnika gdje se stručna sprema zapravo blokira određeni broj radnika da budu birani iz svog kolektiva kao predstavnici radnika u kazališno vijeće. Kako to komentirate? A nemate s druge strane kriterij recimo da nije kažnjavan, osuđen, presuđen a s ove strane zapravo kršite Zakon o radu kako to komentirate? s imenom i prezimenom)** Najprije mi dopustite da se priberem jer još uvijek mi odzvanja u mislima to da je voditelj sjednice predsjedavatelj izgovorio da ovo nije dakle Hrvatski sabor nije mjesto dijaloga, nego je mjesto monologa. Ja od toga dalje praktički ne mogu. A ovo što ste me pitali, da doista to je jedna uzurpacija ovlasti koju provodi HDZ-ova vlast jedna nakaradna odredba. Eto doći ćemo do onoga na što je lijepo ukazala i kolegica Urša Raukar Gamulin kada je rekla da jedna balerina koja 20 godina ostvarila nekakvog stvaralačkog rada u jednom kazalištu zato što je srednja stručna sprema ne može biti član kazališnog vijeća, ali netko tko se politici omilio a u kazalištu možda nikada niti nogom nastupio nije e taj će moći. Država po mjeri HDZ-a. E i sada ja ću vama odgovoriti ono što sam vam rekao prije, mada ja mislim da se razumije samo po sebi da vi kada govorite odavde ne možete odgovarati na pitanja koja vam postavlja netko iz jedino na način kao što predviđa ovaj Poslovnik i to znači replika. Budući da gospodin Opara vama nije bio replicirao, onda vi nemate prava njega pitati nešto da bi vam on sada rekao, jer onda na kraju bi se to pretvorilo u nešto što ovaj Sabor ne može biti. A ako ste vi pobrkali u ne razumije./ … Samo trenutak gospođo Raukar. Ako ste vi pobrkali u vašim mislima dijaloge i demokraciju, demokracija da normalno, normalno. Ali ta demokracija, način kako se odvija ta demokracija piše ovdje. Promijenite pa onda

kao što smo rekli kod zapošljavanja pozdravljamo odredbu na neodređeno nakon 4 godine. No, ima dosta primjedbi od kolega i od sindikata oko ugovora o djelu i autorskih ugovora. Naime, te ugovore se može provlačiti godinama i time izigravati zakonsku odredbu o zapošljavanje na neodređeno nakon 4 godine. Zato predlažemo da se ugovori o djelu izbace iz Prijedloga zakona, a za autorske ugovore i kraće ugovore o radu od 4 godine propišu konkretne okolnosti. Dakle, neophodno je propisati i minimalan rok ugovora o radu na određeno jer se bez toga otvara mogućnost da se potpisuju ugovori na npr. samo mjesec dana i da se na taj način zaposlenike drži u neravnopravnom položaju u odnosu na sve druge u Republici Hrvatskoj. Na primjer dat ću vam primjere nekih zloupotreba sadašnjeg zakona. Dakle, u sadašnjem zakonu se konkretno propisuje u kojim okolnostima se mogu potpisati ugovori na U pravilu na 4 godine, 2 godine za potrebe programa i izuzetno iznimno jedna godina uz obrazloženje i suglasnost kazališnog vijeća. No ipak već godinama u Pravilniku o radu HNK-a u Zagrebu u članku 17. stoji da se ugovori o radu s kazališnim umjetnicima potpisuju na 2 godine, a po potrebi i na duže razdoblje, da ali ne duže od 4. Dakle, jasno se izigrava zakon i ljude godinama drži na dvogodišnjim ugovorima što je protuzakonito. Dapače, bilo je slučajeva da se kazališne umjetnike godinama držalo na jednogodišnjim ugovorima i potpuno je jasno iz tih primjera kako se može zloupotrijebiti nedovoljno konkretizirane članke u ugovorima na određeno i autorskim ugovorima i zato molimo ministricu da se konkretiziraju okolnosti za ugovore na određeno i autorske ugovore, a ugovor o djelu da se izbaci. Jer se s umjetnicima treba potpisivati samo autorski ugovor po Zakonu o autorskim pravima što je dobro detaljno, pravno argumentirano u javnoj raspravi, pa smatramo da treba to uvažiti do drugog čitanja. Zatim imamo vrlo upitno postavljenu reviziju umjetničkog djelovanja, umjetničkog doprinosa kazališnih umjetnika. Naime, ostavlja se ravnateljima i intendantima da uz suglasnost kazališnog vijeća donesu opći akt o kriterijima za ocjenu umjetničkog djelovanja i doprinosa. Time će se stvoriti kao prvo neujednačena praksa i različita tumačenja umjetničkog djelovanja i doprinosa što su već sami po sebi teško su objektivno mjerljive kategorije, naročito umjetnički doprinos što je zaista podložno vrlo različitim i osobnim tumačenjima izmiče bilo kakvim konkretnim kriterijima. Dodatno treba naglasiti da kazališni umjetnici nerijetko ovise upravo o ravnateljima i o intendantima kada su u pitanju podjele uloga. I ima više primjera kada je to bilo sredstvo ravnatelja i intedanata s kojim traže bespogovornu poslušnost i ima slučajeva kolega koji je igraju jer ih ravnatelji u tome naprosto sprječavaju. A nigdje u zakonu ne postoji odredba da su ravnatelji dužni organizirati posao tako da zaposle članove ansambla. I naravno ukoliko netko odbije dobivene zadatke već sada po postojećem Zakonu o radu vrlo lako se ta situacija može riješiti. Zato ne vidimo potrebu te komisije koja bi ocjenjivala s ravnateljem umjetnički doprinos. To će vrlo brzo upozoravamo postati alat za rješavanje nepodobnih kadrova iz kazališta i davati ravnateljima veliki prostor za zloupotrebu. Načelno smatramo da Ministarstvo u zakonskim propisima treba jednako voditi računa kako o ravnateljima, tako i o zaposlenicima, o onim zaposlenicima o kojima je govorio kolega Opara misleći na epidemiju i lockdown o tim umjetnicima koji žive svoj život na daskama koje život znače. O njima govorimo, dakle o njima isto tako ovaj zakon treba voditi računa i s njima se isto tako trebalo raspravljati, razgovarati i voditi dijalog kao i sa ravnateljima. Kazališni umjetnici su ti koji izlaze svake večeri na scenu. Svake večeri iz publika ocjenjuje i procjenjuje i oni su ti koji nose programe, a ravnatelji su tu da te programe osmisle, organiziraju i prate provedbu. Nekako se dogodilo da smo u zadnje vrijeme u Hrvatskoj prešli u ravnateljsko kazalište pa oni postaju upotrebljavajući vrlo vješto piar glavne zvijezde umjesto da budu posvećeni službi kazališta i svakako mislimo da to nije dobar smjer … **Radin, Furio (Nezavisni)** … /Upadica Radin:

A veselite se opomeni koliko god hoćete. Izvolite gospođa Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice pa evo vi ste zapravo osoba iz struke pa ste najmjerodavnija za govoriti ono što je sada i što bi ovaj zakon donio. Mi koji nismo direktne struke ali iščitavamo sve ove zakone nailazimo zapravo na ovu problematiku koju ste iznijeli dakle, članak 34. i članak 35. o tome da se neke stvari sada kao definiraju, ali opet nisu jasno definirane. Ovo što ste rekli o najkraćem trajanju … … /Upadica: Minimalnom trajanju./ I sada kada gledate ovu javnu raspravu Ministarstvo naravno ne prihvaća primjedbe, ali kaže: „… da omogućavanje rada kazališnih umjetnika temeljem ugovora o djelu predlaže se radi omogućavanja veće fleksibilnosti angažiranju kazališnih umjetnika“, citiram jel', „a imajući u vidu da je često potrebno žurno angažirati umjetnike za određenu zakazanu predstavu kao zamjenu.“ Koliko vi smatrate da je ovo njihovo tumačenje zapravo alibi ili nekakav njihov dobar argument za ovo što donose u ovom Prijedlogu zakona? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala oduvijek od kada su počeli se raditi ugovori u kazalištima se za potrebe hitnog rješavanja nekog problema ili za redatelje, za kostimografe, za scenografe koriste autorski ugovori. To je nešto što u ovom sadašnjem zakonu nije bilo ni na taj način normirano, nego je to naprosto jedan dio normalnog poslovanja. Ono što ste spomenuli fluktuaciju, fluktuacija umjetnika je nešto što se već tri desetljeća provlači kroz rasprave. To je jedna rekla bih floskula. Tvrdim da je floskula, naročito u našem kazališnom sustavu, o njemu i govorimo. Zato jer da krene ta čuvena fluktuacija vrlo teško bi se uopće održavali programi svake večeri jer se ne bi mogli poloviti glumci da se nađu na okupu na određenoj predstavi.

Je li zaista kazalište nužno osuđeno na odnosno umjetnici na prekarne uvjete rada i nesigurne uvjete rada? Jel' to mora biti tako jel' drugačije ne bi moglo funkcionirati? I drugo, ako mi možete objasniti meni nije jasno ako u Zakonom o radu je maksimalni propisani rok za sklapanje ugovora o radu 3 godine, zašto u Zakonu o kazalištima je taj dio minimalni odnosno maksimalni 4? Ja to zaista, postoji li nekakav razlog zašto je tome tako? I zašto su tolika odstupanja Zakona o kazalištima od Zakona o radu i svega onoga što je u važećem Zakonu o radu i što se priprema u novom Zakonu o Doista imate potpuno pravo. U Zakonu o radu je 3 godine na određeno i nakon toga na neodređeno i Europa traži isto tako da idemo što više Ja moram priznati da smo mi koji smo, ja i moje kolege koji smo odrasli sa 20 godina na određeno smatrali da je ovo veliki pomak i dva puta puta sam naglasila da smatramo to pozitivnim i eto nisam išla usporedbe sa Zakonom o radu u smislu 4 i 3 godine. Nama je pomak utoliko da uopće nakon 4 godine možemo doći u poziciju potpisivanja ugovora na neodređeno što je do sada bilo 20 godina. To je zaista velika razlika. Ali evo ja vas iz prakse ja sam sigurna da sadašnje zakonske odredbe Zakona o radu su dovoljne

Hvala lijepo. Pa kolegice želim samo … /ne razumije se/ … argument koji ste vi spomenuli. Dakle, vrlo je teško odlučivati o nečijem umjetničkom doprinosu, opusu pogotovo kada je u situaciji kako ste i sami rekli da onaj kome je poslodavac direktni da odlučuje koje će uloge igrati i hoće li ih igrati, dakle to je vrlo loša pozicija za posloprimca i zapravo to ne bi trebalo biti ni predmet ako mene pitate ovakvog zakonskog prijedloga. Ali tu bih se nadovezao još na kolegicu Glasovac, dakle mi jednim, jednim posebnim zakonom i složit ćemo se da je umjetnička djelatnost jedna posebna djelatnost, da su umjetnici u drugačijoj situaciji nego uobičajeni radnici recimo to tako, ali zašto im propisujemo manja prava nego su propisana Zakonom o radu, ja to zaista ne vidim. Na kraju dana u pravilu primanja umjetnika nisu toliko izdašna na neki način im mi još ograničavamo to i osuđujemo na milost i nemilost nekih poslodavaca koji mogu produžavati ugovore ad perpetuum praktički. **Radin, Furio Pa evo ja ću se s vama složiti, zajedno s vama zamoliti ministricu ako je moguće da se usuglasi sa Zakonom o radu, pa da to ne bude 4.g. na određeno nego 3.g. na određeno. ono što je kao umjetnici su stalno na propitivanju da svake večeri pred svojom publikom, na propitivanju su na snimanjima, na propitivanju su svakim svojim iskorakom u javnost. Zašto im onda stavljamo komisije u kojima će sjedit ravnatelj i njegovi neki ljudi koji će reć a ne, ne, ne, ti ne možeš, ne, ne, tko je te kriterije, gdje su ti kriteriji u zakonu, tko je taj koji će napraviti kriterije za umjetnički doprinos, umjetnički doprinos? Ja vam i ponavljam, Zakon o radu daje sve mogućnosti da se one…/Upadica Radin: Hvala/… koji zabušavaju, a to su rijetki vjerujte mi rijetki,

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Naravno da postoje mnoga otvorena pitanja koja se rješavaju ovim zakonom poput imenovanja intendanta itd., ja se neću na njima predugo zadržavati jer kolegice i kolege prije mene mislim da su dovoljno o tome rekle. Zadržao bih se na nečem drugom, a to je konkretno ono što je Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika i izreklo u javnoj raspravi. Naime, tu ću se dosta referirati na pripadnike našeg ansambla Lado jer svi smo na njega ponosni kolegice i kolege. Prošli tjedan kada su izašli i izveli nekoliko točaka pred političkom elitom svijeta koja se okupila na Krimskoj konferenciji bili smo izrazito ponosni, a sada ću vam kroz nekoliko vrlo jasnih slika pokazati kako ih tretiramo ovim zakonom. Naime, baletni i plesni umjetnici ansambla Lado našli su se u posebnom fokusu prijedloga novog Zakona o kazalištima koji je sad pred nama. Iako je prva verzija zakona bila neprihvatljiva u nešto više od godinu dana pregovora uspjeli su ostvariti neke glavne strateške ciljeve, a to su zapošljavanje na neodređeno nakon 4.g., ugovor na neodređeno iako bi voljeli da je to kraće, ostvarivanje prava na mirovinu nakon 27.g. efektivnog staža odnosno 40.g. staža osiguranja s povećanim trajanjem, te povlašteni izračun mirovine. Međutim treba naglasiti da baletni umjetnici, posebno stavljam naglasak na njih i umjetnici ansambla Lado koji u trenutku stupanja novog Zakona o kazalištima na snagu imaju ugovor na neodređeno vrijeme ovim zakonom gube stečena prava i u podređenom su položaju u odnosu na primjerice operne soliste koji imaju identičan beneficirani staž kao i baletni umjetnici, a ostaju u sustavu rada do 65.g. čime 15. i 20.g. duže primaju osobni dohodak. Baletni umjetnici usprkos tome što svake godine prolaze procjenu radne sposobnosti gube pravo na rad do 65.g. zbog prirode posla, ispričavam se, i time su financijski oštećeni, te je stoga bilo neophodno osigurati povlašteni izračun mirovina kako bi se koliko toliko mirovine izjednačile s ostalim prosječnim mirovinama. Također valja pozdraviti ponovno mogućnost odlaska u mirovinu prema godinama staža, ali veliki dio umjetnika koji ulazi u kategoriju za umirovljenje boji se socijalne ugroze, posebice u svjetlu post pandemijske ekonomske krize, globalne političke krize, inflacije, skorog uvođenja eura itd. jer nije ponuđen prijelazni period u kojem bi se mogli konsolidirati financijski i egzistencijalno, dakle mnogi od njih su i kreditno zaduženi, imaju obavezu uzdržavanja obitelji, prestanak radnog odnosa i umirovljenje preko noći je definitivno financijski šok za njih. Osim toga, stupanjem ovog zakona na snagu 8 dana od objave bit će umirovljeno otprilike 50% članova zagrebačkog baleta i dobar dio drugih ansambala poput konkretno spomenutog ansambla Lado, što će prouzrokovati problem u održavanju tekućeg repertoara jer mnogi od tih umjetnika sudjeluju u kompletnom repertoaru. Također naše baletne škole nisu u stanju nadomjestiti tako veliki broj upražnjenih radnih mjesta u tako kratkom roku, što će uvjetovati angažman sve većeg broja stranih plesača što posljedično može izmijeniti sliku naših ansambla i 146-godišnju tradiciju. Baletni ansambli su svuda internacionalni, ali dobar dio čine domaći umjetnici koji daju određeni karakter i specifičnost ansamblima, ansambl Lado mislim da tu uopće ne treba posebno podcrtavati koliko je bitna upravo ta autentičnost. Stoga se baletni umjetnici i umjetnici ansambla Lado zapravo protive ovakvom umirovljenju ex lege u trenutku stupanja na snagu Zakona o kazalištima zbog prije iznesenih problema, te ono što predlažu je postupan odlazak plesača dinamikom koja neće narušiti repertoar. Treba učiniti diferencijaciju između onih koji su zastupljeni u repertoaru i još mogu i žele umjetnički djelovati od onih koji doprinose na druge načine i koji su se dokvalificirali da bi mogli pedagoški djelovati dakle od ostalih, potrebno je učiniti novu sistematizaciju radnih mjesta u kazalištima kojom bi se moglo dijelu umjetnika ponuditi zamjenska radna mjesta sukladno novom Zakonu o kazalištima. Takvim bi prijedlogom oni umjetnici koji žele otići u mirovinu to pravo mogli konzumirati dok oni koji to ne žele, a mogu pridonositi svojim radom imali u prijelaznom razdoblju mogućnost prilagodbe kako u profesionalnom tako i u privatnom životu, ansambli bi mogli

želim se referirati na ovaj dio vašeg izlaganja gdje ste govorili o tome da stupanjem na snagu ovoga zakona će temeljem tog zakona netko odnosno dio ansambala morati otići u mirovinu. Dakle, nikada taj tako jedna oštra odredba nije dobra. Apsolutno treba biti prijelazno razdoblje i mislim da je i ministrica u svom uvodnom govoru govorila nešto o tome da to treba ići postupno. Mi smo sada svjedoci toga da i u nekakvim drugim dakle u ministarstvima sada ljudi koji imaju 65 godina daje im se mogućnost da još 2 godine dodatno rade. I mislim da i ovo tu treba naglasiti i da to treba biti postepeno. oni koji imaju mogućnost koji trebaju, trebaju dobiti ugovora i nastaviti dalje raditi, a oni koji se odluče za tu dakle, uvijek trebate dati lepezu mogućnosti koje jesu. Ali ono što nam je sigurno važno, važno je da se

kažem vam ovo ne možemo iščitati u Prijedlogu zakona. Dakle, to nigdje ne piše ili će možda biti podnormirano. Ali to u ovom trenutku ne znamo, pa onda i pušemo na hladno. Inače balet, baletni umjetnici, plesači su uvijek podložni posebnom režimu recimo recimo to tako jer zbog fizičke zahtjevnosti svoga posla oni imaju ograničeni broj godina gdje mogu djelatnu dakle baviti se poslom odnosno nastupati. Ali mogu se baviti recimo pedagoškim dijelom posla, mogu se baviti na čitav niz drugih popratnih angažmana koji prate zapravo scenski nastup ali ne iziskuje od njih isti fizički napor koji slažete se ne mogu dati isti sa 25 i 60 godina. **Radin,

tko je korisnik starosne mirovine. Međutim, mi na snazi imamo Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, imamo Zakon o mirovinskom osiguranju i njihova je briga da će možda eventualno u jednom trenutku morati svoja prava tražiti kroz radne sporove. Što vi o tome mislite? (Nezavisni)** Hvala lijepo kolegice. Evo kako sam rekao i u replikama prije. Ovo je jedan lex specialis recimo to tako jer se radi o djelatnicima u netipičnoj djelatnosti koja ima svoje zahtjeve, ograničenja, prednosti kako god želite. Po meni je nevjerojatno da mi jednim ovakvim posebnim zakonom derogiramo prava koja ostvaruju drugim zakonima dakle, bilo Zakonom o radu, bilo Zakonom o mirovinskom osiguranju itd. Po meni poseban zakon koji se odnosi na bilo koju djelatnost i dodatno regulira odnose iz rečenih zakona bi trebao ići ad favorem odnosno u korist djelatnika, a nikako regulirati to na način da su zapravo zakinuti odnosno da im se propisuju negativniji uvjeti odnosno manje povoljni uvjeti, nego što su oni definirani Zakonom o radu. Tako da ja dijelim njihovu zabrinutost i nadam se da ćemo do drugog čitanja doći do kvalitetnijih rješenja. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sljedeća je gospođa Mrak Taritaš. (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle mi imamo u prvom čitanju Zakon o kazalištima i kada imamo ovako jedan zaista zakon koji izaziva i vidite koliko nas je prijavljeno za raspravu i očito će biti dugo u noć rasprave postavljamo si nekoliko pitanja i pokušavamo na tih nekoliko pitanja dobiti odgovore. Iz odgovora koji sami pokušavamo ili koji si definira nekako mi se čini da će biti i stavovi koji će onda biti definirani za drugo čitanje. Prvo pitanje koje si trebamo postaviti da li nam treba novi Zakon o kazalištima jer je postojeći od 2006.? I sigurna sam da je odgovor svih nas treba. Imali smo jedno dvije, tri izmjene. On je zakon iz 2006. i zasigurno trebamo novi zakon. Da li se ovim zakonom mijenjaju neke stvari osim deklarativno? Da li će ovim zakonom biti bolja decentralizacija? Da li će ovim zakonom biti neke stvari više otvorene ili transparentne? Da li će ovim zakonom se maknuti malo nikada do kraja, ali djelomično i politika uopće uopće vezano uz kulturu odnosno uz kazalište? Na žalost na sva ta tri pitanja koja sam postavila odgovor je ne. Dakle, mi se deklarativno i nema tu, tu ima strašno puno propisa koji dolaze i mi se deklarativno uvijek zalažemo za decentralizaciju. Ali kada čitamo zakon onda vidimo da te decentralizacije nema. Raspravljamo i dugo smo raspravljali pogotovo ovaj dio sabornice oporbe vezano uz politike u ovom zakonu i ministrica je u jednom času rekla – ja sam razgovarala sa gradonačelnicima i gradonačelnici i načelnici se slažu da oni, da je dobro da oni imenuju intendanta. Pa da ste pitali načelnike i gradonačelnike da li se oni slažu da oni donose gradski proračun … donosi gradsko vijeće pa oni bi se s tim složili. Pa naravno da bi se s tim složili. A samo je pitanje što mi hoćemo, jer mi smo dalje ostavili duboku politiku vezanu uz ovaj zakon. Dakle, umjesto gradskih vijeća prebacili smo stvar na načelnike odnosno nisu načelnici, gradonačelnici. To smo napravili. I dalje smo ostavili politiku duboko u tome to je prva stvar koju smo napravili. Druga stvar, dakle ako mi cijeli sustav, to je ono što sam ministricu pitala ako mi cijeli sustav pokušavamo formirati na način da imamo dio za koji je izvršna vlast, dio za koji je zakonodavna vlast meni se čini da bi onda i ovdje ako to tako i ostavljamo utjecaj politike onda je intendant vezan uz izvršnu vlast, a vijeća su vezana uz zakonodavnu vlast. Dakle, kazališna vijeća su vezana onda uz gradska vijeća i tu se nalazi taj nekakav fini odnos i sve zajedno. Ovako pokušavamo reći da evo sad smo mi tu nešto napravili, i nismo napravili i nećemo napraviti, i dalje će biti utjecaj politike i dalje će biti lokalne politike. Moram se vratiti na temu decentralizacije. Prava decentralizacija je u trenutku kada je decentralizacija novaca, kada vi novce prebacite i kada nekom date mogućnost da upravlja novcima to je prava decentralizacija. I želim se, za kraj uvijek ostane premalo vremena, vratiti na nešto, kada donosite ovakav jedan zakon pogotovo u prvom čitanju svi kažu da je dobar zakon ako ima podjednako nezadovoljstva među svima i onda zapravo nisu nikada svi do kraja zadovoljni ili su svi djelomično zadovoljni. Ovdje vi kada vidite u raspravi koji jesu su zaista ljudi koji su godinama u tom poslu ukazivali na neke stvari. Ja uvijek imam ne znam, ne upotrebljavam teške riječi, ne kažem dajte, ali molim dajte ih malo poslušajte, dajte čujte što oni imaju reći. Oni imaju dugogodišnje iskustvo u tome i sigurno imaju nešto za reći. Jer ono što bi na kraju htjeli dobiti sigurna sam da bi htjeli dobiti povećanje nekakvih standarda, profesionalizacije i sve ostalo. Da li ćemo to dobiti? Nećemo. I moram se referirati ostalo mi je još pola minute, meni nitko ne može objasniti opravdanost i smisao članka 38. gdje govorimo o reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa kazališnih umjetnika provodi stručno tijelo prema propisanim kriterijima. Ma koje je to stručno tijelo? Ma koji su to kriteriji? Kriteriji koji će donijeti intendant odnosno ravnatelj uz suglasnost kazališnog vijeća. Intendant odnosno ravnatelj odnosno kazališno vijeće će imenovati načelnik, gradonačelnik.

Zbog čega mislite da j e više politike u kazalištu ukoliko intendanta na prijedlog kazališnog vijeća bira gradonačelnik, a ne političko tijelo gradsko gradsko vijeće? Zbog čega je više politike ukoliko se prihvati ovaj jedini logični zaključak a govorim vam iz vlastitog iskustva? Jer kada gradonačelnik dobije mandat od svojih birača onda je odgovoran za ključno provođenje politike. Gradsko vijeće je podložno razno-raznim interesima koji odlaze izvan kriterija da ne kažem ulaze u političku trgovinu. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, u svojoj raspravi ja cijelo vrijeme ukazujem na činjenicu da nema manje politike nego što ima danas. Gradonačelnik ima svoja dva zamjenika. Gradonačelnik je svoj mandat dobio i svoja dva zamjenika i vi jako i kao što ja dobro znam da i tu imaju dogovore politike i svega ostalog isto kao i na gradskom vijeću. On je gradonačelnik koji ima gradsko vijeće koje ima većinu A onaj gradonačelnik koji nema gradsko vijeće ali bi to nama trebao biti interes. Dakle, ja sam ovdje rekla i sada o tome govorim ako intendanta imenuje gradonačelnik ok fajn imenuje ga politika. Ministrica je politika, vi ste politika, ja sam politika. Zašto kazališno vijeće ne imenuje onda paralelno s tim gradsko vijeće?

teatara u Republici Hrvatskoj. Jesu li uvjeti u svima slični ili približno isti? Ne. Dakle ako razgovarate sa umjetnicima iz osječkog HNK-a, ili zagrebačkog, ili riječkog ili već kojeg vidjet ćete da su uvjeti ne različiti nego da su nebo i zemlja usudio bih se reći baš kao i u školama, recimo u osnovnim školama gdje bi svugdje trebao biti isti status odnosno isti približni uvjeti, uvjeti su itekako različiti. Pa nije li zadaća zapravo države da jamči neke minimalne uvjete koji bi bili svugdje isti? A na žalost mi ni to nismo uspjeli nivelirati. Što vi kažete da decentralizacija financija apsolutno da. Onda ti gradovi koji

dakle decentralizacija je magična riječ. Stvarno je magična riječ na koju kada tu dođemo za ovu govornicu bez obzira tko je mi ćemo deklarativno reći da za decentralizaciju smo. Ali suštinski nismo i suštinski to nemamo, i suštinski kada čitate naše propise i sve zajedno vidite da mi ne idemo u smislu decentralizacije nego idemo u smislu centralizacije. Mi imamo Hrvatsko nacionalno kazalište u Gradu Zagrebu gdje je jasno definirano ovim zakonom 51% je država, 49% je Grad Zagreb. Imamo kazalište u Rijeci, Osijeku, Splitu i u Varaždinu gdje uloga države u odnosu na razinu tih gradova je neusporedivo manja.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Neke osobe kada su čitale ovaj zakon zapitale su se zašto Lado u Zakonu o kazalištima. To je možda neko pitanje koje se nameće, da to treba regulirati ali je pitanje treba li regulirati Zakonom o kazalištima. A s druge strane su se zapitale zašto Kazalište slijepih i slabovidnih osoba kao specifikum kazalište ne pronalazi svoj prostor u Zakonu o kazalištima po uzornu na neke anglosaksonske ovaj primjere iako je već 2006. godine kod izrade zakona od 2006. bilo dano na neki način obećanje da će Kazalište slijepih i slabovidnih osoba uvrstiti kao specifično kazalište u sam Zakon o kazalištu. Drugo, kada govorimo o radno pravnim odnosima i o tome zašto tvrdimo i preispitujemo određene odredbe ja bih apelirala da je što se moguće više uskladimo sa Zakonom o radu. Zato što radnik je radnik, a Zakon o radu je zakon s kojim bi se trebali zapravo ravnati svi drugi zakoni. Ako ste to nakon javnog savjetovanja uspjeli kod probnog rada gdje vam se ukazalo na to da ne može u kazalištima probni rad biti definiran na godinu dana ako je u Zakonu o radu on definiran na 6 mjeseci i tu ste primjedbu uvažili, ja vas s ovog mjesta molim da ovaj maksimalno vrijeme sklapanja ugovora na određeno koji je sada definirano 4 godine postane usklađeno sa Zakonom o radu i da to bude 3 godine, ali jednako tako da postoji i ograničenje o broju sklopljenih ugovora o radu na određeno vrijeme koji u ovom trenutku je jedan od velikih problema u kazalištima i da se i to uskladi sa Zakonom o radu gdje će se u novom Zakonu o radu broj ugovora sklopljenih na određeno vrijeme u 3 godine neće smjeti prelaziti 3 takva ugovora. Mi moramo biti svjesni da je rad rad i da je radnik radnik uvažavajući sve specifičnosti da određeno vrijeme mora biti nešto što se smatra iznimkom što mora bit striktno definirano u kojim slučajevima ta iznimka vrijedi, pod kojim uvjetima i mora biti vremenski ograničen. A to sve s ciljem da bismo smanjili udio osoba u Hrvatskoj koji rade u nesigurnim uvjetima o čemu im onda ovisi i nesigurna egzistencija, planiranje i dostojanstven život, a u skladu s direktivama EU. Drugo, zapošljavanje po pozivu nasuprot zapošljavanju putem javnog natječaja intendantima i ravnateljima kazališta dat će upravo neograničene mogućnosti zlouporabe tog prava koji ujedno stavlja u posve neravnopravan položaj druge potencijalne kandidate za zaposlenje. Ova odredba je na neki način protuustavna, ali hajde ako uzmemo u obzir da ako želimo angažirati neku veliku zvijezdu koja zaista neće, ne želi i logično je da se, da ne ide na natječaj, dajte onda definirajte to da se po pozivu mogu angažirati posebno istaknuti umjetnosti s međunarodnom reputacijom. Da se tu napravi ograda u kojim slučajevima se to može, a ne da zapošljavanje po pozivu bude pravilo, a ne iznimka u striktno određenim situacijama. Jednako tako, protiv smo ozakonjivanja ozakonjivanja mogućnosti prikrivenog rada temeljem ugovora o djelu jer je to u koliziji s načelima radnog prava na kojima se temelje radni odnosi u RH. Članak Članak 37. je po meni najopasniji članak ovoga zakona jer otvara prostor zastrašujućih zlouporaba. u kazališnoj umjetnosti radnike, djelatnike izlažemo iznimno prekarnom radu kroz razno razne oblike rada, a one koji su imali tu sreću i imaju tu sreću da su zaposleni na neodređeno vrijeme njih ćemo svake 4 godine izlagati reviziji njihovog rada, procjeni njihovog rada s vrlo nedefiniranim uvjetima od strane nedefiniranih u ovom slučaju kriterija i osoba koje bi to trebale biti. Jedino što se iz ovih iščitava da će ravnatelj intendant biti stavljen u poziciju suca i tužitelja. Kad govorimo o prekvalifikacijama za baletne umjetnike postavlja se pitanje koja je razlika između baletnog umjetnika koji zbog godina i bolesti ne može plesati u odnosu na nekog violinistu koji ima profesionalnu bolest mišića ruke i ne može svirati. Pa da smijte se

kao srednju školu, završena i violinistica između ostalog i gimnazija jel, pa mi je upalo u oči upravo to pitanje oko prekvalifikacije. Znači Članak 39., mislim da bi tu malo neke stvari trebalo više definirati. Tu se naravno spominju baletni umjetnici, međutim ne spominju se drugi umjetnici upravo ovo što ste počeli govoriti. I još jedna stvar, dakle ovdje se navodi da bi trebali znači u slučaju prekvalifikacije djelomično će se samo vaučerom namirivati mjesečni troškovi, a u stvari ostalo će umjetnik morati sam financirati prekvalifikaciju, pa mislim da to zapravo nije dobro to je neprihvatljivo jer te školarine u principu iznose evo koliko kažu i po 10.000 kuna. Znači ljudi si neće moći vjerojatno financirati sami prekvalifikacije. Dakle, smatrate li i slažete se da bi taj iznos vaučera trebao biti puno veći …/Upadica: Hvala./… a ne samo nedefinirano dio. Ako poslodavac balerine u 40, 50 godinama na neki način tjera u prekvalifikaciju onda poslodavac treba snositi troškove te prekvalifikacije. Drugo, kada govorimo o ovoj, o izgubljenoj mogućnosti umjetničkog rada iz razloga koja je viša sila smatram da tu ne postoji razlika zašto bismo dijelili ovaj umjetnike po bilo kojim osnovama. Netko je zbog godina i bolesti više ne može plesati, netko zbog bolesti sviranja određenog instrumenta više ne može svirati, netko je izgubio glas i više nema alat kojim bi, kojim bi pjevao i smatram da tu ne bismo trebali radit taku diskriminaciju ili ako ćemo je radit da čujemo zašto je tome tako. Ali isto vrijedi i kod privilegiranih mirovina. Član orkestra HNK ima privilegiranu mirovinu, a član Zagrebačke filharmonije ili Orkestra HRT-a, nju

Zahvaljujem potpredsjedniče HS, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Uvijek se je kazalište rugalo politici, pa će se rugati i dalje bez obzira tko bio ravnatelj, istina Bog u demokraciji puno manje nego u jednopartijskim sustavima, al ako je ravnatelj politički odnosno intendant politički produkt onda nisu glumci redatelji i oni će zasigurno napraviti prave predstave. Zakon iz 2006. nije se mijenjao ili ne toliko značajno i mislim da je vrijeme bilo da se zakon mijenja. onoliko dobar koliko će biti dobar po mjeri umjetnika i stoga podržavam ministricu i suradnike da je nužno donijeti novi zakon da se uvede red, a donijet će ga oni koji to mogu. Predloženim nacrtom Zakona o kazalištima uređuje se slijedeće zadaće i ovlasti intendanta odnosno ravnatelja čl. 15., 16. i 17.. Intendant odnosno ravnatelj

kulture i gradonačelnika Grada Zagreba i imenovanje i razrješenje ravnatelja javnih kazališta i javne kazališne družine imenuje izvršno tijelo osnivača na prijedlog kazališnog vijeća. Ovdje ima dosta prijepora mislim da u razgovoru sa ravnateljima kazališta da oni čak štoviše podržavaju ovaj prijedlog s obzirom da predstavnička tijela mogu biti sastavljena od kojekakvih političkih opcija i da može biti otežavajuća okolnost izabrati kroz određeno vrijeme ravnatelja. Ako je gradonačelnik odnosno izvršno tijelo išlo na izbore i dobilo povjerenje birača mislim da ovo nije politizacija nego možda čak štoviše ubrzavanje rješavanja natječajne procedure. Dalje, uređuje se sustav, način i imenovanje mandata kazališnog vijeća, te kriteriji za izbor kazališnog vijeća, dakle u kazališno vijeće mogu se imenovati osobe koje su završile diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalizirani diplomski stručni studij. Naime, jednog člana kazališnog vijeća bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jednog iz redova svih zaposlenika, čl. 23.. Možda ovdje se može oko ovoga polemizirati tko može biti član kazališnog vijeća i da li bi možda trebalo Uređuje se revizija umjetničkog djelovanja i doprinos kazališnih umjetnika kako bi se utvrdilo jesu li sposobni umjetnički djelovati i doprinositi provedbi, provedbi predviđenog kazališnog programa. Uređuje se status kazališnih umjetnika koji više nisu sposobni umjetnički djelovati i doprinositi ponudom sklapanja ugovora na, za obavljanje poslova nakon na nekom drugom radnom mjestu ili upućivanje kazališnih umjetnika na prekvalifikaciju u drugu profesiju. Za troškove prekvalifikacije poslodavac osigurava vaučere kojima će djelomično, koji, kojima se djelomično namjenjuju mjesečni troškovi prekvalifikacije. Isto tako ovdje se i spominje ansambl Lado, uređuje se status ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatski Lado koji dosad nije bio uređen posebnim programom, posebice način zasnivanja radnog odnosa umjetnika i drugih zaposlenika ansambla, te se uređuje status umjetnika ansambla koji više ne mogu umjetnički djelovati i doprinositi, kao i njihovo umirovljenje na odgovarajući način, kao i za kazališne umjetnike, a to definiraju članovi, članak od 56. do 66., evo zahvaljujem. Povreda poslovnika, gđa. potpredsjednica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Šimičević povrijedio je čl. 238., omalovažavanje zastupnika. On je rekao da on ne vidi nikakav problem da gradonačelnik imenuje intendanta i time je uvrijedio mene kao članicu nacionalnog predstavničkog tijela, a vjerujem i sve članove predstavničkih tijela na lokalnoj razini. Tko plaća rad i financira rad kazališta, ovih nacionalnih kazališta na razini gradova, građani. Tko su njihovi predstavnici, članovi gradskog vijeća

Gospodin Šimičević izvolite, povreda poslovnika. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., kolegica sjedi ovdje cijelo poslijepodne, a nije pročitala ono što sam ja rekao, nije vidjela u zakonu što piše. Znači da ako ravnatelji koji su sad imenovani kao ravnatelji kazališta kažu da u političkom smislu ništa se ne mijenja, ako je gradonačelnik dobio

Evo to je onaj dijalog o kojem sam ja razgovarao prije sa gđo. Orešković. Oćemo 5 minuta pauze tako da ima malo dijaloga? Može, ajmo 5 minuta pauze, pa da ima malo,

U 19:08 SATI Zauzmite vaša mjesta molim vas, oprostite možemo. Čujte možda bi bolje funkcionirao sabor da radimo samo za vrijeme pauze, mislim ljudi bi se popričali međusobno i to, ali moramo se vratiti monolozima al na kraju krajeva to je i Zakon o kazalištu, a kazalište pun monologa. Gospođa Andreja Marić izvolite rasprava. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se sad malo u pojedinačnoj raspravi osvrnuti na čl. 37. evo za one koji si nisu baš do kraja pročitali, dakle za one kazališne umjetnike koji imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme svake četri godine revizija umjetničkog djelovanja i doprinosa da se vidi dal su i dalje sposobni umjetnički djelovati i doprinositi, a iznimno oni koji djeluju u javnom kazalištu i javnoj kazališnoj družini, a redovito sudjeluju u provedbi predviđenog repertoarnog plana ne podliježu reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa. I što onda zapravo iz svega toga skupa se može zaključiti? Dakle, prema onome što mnogi iz struke negoduju kažu da je to ustvari potpuno nedefiniran članak koji omogućava različite zlouporabe, znači što bi u principu je nejasno što znači taj termin umjetnički doprinos. Nadalje, u kazališnoj praksi u umjetničkom doprinosu svakog pojedinog umjetnika tijekom sezone odlučuje ravnatelj, a ne sam umjetnik pojedinac, zapravo ravnatelji na neki način diktiraju tempo. Posve je nejasno tko će i na temelju kojih kriterija određivati koji pojedinac u dovoljnoj mjeri umjetnički doprinosi, a tko je pak podložan reviziji umjetničke djelatnosti i doprinosa odnosno koga se upućuje na reviziju, koga ne. Dakle pretpostavka je kako kaže struka da će to ustvari biti na neki način samovolja intendanta odnosno ravnatelja. Tu u čl. 38. kasnije kaže da će to provoditi stručno tijelo, da će se definirati opći akti i kriteriji koji utvrđuje intendant ravnatelj na suglasnost kazališnog vijeća. Međutim, postoji svakako sumnja da taj članak pokazuje želju zakonodavca da čini ustupke jednom manjem dijelu umjetnika. Zašto to sve skupa govorim jer naravno da sam razgovarala puno sa ljudima na terenu i sad vam različiti kazališni umjetnici glumci kažu ovako, dakle godišnje izlazi iz akademija, po nekim podacima 40 do 60 mladih glumaca i sad oni kažu ovako, znači u javnim kazalištima rade određeni umjetnici glumci prvaci koji u principu paralelno rade i u privatnim angažmanima, predstavama, sapunicama pa onda ti mladi glumci negoduju jer ne mogu doći do svog radnog mjesta odlaze na radio, a s druge strane ovi već prekaljeni glumci odnosno kazališni umjetnici primaju ustvari plaću od poreznih obveznika, ali tamo ne obavljaju sve svoje poslove. Pa onda primjerice zovete ga za nekakvu predstavu, angažman u recimo nekakvom našem lokalnom centru za kulturu i onda iz tog javnog kazališta odnosno iz HNK-a kažu da prvak nije slobodan jer radi u sapunici, a porezni obveznici ga plaćaju. I sad je tumačenje onih koji se zalažu za to da ti umjetnici ustvari doprinose i rade nekakvu reklamu svom kazalištu, no kad pitate prosječnog Hrvata u kojem kazalištu radi taj određeni vrhunski glumac koji je u sapunici on zapravo pojma nema koga zapravo taj vrhunski glumac zapravo promovira. Tako da kažem, ono što ljudi na terenu kažu da je to sve skupa jako nejasno. I onda kad vam kažu u javnom savjetovanju prijedloge da bi obveza ravnatelja ili intendanta bila da radi što lakšeg prepoznavanja tog umjetničkog djelovanja ili doprinosa bude na neki način obveza ravnatelja da angažira svog umjetnika barem minimalno šest naslova u četri godine da bi se na taj način mogla procijeniti sposobnost umjetnika, ali i da se opravda plaća onoga koji radi na tom radnom mjestu. Isto tako vrijedi po njima po tom prijedlogu i za sve umjetnike koji su pod ugovorom na određeno jer u principu i taj ugovor na određeno definira onda jeste li vi dali dovoljan svoj doprinos ili niste. I sad je tumačenje zapravo zakonodavca da je intendant odnosno ravnatelj odgovoran za umjetnički program i njegovo provođenje i poslovanje kazališta, sve to stoji, ali opet ostaje pitanje da li je ta onda buduća revizija sposobnosti tog umjetničkog djelovanja i doprinosa objektivna i da li je definiranje tog pojma umjetničkog doprinosa ispravno. Dakle, neki mogu raditi, a ne rade ono za što su plaćeni u javnoj ustanovi, a onda zapravo kak evo ljudi kažu s terena fušare.

njega sam već iznio kad smo govorili o Zakonu o radu, a prvenstveno zbog toga što sam govorio o liječnicima i njihovim mogućnostima da rade kod drugog poslodavca, a nakon toga pitanje koliko su sposobni raditi kod prvog poslodavca. Isto tako je pitanje što se dešava sa bolovanjima kad čovjek oboli to što radi prekovremeno, što radi puno više nego što bi trebao raditi, što nema dnevni odmor, što nema tjedni odmor itd., Isto vam pitanje sad postavljam i ovdje, što će se desiti sa prvim poslodavcem? Tko će snositi troškove bolovanja nakon prekomjernog rada, nakon toga što glumci neće imati dnevni odmor, nakon toga što neće imati tjedni odmor, što će obolijevati, što će imati problema sa zdravljem,

ljudi s terena, a i povezujući ovaj svoje zapravo zanimanje, ja osobno ako se dotaknem ovo što ste govorili dijelom i oko moje struke, oko zdravstva nisam protiv dvojnog rada ako je on ispravno definirani, znači ako se u kod prvog poslodavca odrade vrlo javno, jasno, časno i transparentno sve obveze e onda ti možeš kod drugog poslodavca jedan dio određene stanice odraditi naravno u skladu s određenim brojem sati prema Zakon o radu itd. Sad ovo isto što, znači ako se vratimo na problematiku kazališnih i drugih umjetnika, znači opet ista stvar, dakle pitanje je kako će se procijeniti da li taj taj kazališni umjetnik u svojoj javnoj ustanovi u HNK obavlja sve svoje poslove, da li on zaista obavlja u 100%-nom iznosu pa onda još radi dodatno pa se iscrpljuje pa bolovanje itd., ili u ovo svom prvom kod prvog poslodavca odradi samo dio,

svakog umjetnika da nastupi pred punim kazalištem tako je moj san da jednom nastupim pred punom sabornicom, no moja želja još dugo neće i vjerojatno biti, biti ispunjena. Na trenutak me ova rasprava, a jedim tu evo stvarno od jutra i pratim pomno raspravu svih dionika koji su danas govorili podsjeća na sjajan tekst Ive Brešana, ekranizaciju Krste Papića Hamleta iz Mrduše Donje otprilike u dijelovima koji su bili ovdje kad nisu mogli postaviti Hamleta na onaj način na koji se treba postaviti onda su prišli onom drugom rješenju. Ovdje se cijela rasprava svela na jednu stvar, da li intendanta bira izvršna vlast ili predstavničko tijelo. To nije dobro. Ja mislim da izvršna vlast. Znači ja sam gradonačelnik ili župan imamo slučaj osječkog kazališta gdje je 50% vlasništvo županije, 50% grada Osijeka i ako je gradonačelnik odgovorna osoba za izvršenje proračuna onda mislim da nema potrebe da predstavničko tijelo bude to koje će imenovati nekoga. No, to ne bi trebao biti, biti dio prijepora ovog prvog čitanja Zakona o kazalištima, dapače ovaj zakon po prvi puta nakon 16 godina jasno definira neke, neke stvari kada je u pitanju kazalište. Sijaset je tih stvari koje su ovdje u zakonu određene i koje se trebaju provesti i ja čestitam naravno ministrici na tome što je evo nakon 2 godine korone došli, ministarstvo došlo s ovim prijedlogom u Hrvatski sabor i mislim da je dobro da raspravimo, ovo je prvo čitanje i možemo od 122 primjedbe čak nekih 45 ili 50 su već uvažene kao primjedbe i stavljene se u prvo čitanje i ne vidim stvarno razlog da se rasprava vodi o stvarima o kojima većina mislim da i ne zna što, što govori. Kreativna industrija u BDP-u EU nosi 4,4%, u Hrvatskoj je negdje oko 3,8% što će reći da smo i da pratimo tijekove. Što se tiče rasprava koje su ovdje vođene naravno vođene su na bazi pozicije i opozicije, a ne argumentirane rasprave. Po prvi puta se definiraju neke stvari koje dosada apsolutno nisu bile doticane u Zakonu o kazalištima gdje se definira status umjetnika koji imaju svoj vijek trajanja, gdje se stvari postavljaju ja bi rekao na svoje mjesto. I mislim da je to hrabar iskorak i ministarstva, ali i Vlade RH da ovo područje uredi na način na koji to zaslužuju, prije svega umjetnici. Ovaj zakon se donosi u korist umjetnika da svoj status ono sve što su ostvarili u svojim karijerama mogu kao benefit osjetiti kad više ne budu dramski, baletni ili bilo drugi koji prvaci bilo da je riječ o kazalištu, operi ili nečemu sasvim drugom. Prema tome, mislim da nismo dovoljno možda, ja iz svog kuta gledam pa nemojte mi zamjeriti to je moje možda i subjektivno mišljenje, nismo se fokusirali na one dijelove zakona koji uređuju našli smo 2 ili 3 točke koje su možda po nekom dijelu prijeporne i uglavnom se rasprava i većine i klubova i većine zastupnika vodila oko ta 2 ili 3, 2 članka koji se još uvijek na kraju krajeva da budemo iskreni do drugog čitanja mogu urediti i možda iz ovih rasprava koje su vođene ovdje u Hrvatskom saboru se mogu do drugog čitanja staviti i biti dio, dio zakona. a mislim da razumijem bio sam dio izvršne vlasti u Osječko-baranjskoj županiji gdje smo suvlasnici jedne od nacionalnih kuća to je Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, mislim da razumijem otprilike problematiku o kojoj se radi i mislim da ovo što je ministrica danas predložila kao okvirni zakon u prvom čitanju u svakom slučaju zaslužuje pažnju prije svega umjetnika kojima je ovaj zakon i trebao bi na kraju ići na, na ruku. Erik (Nezavisni)** Hvala. Moram replicirat zato što ste kolega rekli kao da se ovdje rasprava ne vodi o meritumu nego da imamo s jedne strane razgovore koje vodi pozicija, s druge strane opozicija. Ja još nisam raspravljao, vi prejudicirate moju raspravu …/Upadica: Dobro, ispričavam se./…

meni, ne slažem se s vama u vašoj raspravi kada ste pokušali reći da se danas zapravo samo raspravljalo o izvršnom ili predstavničkom tijelu koje će birat ravnatelje. Ja mislim da sam i ja osobno i kolege i kolegice iznijeli niz primjedbi vrlo konkretnih na vrlo konkretne članke i da smo zaista se pripremili i komunicirali i sastajali se i sa predstavnicima zaposlenika, umjetnika, svih dionika kazališta i zato se nadam da će ova rasprava, ministrica je rekla da poštuje ovaj visoki dom, pa ja se nadam da će čut i opoziciju, kao i vladajuće. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor Ja sam rekao da je to moj dojam, a budimo iskreni barem 50% rasprava je bilo u vezi toga izuzevši možda neke rasprave koje su govorile o nečem drugom i poznavajući ministricu Obuljen kao odličnu ministricu kulture koja je u ovih svojih 6.g. pokazala da razumije što je to hrvatska kultura, da je kroz niz zakona koje je donijela u ovaj sabora poslušala naravno i ono što, što je rekao neko drugi i mislim da će to biti i do drugog čitanja, ali u svakom slučaju mislim da je ovaj zakon nešto što je trebalo možda biti donešeno i prije, ali evo i nakon 16.g. nije kasno ako će ići na korist onima zbog kojih se zakon i donosi, a to su naši

(Centar)** Poštovane kolegice i kolege, evo da nastavim sa primjedbama po evo člancima ili po temama u ovom zakonu, zapravo prije nego nastavim s primjedbama iz dosadašnjih rasprava čuli smo kako evo kaže zakon komentiraju dakle u osvrtu na dosadašnje rasprave kaže zakon komentiraju ljudi koji imenovanje vide samo kao politički plijen i važno im je samo da je to njihov čovjek i pri tome taj komentar da čovjek koji je zapravo koristio kazalište kao politički plijen kojem je ravnatelj opere bio uvjet je li za sklapanje koalicije sa koalicijskim partnerom. Pa evo kolega dakle tko je dosadašnji ravnatelj opere u gradu Splitu ako ne jedan od vaših je li koalicijskih partnera, dakle Kerumov čovjek je bio ravnatelj opere, to je bio uvjet za sklapanje koalicije, dakle kad govori dakle od svih ljudi koji ovdje mogu govoriti o političkom plijenu vi ne možete govorit o političkim pljenovima, a Bože sačuvaj, eto, to je to. Dakle, govorite o nestabilnosti vlasti, osiguranje stabilnosti kuće, dakle ministarstvo, ministrica ili ministar je li su garant stabilnosti, tako ste govorili, a zapravo ste je li vi svoju stabilnost osigurali na način je li da ste trgovali mjestom ravnatelja opere, to je ono opće, opće poznato ako ne u Splitu i u cijeloj hrvatskoj javnosti. Da krenem dalje sa primjedbama na ovaj zakon po člancima, recimo u čl. 22. umjetničko djelovanje intendanta ili ravnatelja i zamjenika izvan kazališta dok im traje mandat propisuje se dakle kao i dosada da moraju za rad izvan kazališta u kojem su na čelu tražiti suglasnost kazališnog vijeća, međutim ne uređuje se njihovo umjetničko djelovanje unutar kazališta. Naime, svjedoci smo kako su se zbog toga stvarale i razvijale umjetničke biografije kako intendanata tako i njihovih pomoćnika i ostvarivali su tako značajnu nematerijalnu korist na način da su sami sebi dodjeljivali projekte u kojima su bili redatelji, dirigenti, glumci, dramaturzi itd., dakle čisti sukob interesa, nešto što se pokazalo kao problematično, dakle ovaj zakon to uopće ne regulira. Umjetničko djelovanje intendanata i zamjenika treba biti moguće uz suglasnost kazališnog vijeća u svom kazalištu ili izvan njega, umjetnički rad u vlastitom kazalištu treba zapravo dobro regulirati. Čl. 27. dakle propisuje način razrješenja intendanata odnosno propisuje cijeli niz odredbi kada se ne može razriješiti intendant, a pri tom se uopće ne piše o tome ili ne navodi se o tome dakle što ako intendant se ne drži programskog, financijskog i …/Govornik se ne razumije/…u kojem je dobio mandat, dakle može ga, to može biti razlog za razrješenje, međutim ne govori se o nikakvoj, nikakvoj odgovornosti intendanta. ako govorimo o kazališnom vijeću i ovlastima kazališnih vijeća one su ovim zakonom svedene kao što sam rekla i ranije isključivo na jednu birokratsku funkciju. Recimo redom, intendant imenuje poslovnog ravnatelja, ravnatelja za dramski, operni i baletni program sukladno statutu bez obveze predlaganja istih kazališnom vijeću, samim time kazališno vijeće više ne donosi takvu odluku na prijedlog intendanata. Razrješenjem intendanata automatizmom ne prestaje rad i njegovih pomoćnika nego tu odluku donosi vršitelj dužnosti intendanata odnosno novi intendant bez kazališnog vijeća, jako opasno, ali zbog gomilanja nepotrebnog kadra pogotovo ako se radi o javnim ustanovama u kojima je mali broj zaposlenika. Ovim prijedlogom zakona kazališno vijeće daje suglasnost isključivo intendantu ili ravnatelju da može umjetnički djelovati i obavljati umjetničke poslove izvan kazališta, evo kako sam i prije spomenula, ne uređuje se njegovo umjetničko djelovanje unutar kazališta, dakle takvo bi djelovanje unutar kazališta trebalo normirati. Kazališno vijeće više ne daje suglasnost ravnateljima drame, opere i baleta za umjetničko djelovanje izvan kazališta, a ne dobijanje dozvole prema postojećem zakonu smatra se teškom povredom radne obveze, dakle oni su sada slobodni u svom djelovanju, ne treba im čak ni suglasnost intendanata, to znači da slobodno mogu dogovarati gdje će i što raditi izvan matične kuće, te će se po tome oblikovati program i raspored izvedbi kao i izmjene programa…/Upadica Radin: Hvala lijepo/…matičnog kazališta u kojima su primarno zaposleni. Imat ćete repliku, ali prije imamo povredu poslovnika g. Krstulović Opara. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođa zastupnica koristi svoju raspravu kako bi unosila neprimjerene, neutemeljene, lažne i iskonstruirane alternativne činjenice, to je ono čime se oni inače bave u raspravu koja bi trebala govoriti o novome Zakonu o kazalištu. Dakle, potpuno neprimjereno, a ja ću nastaviti kasnije u svojoj raspravi pokušat pojasnit stvar. Riječ je o povredi čl. 238. (Nezavisni)** Meni je strašno neugodno, vi znate koliko ja vas cijenim, ali međutim ovo je replika, a ja cijelo vrijeme sam vam dao i znak dajte repliku, a ne povredu poslovnika. A ja vam moram dati opomenu, ali neugodno mi je jer ste mogli dat repliku. Mislim dobro, meni je žao. Dobro, ali još uvijek možete govoriti i dalje jer to je tek druga. Dobro. Gospodin Miletić ima repliku što me jako veseli da je replika. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a g. Radin i lijepo je da ste veseli i radosni, a kako i ne bi i bili kada cijeli život provedete u najvišem ovom tijelu hrvatskog doma Parlamenta

i kamo će nas dovesti taj prsten moći koji se daje u ruke samo jednog čovjeka i cijelu večer, dan danas, više ne znam uopće koliko je sati, slušamo kako je veća demokracija kad ovlast ima jedan čovjek nego je veća demokracija kad u mojoj Rijeci 32 ljudi odlučuje? Dakle, meni to nije logična premisa, pa vas molim ako je možete pojasniti. Hvala. **Radin, Furio Evo to je pitanje za one koji su predložili ovakav zakon i ove izmjene Radin: Stane, stane ne brinite, ne brinite, stane izvolite./… Dakle, kao što smo već i u svojim raspravama replikama, stankama do sada kazali ovaj zakon na ovaj način zapravo pokazuje se jednostavno ne poštovanje prema lokalnim vlastima. Ako je vraćanje ponovno one odredbe da ministar ministar zadužen za kulturu mora potvrditi razrješenje ili izbor novog intendanta, dakle ako je razlog ova događanja u Rijeci i u Splitu i u Rijeci i u Splitu nije bilo nezakonitog djelovanja, na zakonit način su predložene smjene intendanata, kazališno vijeće nije prihvatilo njihove programske i financijske izvještaje i to je razlog za …/Upadica Radin: Vrijeme, vrijeme, vrijeme./… razrješenje i u novom Nemate više replika. Gospodin Krstulović Opara sad ima svoju raspravu. Izvolite.

Dakle, osim što imamo predstavu pojedinih kolega i danas govore samo isključivo o jednoj stvari o kojemu imaju neko čudno mjerilo demokracije u kojemu se izabrani gradonačelnik nije dovoljno demokratičan u izboru pojedinog ravnatelja i govore isključivo i samo o jednoj temi, a to je izbor ravnatelja. Zanemaruju druge važne činjenice o koje bi htio ovdje govoriti. Ovaj zakon osim što vraća dostojanstvo kazališnoj umjetnosti i ljudima u kazalištu, onima koji svoj život daju na daskama i nama tumače probleme našeg života pri čemu nam nije potrebno raditi dramu oko kazališta i oko kazališnog zakona, ne bave se recimo malim kazalištima ili kazalištima koja nisu nacionalna, a ovaj zakon upravo njima pridaje veliku pozornost. Ja skrećem pozornost na čl. 28. i 29. koji govore o nužnosti koprodukcija, pretpostavljam da ćemo do drugog čitanja doći do razine gdje ćemo moć napraviti koprodukciju između nacionalnog kazališta i nekog manjeg kazališta, a ne samo između nacionalnih kojima ovo postaje i nužnost čime se obogaćuje i sami repertoar, ali i na članke koji slijede nakon toga 29., 30., 31. koja jasno govore na koji način se financiraju javne potrebe odnosno programske potrebe u pojedinim kazalištima. To je jedan novum koji sasvim sigurno dinamizira, ubrzava i daje mogućnost dodatnoj kreativnosti u manjim sredinama pri čemu ne mislimo da su ta kazališta manja ako dolaze iz manjih sredina ili nemaju atribut nacionalnog kazališta. Ovaj zakon jako lijepo afirmira upravo taj segment i ukazuje na živo tijelo kazališne umjetnosti koje izlazi izvan ovih šest centara koje imaju atribut nacionalnog kazališta. Gospođo ministrice to je jedan od elemenata koje bi volio da posebno naglasite u vašoj završnoj riječi jer smatram to uistinu kvalitetnim segmentom ovog našeg zakona. Isto tako o tome sam prije govorio, uvodi se nova u kojemu novoizabrani intendant nacionalnog kazališta potpisuje ugovor sa ministarstvom, a cijeli njegov mandatno razdoblje čime se omogućuje kvalitetno pripremanje višegodišnjih projekata koje će u koprodukciji po tom obogatiti kako rad tog kazališta tako i omogućiti da veći broj naših gledatelja širom Hrvatske vidi te dobro isfinancirane i isplanirane, u više godina stvarane projekte i programe koji će sasvim sigurno vratiti publiku u kazalište. To su recimo segmenti koji danas naši slušatelji koji nas slušaju cijeli dan nisu imali prigodu čuti niti vidjeti nego su konstantno slušali parole pojedinih ljudi kojima je eto nedemokratski da gradonačelnik koji je dobio mandat od svojih građana ima pravo birati na na prijedlog, naglašavam kazališnog vijeća, čelnika kazališne ustanove koji mu odnosi ako hoćete i veliki broj, veliki postotak njegovog proračuna za kojega je pred gradskim vijećem on sam odgovoran. To govorim iz vlastitog iskustva, bio sam gradonačelnik i brinuo sam o tome da kazalište funkcionira, bilo bi mi kudikamo lakše da smo imali ove alate koje ovaj zakon ovdje donosi i stoga itekako evo koristim prigodu završno kazati ove izmjene odnosno ovaj novi zakon je savršeno dobro pogodio bit i problematiku pri čemu kazalište i izbor ljudi koji će vodit to kazalište nikako ne smije postati ponavljam plijen pojedinih političkih marginalnih igrača u gradskome vijeću koji će trgovati i za njima nebitan ulog će dobiti nekakav asfalt na nekoj cesti, to je nedopustivo. Imao sam prigode slušati na gradskome vijeću rasprave o programu, o izvješću obavljenog programa, to su bila nekvalificirana, loša i potpuno promašena, promašene promašena, promašene rasprave, bez ikakvih argumenata se govorilo o potpuno krivim stvarima pri čemu se o umjetnosti nije govorilo, pri čemu upravo ova izmjena uvodi novu pri čemu će gradonačelnik koji je izabran morati odgovarati pred svojim biračima na slijedećim izborima kakvo je kazalište dao na upravljanje i kako je kazalište isfinancirao. Vi ste ovim izmjenama zakona predvidjeli mogućnost da kazalište živi slobodno, mirnije, staloženije i oslobođeno od politike. Hvala. **Radin,

vaše rasprave u kojem ste govorili o tome da ovaj zakon zapravo afirmira kazališnu umjetnost, da vraća dostojanstvo kazališnoj umjetnosti i da osobito afirmira mala kazališta. Ja ću vam dati jedan sjajan primjer iz moje sredine. Ja dolazim iz Virovitičko-podravske županije gdje imamo jedno sjajno, sjajno, divno malo kazalište, zove se Gradsko kazalište Virovitica, dugo sam bila članica kazališnog vijeća, poznajem problematiku tog kazališta, osnivači odnosno suosnivači su grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija, to je jedno malo kazalište sa sjajnim repertoarom, sa sjajnim predstavama i još sjajnijim glumcima. Ovim zakonom upravo za takva mala kazališta poput mog Virovitičkog gradskog kazališta otvaraju se nove mogućnosti, nove mogućnosti suradnje, nove mogućnosti širenja repertoara programa…/Upadica

imamo dobra kazališta i ona koja to trebaju postati, a s ovim zakonom ona koja to nisu još dospjela će sasvim sigurno uspjeti, pogotovo naglašujući ovu mogućnost koprodukcija u kojima mala, mala kazališta ili ona koja nisu najbolja rastu jer surađuju sa tzv. velikima. Isto tako se odnosi to i na javne kazališne družine, one su dovedene u sličnu razinu i imaju mogućnost čl. 31. i 32. vrlo jasno ovdje stoji biti financirane od strane njihovih osnivača za programe, ali i od tijela nadležnog za, koje je zainteresirano za taj, za za taj program, to je u st. 3. čl. 32. vrlo jasno rečeno u kojemu, u čemu kvalitetnom prijavom programa ministarstvo može isfinancirati i kazalište iz vaše sredine. **Radin,

U mojem mandatu ja sam imao prigode surađivati sa dva intendanta i sa dva ravnatelja Opere i svi su briljantno radili svoj posao, štoviše isti su dobivali i nagrade ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu, dakle vaše insinuacije su na tragu one otrovnosti i netransparentnosti koja provodi sadašnja splitska vlast i sazove sjednicu usred ljeta u 11 sati uvečer i na brzinu donese odluke o smjeni kako bi ista mogla biti uvrštena na sjednicu gradskog vijeća najnetransparentniji mogući način pri čemu su se izgubili svi kriteriji. Tako ste i sa svojom primjedbom sada izgubili sve kriterije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, g. Krstulović Gospodin Marin Miletić ima svoju raspravu. Poštovani potpredsjedniče HS g. Radin, poštovana gđo. Kristina Omrčen Zadro, poštovana gđo. ministrice sa suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Prvo, stvarno bi htio zahvalit se ministrici, ona vjerojatno to shvaća i kao svoj posao, to sam isto rekao i ministru Primorcu kad su cijeli dan bili uz zastupnike ovdje u HS ovaj evo to je nekako pošteno i korektno s vaše strane pa drago mi je da vidim da, da poštujete i nas tu bez obzira što god mislili o našim nastupima. Večer je, cijeli dan smo tu u raspravama, kolege neke od vas vidim vas od rana jutra od kad smo došli tu 9 sati dosada pa ću si dopustiti blagi sarkazam, mi u stvari ovdje imamo različito poimanje demokracije. Vladajući koriste zakonski okvir i sve legitimno i guraju ovim zakonom moć u ruke jednog pojedinca. Mi u Klubu MOST-a, ali i kako vidimo cijela praktički oporba koja je sudjelovala u ovoj raspravi misli da je moć dobro raspodijeliti, misli da je teže pokvariti ajmo reći cijelo gradsko vijeće nego jednog jedinog čovjeka. Predlažem da možda sve intendante možda imenuje Plenković. Predlažem da sve članove kazališnog vijeća imenuje Plenković. Predlažem da Plenković bude jedini čovjek koji u Hrvatskoj može ikome dati otkaz i riješili smo sve probleme. Ministrica bi prsten moći htjela imati samo za sebe, za gradonačelnika, a mi taj prsten htjeli maknuti podalje da bude na koncu pa gradske vijećnike biraju građani grada Rijeke. I ono što je važno čuli smo ovdje taj argument nekoliko puta, Riječani u mojoj Rijeci plaćaju, plaćaju kazalište pa onda neka imaju dakle i moć u suodlučivanju na razini grada. Dopustite mi biti plastičan. Ovo je ćepa bi vam rekli mi Riječani. Ćepa Riječanima kojima se oduzima pravo da sudjeluju u bilo kakvom načinu rada svog kazališta. Intendantu nije usvojeno izvješće o radu, to je zakonski razlog za smjenu, grubo je prekršio status kazališta, pravilnik o radu, radio je i zarađivao za vrijeme EPK-a bez dozvole kazališnog vijeća, izvan kazališta je radio, kontaminirao je međuljudske odnose, kazalište kao kolektiv postalo je potpuno nefunkcionalno, Blažević je direktno prekršio Zakon o radu time što je radio izvan kazališta bez dopuštenja kazališnog vijeća. Čuli smo ovdje neke argumente, kaže to je moguće umjetnički rad po Zakonu o kazalištima je i izvan kazališta moguć je li mjesnog, ali u Zakonu o kazalištima zaista stoji tako, ali u pravilniku o radu kazališta u Rijeci, temeljen je na Zakonu o radu kaže da se treba dobiti dozvola, dozvola, dopuštenje, a Blažević ju nije ni tražio nego je sam išao okolo pa malo zarađivao. Slušajte ovo Riječani, Renata Carola Gatica ravnateljica hrvatske drame, pustimo sad što žena ne zna hrvatski jezik, u redu možda netko može biti ravnatelj hrvatske drame bez da ne zna hrvatski jezik, u redu, nema diplomu ni, već prijepis ocjena kad je bila zaposlena. Dakle, Blažević je zaposlio ženu koja je stvorila uvjete da postane šefica visoke spreme je li nakon što je zaposlio. I mi smo to sve znali i zato je gradsko vijeće reagiralo i zato ćemo dobit dakle na ustavnom, na upravnom postupku dobit ćemo to, past će ova odluka jer je nezakonita i na to se upozoravalo. Dakle, odluka o razrješenju temeljila se na dva zakona i oba su jednako vrijedno i Zakon o ustanovama i Zakon o kazalištima. I meni sad nije jasno miješaju li se tu kruške i jabuke namjerno ili se miješaju slučajno. Ako se miješaju slučajno to nije dobro jer onda to pokazuje da neko tko, tko treba biti upućen u svaku poru kazališta u svaku, u svaku, u svako tkivo tamo on ustvari ne zna šta mu se u kući događa u njegovom dvorištu. A ako se namjerno znalo za nezakonite navodne radnje, za nedopuštena djela i prešlo se preko toga ne znam iz kojeg razloga se štiti Blaževića, ne znam iz kojeg razloga, mi ćemo to sudskim putem, građani grada Rijeke, gradski vijećnici, cijela oporba izboriti se i pokazati hrvatskoj javnosti istinu što se događa u riječkom kazalištu. Na koncu, ako je ministrica mislila da je nezakonito mogla je provesti nadzor zakonitosti na koje ima pravo i vratiti odluku gradskom vijeću na ponovno odlučivanje jer bi onda gradsko vijeće u roku od 15 dana moralo na koncu popraviti odluku je li o razrješenju po uputama nadležne ministrice. To se nije dogodilo. I da završim, mi nismo htjeli novu centralizaciju moći i htjeli smo da gradsko vijeće radi onaj svoj posao koji treba, a neko drugi želi da moć bude u rukama pojedinaca. ja ću vas zamoliti da mi nešto pomognete razjasniti ako se uspijemo malo iz Rijeke maknut. Dakle, HDZ predlaže da ovlasti gradskog vijeća pređu na gradonačelnike u 5 gradova u kojima se tu i tamo možda ponekad pojavio neki gradonačelnik iz HDZ-a. U Zagrebu ga nisu imali 20 godina, u Rijeci 30, u Splitu 2 puta u od u zadnjih 20 godina, u Varaždinu ga nisu imali tko zna od kada i jedino su u Osijeku sad dobili inače nisu ni, dakle zbog čega se događa u stvari ta vrsta prebacivanja ovlasti sa gradskih vijeća na gradonačelnike kad u osnovi gledajući stranačko oni rade protiv sebe. Ja bi volio da mi to objasnite kolega Miletiću jer ja to nisam uspio shvatiti iz sve ove rasprave dosad, pa čak ni iz rasprave kolege Opare …/Govornik Nisam pravnik./… i kao zastupnik, kao zastupnik u hrvatskom, malo smo umorni svi, ako vi kao zastupnik koji ima dugo, dugo iskustvo u Hrvatskom saboru niste shvatili onda mislim da vam ni moja argumentacija i pokušaj argumentacije teško će moći pomoći, ali ne bitno je nama tko je, barem meni jer ja mislim da većini, tko je na vlasti u kojem gradu, nego je bitno cijelo ovo što govorimo. Dakle, ako se podnese izvješće o radu, a to je zakonski temelj nečega da usvojiš i kažeš dobro radi čovjek posao idemo dalje ili čovjek je nešto falio nije napravio dobro i tu idu razlozi za smjenu. I mi ne želimo baš to da se politički pojedince čuva i da je to tutorstvo. I to je smisao gradskog vijeća, dakle u gradskom, uz gradskom vijeću sjede zastupnici gradski vijećnici svih političkih opcija koji su tamo izabrani i imaju legitimnost i zato smo htjeli da bude raspodjela te moći. Kad govorimo o tome, pitanje legaliteta i legitimiteta, legalitet i legitimitet imaju i gradonačelnici zato što su neposredno izabrani za razliku od premijera Plenkovića koji ima legalitet ali nema legitimitet zato što je samo izabran u Hrvatskom saboru. Evo to je, na to sam htio ukazati. Hvala vam kolega Fabijaniću na ovoj interpretaciji, uistinu mi je pomogla shvatiti logičnije te odnose i podsjetiti na koncu i mene. Ponovit ću još jednom, bit ću baš jasan, nitko gradonačelniku Rijeke konkretno Marku Filipoviću ne oduzima pravo na sve ono što ima pravo nego vi vidite ovdje konkretno da intendant npr. zapošljavao ljude bez uvjeta, da je zarađivao lovu okolo nije tražio dopuštenje kazališnog vijeća, dakle on nije radio sve po ps-u. I onda vi imate gradsko vijeće, pa nisu to MOstovci, pa to je tamo sjede ljudi Unija Kvarnera, Akcija mladih, ljevica, centar, nezavisni ljudi razumijete, tamo sjede i onda da apsurd bude veći lokalni HDZ u Rijeci isto digne ruku i glasa protiv, znači HDZ u Rijeci. Mislim kako bi vam rekao mislim ja vam samo HDZ u Rijeci za smjenu,

Tema razgovora je kazališta …/Upadica Radin: A onda izvolite, izvolite glumiti./… Da. A kako kaže ona stara, nije baš toliko stara, da puška koja bude na pozornici u prvom činu u trećem činu obično opali, tako i sa ovom odredbom o uskraćivanju suglasnosti od strane ministra ili ministrice. Dakle, o Zakonu o kazalištima i samo mehanizmima imenovanja intendanta u ovih pet kazališta bi se mogao napisati jedan dobar seminarski rad iz političkog sustava i lokalne samouprave. Dakle, imamo odnos predstavničkog tijela, izvršnog tijela lokalne samouprave, imamo odnos između državne vlasti i lokalne samouprave i na kraju krajeva imamo odnos unutar iste stranke kako je sad kolega Miletić rekao misleći na HDZ da je u Rijeci za smjenu intendanta, a na razini države je protiv smjene intendanta pa je tako Most u Rijeci s HDZ-om na razini države protiv HDZ-a, jedino smo mi mi cijelo vrijeme na istim pozicijama čini mi se. Dakle, 2012.g. bio je jedan sličan slučaj, a to je kada se uveo neposredan izbor gradonačelnika onda su svi ostali u čudu što bi se moglo opisati s onom sintagmom poznatoga mislioca iz 21. stoljeća slučajna država, a to je da niko nije znao kako se imenuju šefovi firmi, kako se i onda je ustavni sud nakon dugog vijećanja zaključio da to radi predstavničko tijelo jer je u ustavu negdje nešto napisano da građani pravo na lokalnu samoupravu ostvaruju putem izabranih vijećnika u predstavničkom tijelu. I onda smo želeći razriješiti taj prijepor i staviti stvari kako su logične u Zakonu o lokanoj samoupravi 2012.g. ubacili odredbu da predstavnike jedinice lokalne samouprave imenuje izvršno tijelo osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Time smo prvenstveno mislili na tvrtke, dakle činjenica je po mom mišljenju da upravljanjem tvrtkama u vlasništvu grada bi trebalo biti ovlast izvršne vlasti, međutim kulturne ustanove i općenito ono što se moglo smatrat društvenom djelatnošću barem u segmentu lokalne samouprave bi ipak više spadalo na predstavnička tijela nego na izvršna tijela. I ne bi ja podcjenjivao ni razinu rasprave u predstavničkom tijelu, osim toga i sva kazališta se zovu narodna, a tamo su narodni predstavnici pa onda oni narodnim jezikom mogu reći totalnu glupost, onda će ih neko zbog toga ponovo izabrat ko što je izabrala i u sabor, a neke možda i neće upravo zbog toga što su rekli totalnu glupost. Ja sebi nažalost taj luksuz ne mogu dopustiti iako ponekad vrlo bih rado. Prema tome, mislim da bi bilo dobro da se po onoj sintagmi koliko para toliko muzike ima jedna druga od Elvisa J. Kurtovića koji završava, nek ti piše pjesma, ali je nepristojan prvi dio pa neću onda ga citirati ovdje, bi trebalo ustvari napraviti jednu ravnotežu između prvenstveno predstavničkog tijela i izvršnog tijela i nakon toga državne vlasti. Ako već prihvatimo princip da se nešto zove nacionalna kuća i da doista u tom slučaju kako je to zakon i država propisala da onda iz nacionalne razine ima određene ovlasti, one bi trebale biti stupnjevane. Prema tome, u idealnom svijetu bi kazališno vijeće predložilo najboljeg kandidata, a onda bi i dogradonačelnik i gradsko vijeće tog kandidata izabralo i onda ministar se uopće ne bi morao zamarati jer su oni izabrali najboljeg kandidata. Ali nažalost u realnom svijetu to najčešće nije tako. Recimo, mi se uopće nismo danas spomenuli Narodnog kazališta u Osijeku zato šta u Osijeku je i gradonačelnik i vijeće i ministrica iz iste strane, oni će naravno izabrati najboljega po njihovim kriterijima to uopće nije problem. I ja ne znam jel mu istekao mandat, ali sigurno neće sigurno neće bit tu problema. Zbog toga ja smatram gospođo ministrice, gospodo iz ministarstva da bi ustvari kakogod se odlučite kojegod tijelo da imenuje ja nemam neku sad unaprijed određenu da bi nešto drugo bilo smak svijeta, ali bi bilo najčišće da ga imenuje gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika. Time bi onaj tko odgovara za proračun imao pravo predlaganja, gradsko vijeće bi u tom smislu odlučilo, a ako bi ministar imao potrebu intervencije bilo kroz vd-a, ako se grad i gradonačelnik i gradsko vijeće ne mogu dogovoriti bilo pravom veta u tom slučaju bi trebalo automatski i imat obvezu financiranja jednog dijela programa i u tom smislu sve bi bilo usklađeno i kako treba. Hvala. Gospodin Šimičević replika. onda ono može procijeniti koji je kandidat najbolji i predložiti ga gradonačelniku jer gradonačelnik odgovara za izvršenje proračuna, jel to puno veći opseg nego izabrati jednog ravnatelja regionalnog kazališta. Što, što kažete na to? da je, da je to uvijek pitanje samo raspodjele moći. Ne valja uvijek da je moć, kako se to kaže sva jaja u istoj košari, tako i ovdje, dakle gradonačelnik predlaže proračun, a vijeće mu ga može iskasapit sa amandmanima ako nema većinu u vijeću i onda više ni gradonačelnik ne zna šta je, šta je uopće predložio i šta se, šta se dogodilo. To se događa tamo gdje nisu, gdje dakle gradonačelnik nema čvrstu, čvrstu ali u sadašnjoj situaciji gradonačelnik je potpuno izvan priče. Dakle, gradsko vijeće bez gradonačelnika može napraviti nešto. Prema tome, sad imamo, sad idemo, sad idemo u drugu krajnost. Ja smatram da jedna ravnoteža u kojoj bi trebalo da se suglase gradonačelnik i gradsko vijeće, dakle 3 gradonačelnik i gradsko vijeće i ministar i ako je rezultat 2:1 neka to bude da se tako postavi sustav. Znači gradonačelnik i ministar protiv gradskog vijeća ok, ali gradonačelnik i gradsko vijeće ne treba onda treći arbitar. Narod će ih kazniti na izborima …/Upadica: Hvala lijepo. Slijedeću repliku ima kolega Andro Krstulović Opara. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavatelju. Bivši ministre uprave donosili ste Zakon o lokalnoj samoupravi, promijenili ste zakon i doveli do izravnog izbora gradonačelnika i bilo je fenomenalno ovo sada čuti kako zapravo popravljate taj tada nesavršeni zakon. I sad s ovim zakonom mi popravljamo situaciju u kulturnim ustanovama kazalištima jer je taj zakon posljedično doveo do ovakve pat pozicije u kojemu gradonačelnik koji odgovara za provođenje glavne politike u gradu i proračuna nije mogao birati najvažnijeg suradnika u kulturi. Ovaj vaš prijedlog je fenomenalna jedna, jedna akribija koja šteta što nije bila stavljena na papir onda kad se donosio Zakon o izboru gradonačelnika izravnim putem. I moram priznat ovo je bilo izvrsno, šta vi imate o tome kazat? **Bauk, Arsen (SDP)** Imam kazati da je neposredan izbor uveden na izborima 2009., da sam ja postao ministar 2012., '11. godine u 12. mjesecu i u tom smislu moj utjecaj na, na donošenje tog zakona je bio minimalan. Jesam davao neke primjedbe kao, kao oporbeni zastupnik ali osnovno, osnovno je bilo dakle da, da nakon svih žetona koji su u raznim vijećima prelazili, prelazili ovoga nakon legitimne pobjede, evo recimo kolegu Vidovića su u Sisku smijenili isto tako prelascima, prelascima ovoga vijećnika mi je bilo logično da bude neposredan izbor gradonačelnika, a onda sam ja 2012. godine malo popravio to šta je moj prethodnik napravio, a ovi koji su došli poslije mene nisu više potrebe popravljat ono što sam ja popravio jer je to bilo takorekoć savršeno bez ikakvog problema i nemam nikakvih, nemam nikakvih problema. Da li je osim toga 5 ih izmijenilo nakon mene, ali i dalje sam ja tu, a svi su oni bivši osim sadašnjeg. Hvala. **Vidović, Davorko Pojedinačnu raspravu sada ima kolega Erik Fabijanić. Izvolite. Kolega Fabijanić Erik. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, dakle imamo Zakon o kazalištima koji u biti ne mijenja puno stvari u onom dijelu koji je vezan za ono što je u zadnje vrijeme najviše u raspravi sporno, a to onaj dio koji je vezan za imenovanje intendanta oliti ga ravnatelja ili kako god ga hoćemo zvati. A moji su prethodnici pa u ime kluba kolega Bernardić je govorio o onom radno pravnom dijelu koji mislim da je ipak puno, puno bitniji i mnogi su ovaj kolege su o tome govorili i to je stvar koja se u svakom slučaju mora, mora ovaj, mora poboljšati do drugog čitanja. Međutim, u nekim stvarima kao što je rekao i kolega Bauk gradonačelnici danas su potpuno isključeni iz odlučivanja. Gradsko vijeće bira kazališno vijeće, kazališno vijeće prijedlog daje gradskom vijeću, a onda ministar daje odnosno ne daje suglasnost. Dakle, ja sam bio u gradskom vijeću u doba kada još nismo imali kazališno vijeće, ali smo i onda strepili od toga da li će, da li će u to doba ministar Biškupić ovaj prihvatiti naš prijedlog ili neće prihvatiti po pitanju suglasnosti. Dakle, počeo sam mandat kada je odlazio Darko Gašparović i digao sam ruku za Srećka Šestana koji je kazalište dobio u minusu i u istom minusu je otišao iz kazališta. To znači da je ono što bi se reklo u poslovanju bila pozitivna nula, ne ulazim u i poznajem dobro čovjeka i mislim da mi je jako krivo što, što se ovaj, što više nije intendant, ovaj o tom potom znači smjene itd. Prema tome, dosljedan sam nakon 30 godina onome što sam, za ono što sam digao ruku i prije 30 godina odnosno malo manje. Nakon toga smo razmišljali o pokojnom Šuteju koji je već onda bio teško bolestan, od Šnajdera, Slobodana Šnajdera nismo dobili suglasnost od ondašnjeg ministra, a na kraju sam završio mandat dižući ruku za meni izuzetno dragu osobu, a to je bila Mani, Mani Gotovac. Što hoću reći kad sam govorio o legalitetu i legitimitetu? Kolega Radin je neposredno izabran od strane Talijana, on predstavlja Talijane, ja sam sa stranačke liste prema tome ja ne mogu govoriti u ime Talijana iako smo mi ovdje svi u saboru imamo ista prava po Poslovniku. S tog stanovišta on ima jedan legitimitet kojeg ja nemam i ista, prema tome to vrijedi i za gradonačelnike. Dakle, kazalište je ustanova za koju osnivač solidarno i neograničeno odgovara u poslovanju. Da li i gradsko vijeće solidarno i neograničeno odgovara za poslovanje? Ne, za njega odgovara osnivač koji je odgovorna osoba u pravnoj osobi, gradonačelnik koji je potpuno isključen sada iz igre, ne. Kad mi govorimo o demokratizaciji sa imenovanjem gradskog vijeća šta ne bi dali Riječanima na referendum da oni glasuju oće li dat 80 milijuna kuna za kazalište ili će gradonačelnik počastit pizzom i pivom svaku riječku obitelj, dajmo to na referendum, ako ćemo baš širit demokraciju ajmo onda širit ju do kraja. Ja nemam ništa protiv, ali smatram da ne može se osoba koja je odgovorna za poslovanje posredno ili neposredno ovaj kazališta kojemu je osnivač biti isključena kao što je sad. Prema tome, gradonačelnik mora utjecati na izbor intendanta intendanta kazališta, mora, mora, neovisno jel bio jedne boje stranački obojen ili druge. Druga je stvar i tu se slažem, i tu se slažem, zašto suglasnost ministarstva pogotovo ako ne daješ novce, pogotovo kad se napumpava kolko se daje HNK u Rijeci zato što se onda ubacuju i novci koji se eventualno daju za talijansku dramu jer kad bi bilo bez talijanske drame onda ti novci su nešto manji, ti novci su nešto manji. Ja sam, kad sam bio gradski vijećnik govorio sam neka se ovo kazalište zove Riječko narodno kazalište jer smo u to doba imali 48 milijuna kuna, od države smo dobivali 2 milijuna kuna, znači 2, ne znam kolko je sad puno više, dao Bog da je više, al je sramota ono što se zbiva, sramota je. Ako smo narodno kazalište, Hrvatsko narodno kazalište onda na isti način u istom postotku bi se trebalo i Split i Osijek i Varaždin i ko već što su narodna nacionalna kazališta financirati ili sve djelatnike nacionalnih kazališta kao djelatnici Ministarstva kulture. **Vidović,

no ono što ste vi ispričali mislim da se sažeto može prikazati kao razlog zašto Hrvatska 30.g. stagnira, pa zato što je sve politika. Ne postoji niti jedan razlog zašto bi gradonačelnik trebao birati ravnatelja, niti jedan jedini. Vi kažete da je opravdanje to što će na taj način trošiti odnosno kontrolirati utrošak sredstava, taj se cilj može postići na tisuću drugih puno boljih načina. Kulturu treba depolitizirati, sport treba depolitizirati, manje-više sve treba depolitizirati i pustiti da glavnu riječ vodi struka, a politika može definirati kriterije i politika može uvesti ono što nigdje još ne postoji u punoj mjeri, a to je transparentnost i kontrola utroška financijskih sredstava. Jedino s čime se mogu u vašem izlaganju složiti je to da se dijeli po političkom ključu

ako moj intendant pod navodnicima moj mi nije po volji prepolovit ću u rebalansu odnosno u proračunu dotacije za kazalište, neće proć proračun, odlično, ko ide na bubanj, gradsko vijeće. Zato vam govorim da mora postojat odgovornost izvršne vlasti i mora imati više odgovornosti od onoga što je sad ima, evo zahvaljujem. Evo završili smo s pojedinačnim raspravama. Sada idemo u ime klubova završno, kolegica Urša Raukar Gamulin u ime zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Zahvaljujem. Nastavljam, drago mi je da je kolega Hajduković vrlo detaljno obrazložio vrlo važnu potrebu uvođenja dodatnih prijelaznih odredaba koje će omogućiti postupni prijelaz na novi sustav umirovljenja članova baleta i ansambla Lado. To je sasvim sigurno neophodno ako se ne želi stvoriti nove socijalne slučajeve i ako se želi osigurati normalno i neometano izvođenje programa. Kolega Hajduković je dao detaljno sve, sve argumente, pa da sad ne ponavljam i svi ćemo se sigurno složiti da, da treba imati razumijevanja za umjetnike koji će ovim zakonom biti umirovljeni doslovce preko noći, a s druge strane naša Škola za klasični balet nije u mogućnosti u tako kratkom vremenskom razdoblju nadomjestiti tako velik broj upražnjenih mjesta u baletnim ansamblima i zato se otvaraju vrata angažiranju još većeg broja stranih umjetnika što može ugroziti sliku naših ansambala i tradiciju dugu višu od 150.g., dakle naravno baletni ansambli su svugdje internacionalni, o tome nema dvojbe, ali ipak čvrstu jezgru čine domaći umjetnici koji daju važnu ja bi rekla presudnu specifičnost i zato se ponovno snažno zalažemo da se do drugog čitanja svakako dodatno otvori dijalog sa baletnim umjetnicima i članovima ansambla Lado, naročito zato što je ovaj prijedlog zakona bitno poboljšan za tu struku, pa je preostalo još eto da se dogovore Konačno jedna stvar, nije mi jasno zašto u čl. 70. stoji da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje vrijediti Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima, da li to znači da će se izrađivat novi pravilnik ili nešto drugo i ovaj prijedlog prijedlog zakona razlikuje kazališne umjetnike i kazališne radnike, pa je očito takav pravilnik neophodan. Nadamo se da će se i to razjasniti, pa i da će se pravilnik nadopuniti npr. producentima, a trebalo bi svakako promisliti i o inspicijentima jer mi vrlo dobro znamo koliko su nam važni i koliko su odgovorni i zaslužni za umjetnički nivo izvedbi naših predstava. Zaključno evo smatram da je do drugog čitanja neizostavno potrebno obaviti dodatne razgovore s umjetničkim udrugama i sindikatom, uzeti i više u obzir sve primjedbe u javnom savjetovanju kako bi prijedlog zakona doista omogućio omogućio bolje upravljanje i poslovanje kazališta i omogućio bolje uvjete zaposlenicima kako umjetnicima tako i drugima. U suprotnom novi zakon postat će opasan alat u samovolji za samovolju intendanata ili ravnatelja što će zasigurno generirati velike probleme koji mogu ozbiljno ugroziti funkcioniranje kazališta. I ponovit ću po ne znam koji put, zakon mora jednako štititi kako ravnatelje tako i umjetnike i zaposlenike. Ja dolazim iz kazališta u kojem djeluje i po ocjenama i kritike i publike i međunarodne publike i stranih redatelja koji su s nama radili dakle jednom od ponajboljih ansambala ne samo u Hrvatskoj i šire i mi doista radimo maksimalno profesionalno i zanimljivo je da nas ravnatelji vole kada donosimo nagrade i dobre kritike, ali nikako ne vole kad tražimo neke bolje uvjete rada, kad iznosimo probleme, kad dajemo prijedloge i vjerujte vrlo dobro znam kako se ravnatelji odnose prema onima koji dignu svoj glas u želji da se rad bolje organizira ili da se isprave određene nepravde. I zato i dalje mislim da ovaj zakon tj. ovaj prijedlog daje prevelike ovlasti intendantima i ravnateljima koje mogu biti lako zlouporabljene o tome se radi. I ponovno molim i tražim da se otvori novi krug dijaloga sa svim zainteresiranim strukovnim udrugama, sindikatima, pojedincima kako bi se doista napravila potrebna poboljšanja. I završit ću sa Shakespeare Hamletom, „Nastojte da se s glumcima lijepo postupa jer oni su sažetak i kratka kronika vremena. Bolje bi vam bilo da poslije smrti dobijete loš grobni natpis nego da oni o vama loše govore dok živite.“. I zato ukratko nadamo se boljem i pravednijem prijedlogu u drugom čitanju i nadam se uvažena ministrice da ćete uvažiti i prijedloge opozicije kako i vladajućih. Zahvaljujem. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala i vama. Sljedeća u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Bedeković. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvažena ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo cijelo popodne dosta već sati raspravljamo o novom Zakonu o kazalištima. Samo ću podsjetiti, to smo već naglasili, ali svejedno ću podsjetiti, postojeći zakon je 2006.g. i zaista nakon 16 godina važno je dobiti novi Zakon o kazalištima i naprosto prilagoditi kazališnu umjetnost vremenu u kojemu živimo i svakako osuvremeniti kazališnu djelatnost, osnažiti kvalitetu, osnažiti kontinuitet, osnažiti afirmaciju kazališne djelatnosti, vratiti dostojanstvo kazališnim umjetnicima, voditi računa o malim kazalištima o tome sam nešto govorila u replici kolegi Krstuloviću Opari. Jako je bitno štititi kazališne i sve umjetničke institucije od politiziranja. Ja smatram i kolegice i kolege u klubu zastupnika HDZ-a dijete to mišljenje da kultura mora biti neovisna od političkih utjecaja zato što na taj način jedino se može omogućiti slobodno stvaralaštvo. A stvaralaštvo da bi bilo zaista pravo stvaralaštvo mora biti slobodno, mora biti lišeno bilo kakvog politiziranja da bi na kraju postigli izvrsnost o kojoj zapravo bismo svi trebali težiti, a i danas smo u nekoliko navrata spominjali potrebu njegovanja izvrsnosti upravo u evo kazališnoj djelatnosti čije područje regulira ovaj zakon. I stoga će Klub zastupnika HDZ-a podržati Zakon o kazalištima u prvom čitanju svakako, ovo je tek prvo čitanja do drugog čitanja još se otvara prostor za poboljšanja, otvara se prostor za dijalog i ja sam uvjerena da će gospođa ministrica i njezini suradnici neke od sugestija do drugog čitanja dobro izanalizirati, a neke od njih prihvatiti. Samo nekoliko evo nekakav kratki rezime koliko mi preostalo vrijeme dozvoljava. Osim dakle što se definira kazališna djelatnost i uređuje osnivanje i organizacija kazališta ono što je po meni bitno, bitno naglasiti da se ovim zakonom propisuju zadaće i ovlasti intendanata odnosno ravnatelja, pri čemu se jasno radi o odredbama zakona distinkcija između intendanta odnosno ravnatelja kao osobe koja upravlja kazalištem i kazališnog vijeća vijeća kao tijela koje nadzire rad intendanta odnosno ravnatelja. Jednako tako uređuje se i imenovanje ali i razrješenje intendanta HNK, intendanata intendanata ostalih nacionalnih kazališta i svakako tako imenovanje i razrješenje ravnatelja javnih kazališta i javnih kazališnih družina čiji su osnivači županije i Grad Zagreb i gradovi i općine odnosno jedinice lokalne samouprave. Ono što je bitno propisuju se zadaće i ovlasti kazališnog vijeća, propisuje se podnošenje kako tromjesečnog izvješća intendanta odnosno poslovnog ravnatelja odnosno ravnatelja, jednako tako podnošenje godišnjeg izvješća javnog kazališta i javne kazališne družine kada je riječ o ostvarivanju programskog odnosno financijskog poslovanja. Ono što je važno naglasiti propisuju se odredbama zakona situacije u kojima izvršno tijelo osnivača može razriješiti intendanta odnosno ravnatelja javnog kazališta odnosno javne kazališne družine. Ono što je po meni važno istaknuti uređuje se revizija umjetničkog djelovanja i doprinosa kazališnih umjetnika kako bi se upravo ostvarilo jesu li sposobni umjetnički djelovati i doprinositi provedbi predviđenog repertoarnog repertoarnog plana i ono što sam već u nekoliko navrata spominjala uređuje se, uvode institut prekvalifikacije dakle kod onih umjetnika baletnih i plesnih umjetnika omogućuje im se stjecanje druge profesije, omogućuje im se stjecanje daljnjeg školovanja i naravno ono što je iznimna vrijednost uređuje se status Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado kao ansambla koji daje iznimnu vrijednost hrvatskoj kulturno politici. Dakle, još jednom Klub HDZ-a podržat će Prijedlog Zakona o kazalištima u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. **Vidović, Kluba zastupnika MOST-a kolega Marin Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani, dakle mi u Klubu MOST-a htjeli smo stvarno staviti fokus na nekoliko stvari. Nije pošteno, pravično, nije dobro da ovlast bude u rukama samo jednog čovjeka i zato smo mi govorili o tome u gradskom vijeću, ministrici je pisala i Maša Mazgan nezavisna vijećnica koja se puno trudila baš po ovoj temi ne samo moji kolege MOST-ovci iz Rijeke Petra Mandić, cijela ekipa ta, Saša Milaković, Sabina Marov, dakle Marijan Šegota, ne samo oni, nego i kolege iz vladajuće stranke HDZ-a su glasali protiv intendanta Blaževića. Dakle, jer su vidjeli da nije čovjek radio svoj posao po zakonu, po slovu zakona i zato smo mi rekli ovdje imate situaciju gdje ta moć, gdje taj prsten moći stoji na prstenu jednog čovjeka, gradonačelnika. I tu je, tu je veća moć manipulacije, veća mogućnost manipulacije nego da gradsko vijeće čija je to i zadaća, čija je zadaća jer se tamo polažu izvješća i da kaže dakle prijatelju to nisi radio kako treba. I evo nadam se da će bar dio toga se uvažiti. U Članku 27., citiram izvršno tijelo osnivača ne može razriješiti intendanta ravnatelja prije isteka mandata ako su javno kazalište, javna kazališna družina financijski i programski poslovali itd., itd. I sad čuli smo ovdje kolega Raspudić je govorio u raspravi prije je li to lex Blažević, znamo da su to pisali intendanti ne znamo još točno sve detalje možda će nam ministrica hrvatskoj javnosti to dati, ali to nije u redu. Imamo u Članku 17. isto je kolega Raspudić ukazao na to kaže izvršno tijelo osnivača ne može razriješiti intendanta odnosno ravnatelja zbog neprihvaćanja godišnje programskog i financijskog izvješća ako je na ostvarenje godišnjeg financijskog i programskog plana utjecala viša sila. Koja viša sila brate? Pa valjda sam ja tu taj koji, oprostite mi na sarkazmu večernjem odnosno ironiji, neću biti sarkastičan, ironija je dovoljna, bi mogao govoriti o višim silama. Dakle, ispadne mi kao da je ne znam stolica od pape, nek mi niko ne zamjeri je sigurna i sad će biti stolica od intendanta, evo da je to to, to ne može nitko ništa smijeniti, ne može niko da, nije mi to jasno, ali evo tu su kolege možda će, možda mi pojasni. I isto tako, na niz primjedbi kako ni intendant ni ravnatelj javnog kazališta za vrijeme trajanja mandata ne bi smjeli djelovati izvan kazališta. Čuli smo ovdje odgovor radi se o praksi koja postoji u drugim europskim kazalištima i mi smo nekoliko puta tražili vrlo jasno i direktno umjereno, blago, mirno, staloženo da nam se kaže u kojim to europskim zemljama i da nam se nabroji taksativno, evo Marine, evo MOST-ovci primjer vam je taj, taj, taj, taj i taj i onda bi mi rekli dobro imate pravo, oprostite ako samo pogriješili, nije mi nikada problem reći ako nešto pogriješim, dapače ispričat ću se javno, ali recite nam precizno u kojim europskim zemljama je to riječ. Mi nismo dobili odgovor na to. čuli smo ovdje i dosta pohvala, ono što definitivno treba pohvaliti konačno je riješen status baletnih umjetnika. Znamo zakon od kada smo rekli 2006., više ne znam koja, jel tako se čeka, dakle dobro je, dobro je da se razmišlja, dobro je da se razmišlja, dobro je da se razmišlja o kulturi za koju Hrvatska ulaže koliko, 1% BDP-a. Malo? Malo, s obzirom da osim sporta i kulture to su po meni osobno to je moj stav najjače dimenzije u koje mi proničemo svijest i važnost hrvatskog naroda u cijelom svijetu. Slaže se kolega Radin, znanost i sad imate sport i kulturu, a mi smo i po ulaganjima u sport za začelju u EU, a po ulaganjem u kulturu naši susjedi oprostite mi na domaćem izričaju, naši susjedi Slovenci duplo više od nas ulažu u kulturu. Pa evo neka to bude poticaj vladajućima i ljudima na koncu koji vode našu državu, a to su izabrani i tu nam je ministrica da vide što god mogu više da učine i da podignemo kvalitetu kulture na razini cijele naše države u svim segmentima, a definitivno onda su to i naša kazališta. I možda bi bilo dobro s obzirom da je sad proračun od inflacije, da je krcat, možda bi bilo dobro stvarno bar na 2-3 godine uzet kazališta i u Rijeci jer evo riječko kazalište i sva ostala naša na proračun države pa da pomognemo umjetnosti i kulturi još snažnije. Hvala. Hvala vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Sabina Glasovac. **Glasovac, Sabina Mi u Klubu SDP-a smatramo da između ovog prvog i drugog čitanja možemo napraviti određene iskorake. Smatramo da status nacionalnih kazališta bi trebao pratiti i financijski status, a ne da kazališni umjetnici imaju plaće i radne uvjete kao da su socijalni slučajevi ili da kao u slučaju HNK-a Zagreb gdje je država većinski odnosno suglasnik u principu vlada na neki način upravlja kazalištem uz Grad Zagreb kao manjinskog suosnivača da se nerijetko događa da je Zagreb morao plaćati više od onoga koji ima više udjela, a to je vlada da ne bi došlo do zastoja. Drugo, smatramo da ako država želi zadržati utjecaj u suodlučivanju i, suodlučivanju o imenovanju i razrješenju intendanata onda sufinanciranje države, tih kazališta mora biti najmanje 50%. Treće, smatramo da odluku o izboru i razrješenju intendanta kada govorimo o lokalnoj razini treba ostaviti u prostoru gdje se može voditi dijalog i rasprava odnosno jednostrane odluke pojedinaca. Treće, smatramo nužnim da se između prvog i drugog čitanja ovaj Zakon o kazalištima uskladi sa Zakonom o radu, prije svega mislimo na kriterije u izboru članova kazališnog vijeća kada govorimo iz redova radnika kako se nijedan radnik ne bi doveo u situaciju da mu se ovim zakonom uskrati pasivno biračko pravo jer ne zadovoljava određene uvjete koji su propisani ovim zakonom, a stavljaju to u koliziju sa Zakonom o radu i pasivnim biračkim pravom. Četvrto, jednako tako smatramo da bi se trebalo i kad govorimo o ugovorima na određeno vrijeme ovaj zakon uskladiti sa Zakonom o radu tako da maksimalno vrijeme sklapanja ugovora o radu ne bude ovdje 4.g. ako je u Zakonu o radu 3.g. i da se ograniči maksimalni broj ugovora koji se mogu sklopiti u tom periodu, što će po svemu sudeći u novom zakonu biti 3, a ne kao ovdje što je bilo da se u 4.g. može praktički sklapati svaki mjesec novi ugovor. Također smatramo da bi se trebalo voditi računa o tome da se otklone svi mogući prostori za zlouporabu prikrivenog rada kroz ugovore o djelu koji zapravo predstavljaju klasičan radni odnos. Sedmo, jednako tako smatramo da ugovori o pozivu ne bi smjeli stvarati stvarati prostor za zlouporabu i izbjegavanje raspisivanja javnih natječaja, da to se treba omogućiti u slučaju kada se radi o nekim eminentnim međunarodnim umjetnicima od kojih ne možemo očekivati da se prijave na javne natječaje, ali da bi ta iznimka trebala zaista vrijediti samo u specifičnim slučajevima, a nikako kao nekakav paraleli sustav izbjegavanja, izbjegavanja raspisivanja natječaja. jednako tako podržavamo već ovdje to što sam i pitala u replici na samom početku da se uvjeti za umirovljenje odnosno umirovljenje po sili zakona da se ide na jedan pristup prilagodbe kako bi se olakšalo baletnim umjetnicima i članovima ansambla Lado da naprosto se ne napravi taj jedan rez koji će ih dovesti u vrlo nepovoljan životni socioekonomski i i profesionalni položaj. I zadnje, ali ne manje važno, smatramo da je potrebno precizno zakonsko definiranje dvaju instrumenata koja su svojevrsna novina u ovome zakonu, a to je provjera sposobnosti umjetničkog djelovanja i doprinosa na način da u zakonu mora jasno stajati sastav, način, broj i kriteriji, ne da se to pušta svakom intendantu i svakom kazalištu na lokalnoj razini na volju i jednako tako kod instituta prekvalifikacije smatramo da je potrebno detaljno urediti vrstu prekvalifikacije i njeno trajanje vezivati u trajanje programa prekvalifikacije ovisno o njenoj vrsti, razmotriti plaćanje troškova prekvalifikacije koje bi trebalo snositi poslodavac, a za vrijeme te prekvalifikacije umjetniku omogućiti isplatu plaće koja mu je potrebna za podmiru životnih potreba. To bi bio nekakav sukus svega onoga što smatramo da se može i da bi se trebalo

Zahvaljujem. Evo za kraj da ponovim najveće primjedbe je li na ovaj, na ovaj zakon, a to je da, odnosno intendanta i ravnatelja javnih kazališta odsada imenuje izvršno tijelo umjesto predstavničkog kao dosada, isto tako i članove kazališnog vijeća, isto tako ova potvrda ministra zaduženog ili ministrice zaduženog za kulturu, potvrda intendanta, njegovog imenovanja i razrješenja nikako ne bi smjela biti dio ovog zakona. Godišnja izvješća o radu i poslovanju kazališta bi trebala doći dakle ne da postoji opcija već da moraju doći pred gradsko vijeće, dakle a ne nadležnom upravnom odjelu za kulturu osnivača kako je sada u zakonu. Procjena ovaj termin odnosno institucija procjene umjetničkog doprinosa dakle da u kazalištu postoji osoba ili osobe koje će procijeniti dakle tko je u stanju proizvoditi umjetnost. Evo ako citiram i sudionike nedavnog okruglog stola, to bi isto tako značilo da postoji ijedan aršin što to umjetnost jest. Imali smo u recentnoj povijesti i da ne spominjemo kroz stoljeća, slučajeve u kojima su umjetnička djela koja danas slavimo kao najveće sinove i kćeri našeg naroda bili proglašavani šundom i zabranjivani, ideja da intendant i nekoliko njegovih odabranika jer on bira tu famoznu komisiju mogu procjenjivati je li neko sposoban proizvoditi umjetnost je zapravo eufemizam za cenzuru i opravdanje za osobne osvete. Dakle taj institut dakle ne slažemo se s onim kako je ovdje uveden i definiran. Isto tako umjetničko djelovanje intendanta i ravnatelja i zamjenika unutar kazališta je li treba isto dodatno definirati i dobro regulirat je li da to zaista ne bude kao što je bilo slučajeva da to bude prilika za bildanje je li svog životopisa. Isto tako kod, kod, kazališno vijeće koje je ovim zakonom zapravo svedeno isključivo na birokratsku funkciju dakle kazališna vijeća koja djeluju u nacionalnim kazalištima kojima je osnivač jedinica lokalne i regionalne samouprave razvlašćena s ovim zakonom, izgubila su svaku svrsishodnost postojanja, a intendant je, evo, kao što sam rekla i dosad, dobili su jednu autokratsku vlast u donošenju odluka u svim aspektima upravljanja kazalištem bez bojazni da će biti smijenjeni. Time se dovodi u pitanje način provođenja programske financijske i kadrovske politike poslovanja intendanata, jer nedostaje kontinuirani kontrolni korektiv u kazalištu koji predloženi Zakon ne predviđa. Uvodi se jedan centralistički model upravljanja nacionalnim kazalištima te se onemogućava samostalnost predstavničkih i izvršnih tijela u donošenju i provođenju kulturne politike prema demokratskim načelima. Dakle o tome smo ranije govorili, evo ovdje, na kraju sumirano, ako tih promjena ne bude u drugom čitanju, evo, predložit ćemo i niz amandmana da bi ove stvari ispravili. Evo, zahvaljujem. Hvala. Hvala i vama. Ovime smo iscrpili sve rasprave i sada će nam se konačno obratiti i u ime predlagatelja ministrica, gđa. Nina Obuljen Koržinek, izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče, zahvaljujem svim zastupnicama i zastupnicama na raspravi, na prijedlozima, na komentarima, kako onim pozitivnim, tako onim kritičkim. Mi ćemo naravno sve to razmotriti i sve konkretne prijedloge koji su izneseni danas uzeti u obzir. Ja bih samo zaključno komentirala neke od tema koja je zapravo otvorio veliki broj zastupnika i zastupnica i pokušala još jednom neke od tih tema obrazložiti. Kao prvo, pitanje propisivanja uvjeta za intendante i ravnatelje, kao što sam rekla velika je razlika između složenih nacionalnih kazališta koja ima više ansambala i nekih manjih kazališta koji možda imaju četvero, petero glumaca i stoga smatramo da Zakon o ustanovama, da je dovoljno elemenata koji se odnosi na sve ustanove odnosno one segmente upravljanja ustanovama u kulturi za izbor intendanata. Bilo je dosta riječi oko, s tim u svezi se uspoređivalo sa knjižnicama, arhivima i muzejima, međutim, to su u jednom dijelu čak i regulirane profesije i vrlo standardizirani načini upravljanja pa mislim da nije ispravno uspoređivati i povezivati. Bilo je dosta riječi oko načina financiranja. Tu bih možda čak i skočila ovdje na kraj gdje je bilo nekoliko komentara oko toga koliko Hrvatska izdvaja za kulturu pa uspoređivanje s drugim državama, a ranije u raspravi nekih drugih zastupnika poziva poziva na decentralizaciju. Upravo zato što je Hrvatska odlučila u 90-im godinama masovno decentralizirati upravljanje ustanovama u kulturi, zato je udio unutar državnog proračuna kulture neusporediv sa nekim drugim državama gdje Ministarstvo kulture izravno upravlja ustanovama, takva je situacija, recimo u Sloveniji, sve najveće ustanove, od filharmonije, nacionalnih kazališta, svih i dalje su pod upravljanjem ministarstva kulture, izravno u proračunu ministarstva kulture, dočim u Hrvatskoj u 90-im godinama odlučeno i tada su većinski i muzeji i kazališta i veliki orkestri, sve je to decentralizirano na razinu gradova. Tako da, treba znati kad se to uspoređuje da su zapravo mnoge stvari neusporedive. Ovdje je bilo komentara da smo precizno definirali nacionalna kazališta, a da djeluju i druga kazališta pa da bi i to trebalo definirati, međutim, čini nam se da je ovo sasvim dovoljno, ne znam u kojem smislu bi trebalo dodatno to definirati, nije nitko ni u javnoj raspravi tako nešto predlagao. Bilo je pitanja oko procesa izrada, konzultacije, donošenja strategije, ja moram sa žaljenjem utvrditi, mi smo donijeli i analizu znači veliki broj stručnjaka je radio na analizi kulturnog sektora, donijeli smo analizu medijskih smjernica, nije bilo nikakvih reakcija na to, zato smatram da ovo pitanje je li prije strategija ili je donošenje zakona ne stoji, jednostavno, mi smo sva ove teme koje donosimo u HS i sve zakone predvidjeli u planu rada Vlada, dakle to je dio Vladinog programa, ja bih svakako voljela da ovi dokumenti koje smo objavili i koji su javno dostupni poluče više interesa, to bi sigurno bilo dobro za našu kulturnu i za medijsku javnost. Iz nekog razloga ovaj Zakon se smatra centralizacijom od strane dijela saborskih zastupnika ili zastupnica, ja zaista to ne smatram i nisam čula argumente po kojima bismo mi bilo što što smo predložili u ovom Zakonu poduzeli na način da pokrenemo neku novu centralizaciju. Bilo je pitanje od nekoliko zastupnika oko stručne spreme članova i članica kazališnih vijeća, dakle to je nešto što kontinuirano se zalažemo kroz sve zakone koje smo ovdje predlagali, smatramo da ako postavljamo visoko ljestvicu za one koji dobivaju mandat upravljati, da onda legitimno da i one koji ih nadziru se traži isto tako određene kompetencije. Bilo je govora o okruglom stolu, zapravo je organiziran samo jedan okrugli stol i to u organizaciji jedne političke stranke, tako da, mi smo otvorili vrlo široku javnu raspravu, kao što sam rekla, puno smo se konzultirali sa strukovnim udrugama i sa sindikatima i vraćali više puta zakon ponovo u pripremu i većinski su se oni složili. Kakva bi to dodatna bilo bilo otvaranje javne rasprave, meni to nije jasno, stalno se govori da nema dovoljno javne rasprave, dakle Zakon je bio na javnoj raspravi, svatko tko je tražio sastanak, bilo koja udruga koja je tražila sastanak imala je u Ministarstvu i više od jednog sastanka i zaista u tome smo vrlo otvoreni. Puno je bilo komentara na uvođenje instituta doprinosa, umjetničkog doprinosa, o tome smo puno razgovarali i sa strukovnim udrugama i sa sindikatima, upravo zato u uvodnom dijelu zakona, a na to se nitko nije referirao govori se precizno koje će udruge davati članove u ta povjerenstva i to se tako treba urediti u statutima. Ne treba sve propisati zakonom, to je pitanje neke političke kulture da kada se budu ustrojavala takva stručna tijela da se onda uzmu u obzir predstavnici i zaposlenika i predstavnici strukovnih udruga. Više puta je ovdje izneseno u raspravi, dakle to su vrlo rijetke situacije, al takve situacije postoje. I nisu samo ravnatelji ti koji odlučuju o angažmanu umjetnika, to dobro znaju oni koji poznaju umjetnički proces, niti jedan redatelj neće doć režirat ako sam ne može izabrat ko su glumci koji će igrat ili ko su pjevači koji će nositi solo uloge i ko su baletani koji će biti angažirani za glavne uloge. I to nije nešto na što utječe samo ravnatelj i može se dogodi, međutim ono na što se ovdje ciljalo i to je jako dobro poznato, to je jedan mali broj pojedinaca koji zapravo odbija ili nalazi načine kako neće igrati u svom matičnom kazalištu, a zapravo jako je aktivan u drugim u drugim kazalištima ili na filmu, na televiziji itd. i to su neke situacije koje treba korigirati. Ne mislim da postoji problem oko ove sintagme druge pravne osobe, kad govorimo o načinima osnivanja privatnih kazališta smatram dapače da zaista treba ostaviti na volju tko osniva privatno kazalište da odluči u kojoj pravnoj osobi, a to je uvijek zakon i upisnik odnosno registar kazališta koji onda regulira neke minimalne stručne standarde. Ne bih se osvrtala više, mislim da je puno bilo riječi, a i osobno sam odgovorila na pitanja imenovanja. Ponovit ću samo da ništa u ovom zakonu nije predviđeno da se radi ne demokratski, a neprihvatljiva mi je teza da onaj ko financira taj i odlučuje. Da, odlučuje sve dok je to u skladu sa zakonom, a ne treba stvari raditi kontra zakona. Moram ponoviti u ovoj završnoj riječi i to je vrlo lako provjerljivo, nikoga, ali baš nikoga nisam smijenila prije kraja mandata jer poštujem, dolazim iz područja kulture, poštujem institucije u kulturi, poštujem ravnatelje koji su prihvatili mandate i smatram kao i u drugim civiliziranim i demokratskim zemljama, a u mnogima sam imala priliku radit u nekima i živjet da je mandat nešto što je minimum demokratske prakse, ako se netko nije ogriješio o zakon. Sve drugo je nažalost nasljeđe jedno loše nasljeđe koje mi imamo u Hrvatskoj. Bilo je riječi o ulozi privatnih kazališta, o potrebi poticanja mreže gostovanja, to je nešto što kroz financiranje potičemo jako i posebno gostovanja manjih kazališta u svim sredinama diljem Hrvatske, poticanje gostovanja dječjih kazališta i kazališta za djecu i mlade kako bi se njegovala i odgajala nova publika, potičemo i amatersko kazalište, jednako tako kako bi se dakle omogućilo i aktivno bavljenje kazališnom umjetnošću, ali isto tako odgajala i nova publika. Bilo je ovdje pitanja i o Kazalištu za slijepe i slabovidne „Novi život“, to je zaista jedno jako vrijedno kazalište, međutim ono nije moglo biti uneseno u zakon zato jel mu je osnivač Hrvatski zavod za slijepe koji je udruga, dakle to nije javno kazalište. A upravo u proteklim godinama zbog nestabilnosti financiranja u gradu Zagrebu što je lako provjerljivo, Ministarstvo kulture i medija je ovom kazalištu jako puno puno dodatno pomagalo i to ćemo raditi i dalje. Ono što je bilo isto tako postavljeno pitanje oko rada intendanata i ravnatelja izvan kazališta odnosno u matičnom kazalištu. Ja ću podsjetit da smo mi jedna brojčano mala država u kojoj nismo napravili precizno distinkciju, želimo li kao upravljače u kulturnim ustanovama pa tako i u kazališnim ustanovama osvjedočene profesionalce i vrhunske umjetnike ili neke specijalizirane menadžere. Imamo jednih i drugih primjera, intendantica Vrgoč je bila osvjedočeni uspješni kulturni menadžer koja nije ulazila u bavljenje autorskim i kazališnim radom. Istovremeno njeni ravnatelji i Ivica Buljan kao izvrstan redatelj, a i ravnatelji opere su ponekad dirigirali, ponekad režirali, ponekad pjevali, a neki drugi ravnatelji, kao ovdje prisutni g. Jakovina bez obzira na svoju umjetničku svoj svoj umjetnički ugled, nije nikad umjetnički djelovao osim kad se netko od umjetnika razbolio pa je uskakao u uloge. Dakle, mi imamo i jedno i drugo i ja ne mislim da mi zakonom trebamo to ograničiti jer ne bih voljela živjet u situaciju koju recimo npr. Giorgio Surian ravnatelj opere i onda mu neki zakon brani da uskoči u ulogu koju je igrao npr. u Metropolitanu. Ja mislim da je to bespotrebno. Uvijek treba imat mjeru i po meni oni koji se natječu za mjesto intendanta trebali bi u svojim programima unaprijed reći namjeravaju li umjetnički djelovati i na koji način pa onda onaj koji izabire neka kaže želi li umjetnika ili želi nekoga kome neće dozvoliti da umjetnički djeluje, ali mislim da tu ne treba povlačiti neku strogu liniju jer to, to jednostavno nije potrebno. Moram ispraviti, u jednom trenutku mi je imputirano da sam za odluku kazališnog vijeća u Splitu rekla da je to staljinistička metoda, to moram demantirati, nisam. Oni koji me poznaju znaju da ja jako pazim što izgovaram. Dakle, rekla sam da je staljinistička metoda bilo sazivanje sjednice kazališnog vijeća u 10 navečer. To je za mene nedemokratski, staljinistički 3.8. za vrijeme trajanja Splitskog ljeta i iza toga stojim. Ne bi da se nekoga šalje u zatvor sazivalo se u nekim starim vremenima sjednice u 10 navečer. To se jednostavno ne radi, to nije dostojno nacionalnog kazališta. To je moj stav i ja ću ga braniti i stojim iza njega. Postavilo se pitanje više sile. Nas je Covid naučio što je viša sila. Covid je bio situacija u kojoj smo maksimalno liberalizirali rokove, trošenje novaca, dodavali dodatni novac, to je viša sila. Ali ono što trebam reći što mi propisujemo i ovim zakonom, a tu moram demantirati u završnoj riječi jedan od zastupnica je rekla da eto za HNK Zagreb Grad Zagreb morao dodavati više novaca jer nije bilo dovoljno od Ministarstva kulture. Dakle, to je jednostavno netočno, vrlo lako provjerljivo. Dakle, konkretno ajmo sad kad ste spomenuli Grad Zagreb i HNK tu smo mi pola pola. Grad Zagreb kasni 3 do 6 mjeseci to neki od vas znaju u uplatama i redovitih sredstava za plaće i za program. I kad ne bi bilo vlastitih sredstava kazališta da to izservisira ili ne bi isplatiti plaće ili bi na kraju godine bili u minusi i onda bi odmah mogli neki skočiti i reći kazalište je u minusu mi vas smjenjujemo, pa nisu krivi ravnatelji, kriv je osnivač koji je sklopio ugovor, a nije isplati sredstva. Upravo zbog toga definiramo razloge kad se može, a kad se ne može smanjit, smijenit ravnatelja. Problematizirali su se autorski ugovori i ugovori o djelu. Dakle, ovo smo puno razgovarali s ravnateljima, dakle ponovit ću, bilo je situacija u kojem su porezni nadzori i drugi nadzori tvrdili da je ugovor o djelu prikriveno zapošljavanje međutim uzmite neki ansambl koji recimo splitski HNK ima pola popunjenog orkestra, a treba kontinuiran angažman glazbenika kroz 6 mjesec ili godinu dana jednostavno ne može dobiti radna mjesta. Puno je čišće da se zapošljavaju na ugovore o djelu, nego da se za svaki pojedini program moraju raditi autorski ugovori. Tako da mi ostavljamo mogućnost da ravnatelji intendanti zajedno sa svojim pravnim i financijskim službama odaberu koji je najbolji model kako bi se poštovao zakon i kako bi se omogućilo financiranje, funkcioniranje kazališta. Postavilo se pitanje kontradikcije između Zakona o radu i odluka ravnatelja odnosno kako kome dati ovlast. Ono što treba shvatiti ravnatelji imaju svu odgovornost za sve i za plaće i za funkcioniranje i za zakonitost rada i za program i zato je li kazalište puno ili prazno i za vlastite prihode jesu li ih ostvarili ili ih nisu ostvarili, a mogu ih ostvariti samo ako imaju dobar proizvod, dakle ako proizvode dobro kazalište ako imaju dobre, dobre umjetnike angažirane. Sva odgovornost, oni su odgovorni za zaštitu na radu, oni su odgovorni bojaju li se kulise ispravnim bojama, pa ja mislim da je u redu da on ima odgovornost onda, ako su za sve odgovorni onda moraju tu odgovornost imati, a ne da se skriva iza nekih kazališnih vijeća i stojim iza toga da ravnatelji moraju upravljat, a vijeća moraju nadzirat. Bilo je puno komentara koji su zapravo čitali čitanja pojedinačnih komentara na javnoj raspravi o temama koje smo mi usuglasili sa strukovnim udrugama. Naravno da svaki pojedinac može iznijeti svoje mišljenje i svoj stav, ali mi naravno moramo gledat cjelinu i moramo pokušati osluhnuti što misli većina, a nikad neće svi biti oko svega zadovoljni. Na kraju bih spomenula još temu baletnih umjetnika. Vidjeli ste da nisam išla redom po zakonu nego redom kojim sam zapisivala i ovog prijelaznog perioda koji je netko zazivao. Dakle, mi u ovom trenutku imamo situaciju da imamo kazališnih baletnih umjetnika koji se 20 godina nisu popeli na pozornicu, 20 godina, 20 godina, imaju plaću, koji prijelazni period, mislim meni to zaista nije jasno. Zbog toga mladi umjetnici ne mogu ući u angažman, koji prijelazni period ako netko ima 60 i neku godinu i zapravo 20 godina ni objektivno nije mogao, ponekad su možda prošetali u nekoj predstavi ili glumili nekakav par koji negdje pleše koju minutu. Tako da ja mislim ako želimo osigurati budućnost našim kazalištima, ako želimo mladim umjetnicima poslati poruku da će za njih biti mjesta da onda neke ove probleme koji su teški, moramo ih rješavati sa velikom osjetljivošću, ali da ih moramo počet rješavat. Mi ćemo naravno pažljivo pročitati stenogram ove rasprave kad, kad ga dobijemo. Nismo mogli odgovoriti na sva pitanja i da na kraju 3 puta sam izraz, izravna pitanja koji su to ravnatelji koji djeluju izvan kazališta pa bivši intendant komične opere u Berlinu, intendant baleta u Hamburgu, intendant bivši ravnatelj madridskog i berlinskog baleta koji je režirao u Hrvatskoj i koreografirao dakle to su sve umjetnici koji vode kazališta velika, važna kazališta u Europi, a umjetnički djeluju i u svojim i u drugim kazalištima, hvala vam. **Vidović, Kolegica Puljak je primijetila da je netko povrijedio poslovnik, izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo za, za kraj, kako evo nemam repliku, pa ću pozvat se na 238. povredu poslovnika. Rekli ste ministrice da ponovno naglašavate je li kako poštujete mandat ravnatelja, prema tome ispada da ne znam da splitske vlasti ne poštuju mandat ravnatelja, a onda se recimo pitam zašto je u zakonu uopće ostala mogućnost razrješenja ravnatelja prije isteka mandat,

vi ste dobili opomenu jel tako nalaže poslovnik jer ovo nije bila povreda poslovnika. Ministrice, vama se zahvaljujem. Kolegice i kolege, ovime smo zaključili današnju raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a sutra nastavljamo sa radom u 9,30, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Hvala lijepo, želim vam laku i ugodnu noć.